Lugupeetud eesistuja! Austatud kolleegid! Õiguskomisjon otsustas oma 1. juuni istungil esitada Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ... Härra Kaskpeit, ma korraks vabandan. Kolleegid!

Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetamise tõttu. Õiguskomisjoni ettepanek on nimetada Kalle Laaneti asemel töörühma liikmeks Riigikogu liige Urve Tiidus. Tänan väga! Eelnõu on üle antud elektrooniliselt. Rohkem soove ma ei näe. Olen ühe eelnõu vastu võtnud ning loomulikult otsustab juhatus selle edasise menetlemise vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Nii, head kolleegid, nüüd ma palun küll teie tähelepanu, mul on edasi anda mõned teated.

6500 sügavas vaesuses elava Eesti lapse toetusrühm. Kõigil Riigikogu liikmetel, kes soovivad nende toetusrühmadega liituda, palun võtta ühendust Peeter Ernitsaga. Nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohalolijaks

küsimus? Palun, mikrofon! Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 350. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus, aga enne seda viime läbi läbirääkimised. Palun, EKRE fraktsiooni nimel Leo Kunnas!

Aga siin on ka selgeid puudusi, mille parandamiseks me esitasime viis konstruktiivset ettepanekut, millest paraku ainult üks leidis toetust.

seisukorra seaduse teema. Kuna julgeolekuasutused valmistuvad selleks ka igapäevaselt tavaolukorras, siis annaks see põhimõtteliselt võimaluse meelevaldseteks tõlgendusteks ja tavaolukorras rakendamiseks. See aga ei peaks olema meie eesmärk. Teine sisuline probleem puudutab juhtimist. Vabariigi Valitsus kollektiivse organina ei saaks kriisireguleerimist koordineerida, seda saab teha peaminister ühe ühe konkreetse isikuna. Aga kollektiivse organi põhimõttel see lahend ei töötaks. Ka kriisireguleerimise koordineerimist ei peaks üle antama

Siseministeerium on ainuke ministeerium, kellel on olemas tegelik võimekus riigisiseste kriiside lahendamist koordineerida ja juhtida. Eelmise aasta sügisel ja käesoleva aasta kevadel paraku seda ei kasutatud. See aga ei tähenda, et see ei toimiks või et see roll oleks vaja anda kellelegi teisele. Riigikantseleil ei ole võimekust, struktuuri ega praktilisi kogemusi selle rolli edukaks täitmiseks ja vastava võimekuse loomine eeldaks Riigikantseleist ministeeriumilaadse asutuse tegemist koos kõige selle juurde kuuluvaga, mis nüüd paratamatult peabki aset leidma.

ja seda paragrahvi püütakse rakendada ilma selle kontekstita, milles see asetses. Me kõik teame, et parlamendi riigikaitsekomisjonis oli kogu selle tervikkäsitluse puhul väga suur poleemika ja arutelu, olid erinevad ettepanekud,

Kriiside juhtimisel peab valitsema selgus, kuid paraku selgus selle seaduseelnõuga katkeb. See ei ole asjakohane. Ja veelgi enam. Riigikantselei esindajad, ametnikud kinnitasid põhiseaduskomisjonile, et veel kui see seadus vastu võetakse ja jõuab kuivada tint selle seaduse väljatrüki paberil, kavatseb valitsus juba juunikuus tulla lagedale uue paketiga, mis tegelikkuses peaks kogu seda kremplit põhimõtteliselt muutma. Ehk üks

sõbralik ja alati konstruktiivne meeskond, selles ei ole vähimatki kahtlust. Aga praeguses olukorras me näeme, et ühe paragrahvi käsitlus kokku kleebituna, ülejala kistuna välja riigikaitseseaduse tervikpaketist ei teeni tegelikkuses käsuliinide selguse ja kriiside tõhusama tõrjumise süsteemset eesmärki, mida me näha sooviksime. Nii et selles asjas ei ole midagi katastroofilist. Meil on mõtet võtta aeg maha, mitte toetada seda seadust sellisel kujul, võtta sealt välja need sätted, mis käsitlevad varusid,

väikese, iseseisvat kaitsevõimet ning väliseid ja sisemisi ohte tõrjuda sooviva riigi julgeoleku korraldus. Isamaa ütleb jah

rabistavale süsteemitule kriisijuhtimise ümberkorraldamisele ühe paragrahvi välja tõstmisena tervest mahukast süsteemsest paketist, mis oli riigikaitseseaduse terviklahendusena parlamendi laual veel loetud kuid tagasi. Aitäh! Heljo Pikhof, mis mureks?

kellel on midagi omavahel rääkida, on võimalik teha seda väljaspool saali. Ma arvan, et me peaksime austama kõnetoolis rääkijaid.Härra Grünthal! lugupeetud istungi juhataja! Praegu on selline olukord, et Reformierakonna liige Ivi Eenmaa, Reformierakonna liige Madis Milling ja EKRE liige Kalle Grünthal avaldavad tõsist protesti selle istungi läbiviimisega seoses, kuna siia taha ei ole praktiliselt mitte midagi kuulda. Me nägime praegu hea kolleegi Urmas Reinsalu pantomiimi, meil on vaja kuulda, mida inimene räägib. Minu vastus on sama, mille andsin Heljo Pikhofile: palun teil kõigil säilitada väärikus ja austus selle inimese vastu, kes siin kõnetoolis on. Ma saan aru, et me ei ole pikalt koos olnud, aga kui on soovi rääkida, siis palun teeme seda väljaspool saali. Tõepoolest, Riigikogu istungit juhatades vahepeal, kui pidasime kaugistungeid, olin siin ainult mina ja kõnetoolis olija ning oli palju vaiksem.Urmas Reinsalu, No muidugi, enne kooliaasta lõppu on ikka pinkides nihelemist, selles ei ole midagi ebaloomulikku. Aga kuuldes parlamendipinkidest palvet, et ma oma ettekannet kordaksin,

Reinsalu, Riigikogu kodu- ja töökord ei ole selleks valmis. Madis Milling, palun! Suur tänu, austatud juhataja! Väike täpsustus: Reformierakonna liikmed Eenmaa ja Milling ei ole avaldanud protesti protesti istungi läbiviimise korra üle, vaid nentisid kolleeg Grünthalile, et tõepoolest on viimasesse pinki väga halvasti kuulda. Seda on arvesse võetud. Mihhail Lotman, palun!

eelnõu lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.Head

Head kolleegid! Meil on lõpphääletusel Vabariigi Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 350. Juhin tähelepanu, et eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

toetas 54 Riigikogu liiget, vastu oli 41 Riigikogu liiget. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Liigume edasi tänase teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Indrek Saare, Keit Pentus-Rosimannuse, Jürgen Ligi, Signe Riisalo, Yoko Alenderi, Helmen Küti, Lauri Läänemetsa, Siret Kotka, Andrei Korobeiniku, Raimond Kaljulaidi, Oudekki Loone, Katri Raigi, Jüri Jaansoni, Toomas Kivimägi, Johannes Kerdi, Mart Võrklaeva, Jevgeni Ossinovski, Kalvi Kõva, Jaak Juske, Riina Sikkuti, Heljo Pikhofi, Liina Kersna ja Madis Millingu algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 219 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised.

loomade heaolu probleemidest karusloomafarmides, nendest ei saa mööda vaadata. Kasvatatakse peamiselt rebaseid, naaritsaid ja tšintšiljasid. Eestis on praegu jäänud alles veel tšintšiljad ja rebased, ent mõned aastad tagasi oli meie farmides ka mitusada tuhat naaritsat. Euroopa Komisjoni tellitud raport karusloomafarmides peetavate loomade heaolu küsimustes toob välja hulga olemuslikke murekohti loomade pidamise tingimustes karusloomafarmides, mida ei ole võimalik lahendada ilma, et tööstusharu muutuks majanduslikult mittetulusaks.Naaritsate puhul näiteks sätestab kehtiv määrus, et ühe naaritsa kohta peab puuris olema ruumi 0,25 ruutmeetrit. Puuri põhi ehk põrand on traatvõrest, et loomade väljaheited saaksid otse maapinnale kukkuda. Naaritsatel kui pooleldi veelise eluviisiga loomadel puudub elu jooksul igasugune ujumisvõimalus. Euroopa Komisjoni karusloomauuringu põhjal kahjustavad sellised tingimused naaritsate heaolu, kuna ei taga võimalust tähtsaid vajadusi rahuldada. Kõige suuremateks murekohtadeks ongi piiratud liikumisvõimalus ja tegevuse puudumine. Samuti toob Euroopa Komisjoni raport välja, et neil looduses eraklikena elavatel loomadel puudub võimalus karusloomafarmides sadade tuhandete teiste loomade keskel kontakti vältida, mis põhjustab agressiooni, enesevigastamist või puurikaaslaste ründamist ja stressi.Rebaste puhul sätestab Eestis kehtiv määrus ühe looma kohta 0,8 ruutmeetrit. tšintšiljade puhul on liikumis- ja tegevusvõimaluste puudumine peamiseks murekohaks sarnaselt rebastele ja naaritsatele. Lisaks on tšintšiljad väga head hüppajad, nad võivad hüpata kuni kahe meetri kõrgusele. Karusloomafarmis on puurid oluliselt väiksemad ja seetõttu võib see neile vigastusi põhjustada. Nimelt on tšintšiljapuuri kõrguseks 40 sentimeetrit.Riikide puhul, kus ei ole mindud karusloomafarmide keelustamise teed, vaid on sätestatud nõuded, et naaritsatel peab olema mitu ruutmeetrit liikumisruumi ja ujumisbassein (näiteks Itaalias), on karusloomakasvatus tegevuse lõpetanud, sest selliste tingimuste tagamine muudaks karusnaha tootmise farmides majanduslikult mittekasumlikuks.Loomade heaolust on tõepoolest viimastel aastatel ka siinmail rohkem räägitud ja see on hea märk, sest meil on võimalus tähelepanu pöörata ka kõige nõrgematele ühiskonnas, kes ise enda eest seista ja ise enda kannatusi leevendada ei saa.

2015. aastal oli sektoris 75 töökohta ja umbes 200 000 looma. Tänaseks on loomi alla 1000 ja töötajaid 11. Sellest võib järeldada, et sektor on kümmekonna aastaga sisuliselt 99% kahanenud. Märtsikuu andmetel peetakse loomi neljas väikeses tšintšiljafarmis ja ühes rebasekasvanduses. Eesti kunagine suurim karusloomafarm, mis asub Karjakülas ja mis kuulub soomlastele, nahastas viimased loomad eelmise aasta lõpus ega jätkanud uut tootmistsüklit turu ebasoodsa olukorra tõttu. Seda suurt langust on mõjutanud mitu asjaolu. Ühelt poolt on globaalne karusnahaturg suures madalseisus,

Samuti on avalik arvamus väga palju muutunud. Tarbijate teadlikkuse kasvu ja vastutustundliku ettevõtluse arenguga on ka moetööstuses suur hulk tarbijaid ja paljud eesrindlikud moefirmad loobunud karusloomafarmidest pärit karusnahkade kasutamisest.

Need riigid on näiteks Suurbritannia, Norra, Holland, Austria, Horvaatia, Sloveenia, Makedoonia, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Slovakkia, Luksemburg, Belgia, Tšehhi, Prantsusmaa ja Iirimaa. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid paljudes riikides on poliitiline arutelu keelustamisest hetkel veel käimas, näiteks Poolas, Leedus, Ukrainas ja Bulgaarias. Ka Soomes on sel kevadel üheks loomakaitseseaduse suurte uuenduste arutelu punktiks karusloomafarmide keelustamine. Nüüd avalikust arvamusest.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Peeter Ernits,

Ma olen pidanud aastaid kanu, hanesid, kalkuneid, vutte ja küülikuid, koertest-kassidest rääkimata. Ja osa neist on tulnud tappa. Lugupeetud Eesti põllumehed, loomakasvatajad!

Päris ära ei tapa, kuna me hobusevorsti siin eriti ei söö. Aga põllumajandusloomad on natuke teist sorti loomad. Nad on pikema või lühema aretustöö tulemusena aretatud,

võimalikult head elutingimused. Aga nende tagamine on juba loomapidaja ülesanne, kui ta tahab saada toodangut, tahab saada võimalikult palju mune, rasva, liha, piima, korralikku tihedat karusnahka.

Nii lihtne see ongi! See on indikaator, mis näitab, kas loomad tunnevad ennast hästi või mitte. Loomulikult võib alati öelda, kui rääkida puurist, et mõni ruutmeeter või mõni ruutdetsimeeter juurde oleks parem. Kindlasti oleks parem. Ka inimestel oleks parem, ka lastel oleks parem, kui igaühel oleks oma tuba ja ei peaks kahe-kolmekesi koos Kolleeg Alender rääkis siin praegu, et meil on veel umbes 1000 karuslooma ja neid piinatakse ja me peame nende piinad Eile, lastekaitse päeval tuli välja, et meil on 6500 absoluutses vaesuses elavat last.

Oht on minimaalne! Soomes on võetud kasutusele ka COVID-i vaktsiinid, kolme sorti: soomlaste enda tehtud, USA valgupõhine ja Venemaa oma.

see ajutine piirang, mitte igavene, nagu meie siin tahame selle heade kolleegide eelnõuga nüüd juba kolmandal katsel teha. Kogu see eelnõu toetub pehmelt öeldes pudrust jalgadele,

eelnõu algatamise juures olnud. See, et me nüüdseks nii kaugele oleme jõudnud – see on olnud üks pikk tee. On kohane tänada Barbi Pilvret, keda täna siin meie seas ei ole, aga kes viimases kahes koosseisus on seda eelnõu eest vedanud ja

Ma arvan, et see on tegelikult sügavam ja tabab seda küsimust, ja Peeter just nimelt täna selle ka selliselt sõnastas. Varem on ta seda vist komisjonis öelnud umbes sellisel viisil, et teile on loomad tähtsamad kui inimesed. Täna rääkis Peeter nälgivatest või absoluutses vaesuses elavatest lastest. Ei ole, Peeter, loomad olulisemad kui inimesed – ei mulle, ühelegi algatajale ega nendele inimestele, kes siin maja ees on ja toetavad karusloomafarmide keelustamist. Seda, et vähendada laste vaesust – see on väga oluline teema ja mina olen oma poliitilise karjääri jooksul päris palju investeerinud oma jõudu ja energiat sellesse, et seda saavutada, minu erakond on seda teinud, sinu oma mitte nii palju –, on võimalik teha loomi piinamata. Selleks, et laste vaesust vähendada, ei ole vaja loomi piinata. Tegelikult ei ole mitte mingisugust loogilist seost nende kahe asja vahel.Aga kui tõsisemalt öelda, siis tegelikult selles vastasseisus peegeldub selline laiem tehnitsistlik tehnoloogilise pöörde järgne looduse valdamise ideoloogia, valdamise ideoloogia, et kui inimene on võimeline loodust muutma, loodust enda kontrolli alla saama, vallutama, siis ta võib teha, mis ta tahab,

me toimetame kooskõlas loodusega, mille osa me oleme, ja nende kaaselukatega, kes meiega seda planeeti jagavad. Ja selles kontekstis võiks küsida iga loodust ja liigirikkust kahjustava teo puhul, et kas see on vältimatult vajalik, kas me saaksime tegelikult teha vähem halba, rohkem head ja asuda looduse taastamise teele, sest just see on tegelikult järgnevate põlvkondade suurim väljakutse – likvideerida seda looduslikku kahju, mida meie esivanemad enda teadmata on meile siia on meile siia jätnud. Ma arvan, et selles kontekstis on see otsus märgiline, sest see tõepoolest kõneleb hoopis teistsugusest maailmapildist, mitte sellest maailmapildist, et kui inimesel on kirves, siis ta võib sellega raiuda ükskõik mida,

Ma arvan, et see on oluline otsus. Ma tänan kõiki, kes on kaasa aidanud sellele, et me nii kaugele oleme jõudnud, ja loomulikult kutsun ma kõiki üles seda eelnõu toetama. Peeter Ernits soovib vasturepliiki. Palun! Mida ma ütlen? Libe nõlv ja demagoogia tipp – Jevgeni on seda kõvasti õppinud. Aga ma räägin sisust. Ei maksa, Jevgeni, rääkida piinamisest, kui sa asja ei tea.

"Armas kala", tuletan meelde, head kalamehed, teie olete samuti sihikul. Mida

Nii nagu ühe ajastu märk on täna see, võib-olla on see isegi pikem periood, et me räägime loomade heaolust. Ma arvan, et siit saalist või tänavalt leida inimesi, kes ütleks, et loomade heaolu ei ole tähtis, on raske.

Isamaa fraktsioon tunneb sügavat muret eelkõige selle pärast, et kui me otsustame midagi keelata, siis me peaks nägema ette ka avaliku huvi, fooni ja kohustuse vastutada nende inimeste eest, kes on võtnud neid riske.

Avalik huvi on täna selline, et karusloomade kasvandust Eestis ei ole. Selline avalik huvi on paljudes teisteski riikides ja see on ka täna, siin ja praegu.

Vaadake, see probleem on palju laiem. See probleem on seotud looduskaitsega. See probleem on kasvamas Eestis teatud taristuobjektide puhul, millega seoses me iga päev räägime avaliku huvi domineerimisest eraomandi üle. Ja see probleem peab paratamatult olema kaasas ka selle loomade temaatikaga. Võimatu on rääkida inimestega selles keeles, et teil on võimalik teha midagi muud. Vaadake, siiamaani karusloomakasvatus ei saanud Euroopa Liidu toetusi, sellepärast et see ei ole meil soositud tegevusharu. Aga nüüd, kui te otsustate minna üle teisele tegevussuunale, jätkata ettevõtjana, siis on teil võimalik saada mitmekesistamise toetust. Aga ärgem unustagem ära, et iga indiviidi põhiseaduslik õigus on ka mitte jätkata, vaid lõpetada, ja kompensatsioon selle ühishuvina ei saa lasuda ainult ühe juriidilise või füüsilise isiku õlul. See ei tohi nii olla, see on meie põhiseadusega vastuolus. [Ei ole õige, et] me siin saalis sellest ei räägi

Me teatud mõttes justkui varjutame ühe suure huviga, ühe suure ambitsiooniga, mis kõlab tänaval, kellegi tegevuse, kellegi sissetuleku,

tegemist ei ole mingisuguse suure sammuga veganluse teekonnal. See eelnõu ei räägi sellest, et

Ei saa muidugi välistada, et kunagi, näiteks kümne aasta pärast on meil saadaval laboritingimustes loodud soodne soodne ja kvaliteetne liha, mis on täpselt samasugune nagu päris liha, aga selle saamiseks ei pea tapamajateenuseid kasutama. Siis me tõepoolest võime sellest rääkida, aga sinna on väga-väga pikk tee minna. Me räägime praegu väga konkreetsest asjast, karusloomafarmidest. Väga õige tähelepanek oli see, et kuigi jah, tõepoolest, need

Euroopa Liit üsna aktiivselt keelab karusloomade pidamist, mis tähendab seda, et sellest võidavad need teised riigid, kus pidamistingimused võivad olla palju keerulisemad. See on suurema debati teema.

ei karusloomade pidamist ega näiteks lapstööjõu kasutamist. See on pikem temaatika, aga me räägime praegu ainult sellest, mis toimub Eestis. Siin kõlas väide, et Reformierakond on liberaalne erakond. Ka Keskerakond on liberaalne erakond ja meiegi seisame ettevõtlusvabaduse eest. Ja ka meie oleme arvamusel, et riik ei peaks sekkuma seal, kus liigne sekkumine ei ole mõistlik. Kuid on olukordi, kus see on mõistlik. Meenutame näiteks orjapidamist: väga suur ja võimas majandusharu, palju töökohti ja ma ei räägi siin orjadest. Selle keelamine viis päris mitu firmat pankrotti, inimesed kaotasid töö. See oli suur personaaltragöödia väga paljudele. Aga maailm sai hakkama. Uskuge mind, ka Eesti saab hakkama. Ma olen väga kaugel mõttest, et me peame

ja ma usun, et koostöös riigiga suudavad nad leida rakendust eeskätt ehk põllumajanduses. Selle seaduse vastuvõtmisega me anname selge signaali, et karusloomakasvatus on tööstusharu, kuhu me ei soovi edaspidi investeerida. Aga see üleminekuperiood on piisavalt pikk, et leida endale rakendust mujal.

veganitest lumehelbekeste looming. Mul on väga hea meel, et Riigikogu algatab ise seadusi, neid võiks olla rohkem. See hakkab vaikselt ununema, et parlament on tegelikult just see koht, kust seadused võiksid tulla. Ja ma loodan, et neid tuleb edaspidi aina rohkem. See eelnõu on meie võimalus ühe nupuvajutusega teha maailm veidi paremaks kohaks. Kasutame seda võimalust. Aitäh! Sulgen läbirääkimised ja läheme juhtivkomisjoni ettepaneku juurde viia läbi lõpphääletus. Asume seda ette valmistama.

loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 219. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetas 55 Riigikogu liiget, vastu oli 19. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Liigume edasi tänase kolmanda päevakorrapunkti juurde. Selleks on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine" muutmise eelnõu 335 teine lugemine. Ettekandjaks palun põhiseaduskomisjoni liikme Oudekki Loone. Head kolleegid! Käesolev eelnõu läbis esimese lugemise Riigikogu täiskogus k.a 10. märtsil. Eelnõu esimene lugemine lõpetati ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati k.a 25. märts. Tähtajaks esitati eelnõu kohta kokku 270 muudatusettepanekut. Viis EKRE fraktsiooni liikmete gruppi esitasid kokku 214 muudatusettepanekut ja Isamaa fraktsiooni liikmed esitasid kokku 56 muudatusettepanekut.

ja mainis, et kõik erakonnad olid valmis otsima kompromissi, et leida meile erikomisjonide puhul selline töökorraldusvorm, mis oleks kõigile vastuvõetav. Härra Kivimägi osutas, et kõik muudatusettepanekud olid 18. maiks, komisjoni istungi toimumise ajaks tagasi võetud ning selle käigu käigu tingimuseks sai kõigi fraktsioonide vaheline kokkulepe, et otsuse eelnõus sätestatakse, et eesti keele õppe arengu probleemkomisjon moodustatakse koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes, ning sellest tulenevalt võib põhiseaduskomisjon esitada otsuse eelnõu kohta vastava muudatusettepaneku. Lisaks mainis härra Kivimägi, et parema õigusloome huvides tuleks teha ka muudatusettepanek, mis puudutab otsuse eelnõu jõustumise

Komisjon moodustatakse koalitsiooni ja opositsiooni võrdse esindatuse printsiibist lähtudes." Komisjon otsustas selle ettepaneku esitada ja seda toetada. Seda hääletati. Ettepaneku poolt oli 9 liiget, vastu ei olnud keegi, ka erapooletuid ei olnud. Poolt hääletasid Peeter Ernits, Toomas Kivimägi, Andrei Korobeinik, Oudekki Loone, Lauri Läänemets, Paul Puustusmaa, Urmas Reinsalu, Marko Torm ja Mart Võrklaev.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus näeb nagunii ette, et Riigikogu otsus jõustub allakirjutamisega, siis seaduse teksti ei ole vaja enam otsuses korrata. Kui me sooviksime teist tähtaega, siis selle peaks kirja panema. Komisjon otsustas esitada konsensuslikult ka selle ettepaneku. Poolt oli 9 liiget, kõik needsamad, kelle nimed ma juba ette lugesin. Seejärel tegime menetlusotsused. Otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 2. juuniks 2021. aastal, tehti konsensusega, ning teha ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada ja viia läbi eelnõu lõpphääletus. Ka see otsus tehti konsensusega. Suur aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun küsimus!

Kuna kompromissi ei otsitud põhiseaduskomisjoni istungil ja ühelgi kohalolnud rahvasaadikul seda küsimust ei tekkinud, siis me seda ka ei arutanud. Tarmo Kruusimäe, palun teine küsimus! No nüüd on mul küll keeruline näiteks enda valijatele öelda, et põhiseaduskomisjonis kompromissi ei sündinudki, vaid see sündis kuskil mujal.

ja osutanud väga paljudele kitsaskohtadele, mis on meie õpetamise süsteemis, meie õppematerjalide kättesaadavuses, kõigis muus seda laadi asjades. Ma usun, et see jätkab sama head tööd, ja ma usun, et kõik, kes selle komisjoni liikmeks saavad,

arengukavas on probleemina kirjas praeguse olukorra kirjeldus ja valdkonna arenguvajadused. Tsiteerin: "Kitsaskohad on keskse ja koordineeritud terminiarenduse ebapiisavus, keeletehnoloogia, terminiõpetuse ja terminitöö arenguks ning sõnastike koostamiseks vajalike korpuste ebaühtlane kvaliteet, vähesus või puudumine. Peamine kitsaskoht on hariduskeele küsimused kõigil haridustasemetel, sh erineva kodukeelega laste eraldi õpetamine põhihariduse tasemel, kõrghariduse ingliskeelestumine, täiskasvanute eesti keele

Tegelikult on uurimis- ja probleemkomisjonide moodustamisel siiamaani olnud parlamendis üsna lihtne tava: need moodustatakse parlamendifraktsioonide esindajatest. Nüüd on aga koalitsioon otsustanud seda tava muuta ja see on põhjus, miks Isamaa seda eelnõu kahjuks ei toeta. Aitäh!

Jah, sellised reeglid on meil. Palun!

ju selle eelnõu sisu laiemas laastus ongi. Aga ma ei toeta seda eelnõu. Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Meile on tulnud ka muudatusettepanekuid, vaatame need läbi.

Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus.

Ettepanekut toetas 55 Riigikogu liiget ja vastu oli 20. Otsus on vastu võetud. Meie neljas päevakorrapunkt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" muutmine. Teise lugemise ettekande teeb põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi. Palun!

tähelepanu juhtimine oli härra Peeter Ernitsast igati asjakohane. Seadustes, ütlen veel kord, ei ole alatiste komisjonide tööülesandeid ega tegevusvaldkondi loetletud. Ent alatiste komisjonide tööülesanded on loetletud Riigikogu kodulehel.

ja selle formaalset kajastust vähemalt kodulehel konkreetses sõnastuses, ei ole ta neid muudatusettepanekuid valmis tagasi võtma.

"Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" punkti 5 ja sõnastada see järgmiselt: "Komisjoni volitused kestavad kuni 2021. aasta 8. juunini." Kuna selle otsuse eelnõu menetlemine võttis mõnevõrra kauem aega, kui algselt planeeritud (varasem tähtaeg oli 1. märts

Küsimuse küsib Helir-Valdor Seeder. Palun!

neid kahte probleemkomisjoni erinevalt käsitleda? Üks peaks jääma, aga teine tuleb kindlasti likvideerida. Ühe puhul on olemas alatine komisjon, kes laiapõhjaliselt nende teemadega tegeleb, aga teise puhul ei ole.

Erikomisjonide puhul on saanud juba tavaks, et need luuakse koosseisust koosseisu, need kolm erikomisjoni. Aga mis puudutab probleem- ja uurimiskomisjone, siis mina olen väga selgelt veendunud ja seda meelt, et need peaksid olema ajutise iseloomuga.

Ilmselt on nad väga hästi ja tublisti tööd teinud ja palju on veel ees ning selle tõttu ei peetud vajalikuks seda komisjoni likvideerida. Aga ma möönan, et selliseid arutelusid on olnud. Arvamusi on erinevaid, aga vähemalt koalitsiooni seisukoht on väga selge: selle komisjoni jätkamine on igati oluline ja põhjendatud. Aitäh,

Aitäh, hea kolleeg! See ei olnud väga asjakohane küsimus ja oli natukene meie riiki solvav. Ma ütleks selle peale niimoodi, Tarmo, et kärpimine ei ole patt.

oleks me jäänud ilma eurotoetustest ja Pärnu linn oleks ammu pankrotis olnud. Midagi muud ei jäänud üle. Teatud juhtudel on selline üle jõu elamine võib-olla põhjendatud ja arusaadav. Me saame aru, et on koroonakriis

Ma olen täiesti veendunud ja usun, et eesti rahvas ei hääbu. Aga probleem on õige. On õige, nagu ma vihjasin, et sündimus on väga madal ja tõepoolest ka praegu me tugineme oma rahvaarvu kasvul tegelikult positiivsele rändesaldole.

Ma olen seda ka varem öelnud, et rahvastiku probleemkomisjon on tegelikult töötanud läbi kahe Riigikogu koosseisu: eelmises Riigikogu koosseisus jämedalt öeldes kaks aastat ja selle koosseisu ajal samuti umbes kaks aastat. Ma olen öelnud ka seda, et see võiks olla piisav aeg selleks, et

Aitäh, et mul on võimalus esitada sisulist küsimust! Siis, kui meil toimus esimene lugemine, kahjuks Mart Võrklaev, kes tutvustas meile seda eelnõu, ei saanud või ei suutnud vastata sisuliselt küsimustele, mis puudutasid demograafilist olukorda.

Saate aru, et selle teist otsa, suremust, me eriti mõjutada ei saa. Me saame võib-olla aastakese, paar-kolm sinna juurde, aga see ei muuda suurt pilti. Eesti rahva jätkusuutlikkuse tagab ikkagi suurem sündimus võrreldes sellega, mis meil täna on. Ilmselge, et see ei ole piisav.

Olid ajad, kui Eestist läks rohkem inimesi välismaale, kui sealt tagasi tuli, aga nüüdseks on see protsess pöördunud vastupidiseks. Välismaalt tuleb rohkem inimesi Eestisse, kui läheb Eestist välismaale, ja see on kompenseerinud negatiivse iibe ehk tegelikult rahvaarv Eestis praegu kasvab.

Ka siin on mitmesuguseid valusaid ideid ja otsuseid laual olnud,à laArenguseire Keskuse võimalik likvideerime või koomale tõmbamine, mida iganes. Nii et ma arvan, et neid võimalusi tuleb otsida. Selle komisjoni eelarve on minule teadaolevalt, kui me räägime tervest aastast,

aga mina olen aru saanud, et hoiak ja selge seisukoht on see, et seda raha kuskile mujale ei suunata, vaid see raha lähebki kärpeplaani osaliseks katteks.Nii et selle komisjoni kulu on aastas

Milline on sinu kui põhiseaduskomisjoni esimehe hinnang? Samal ajal kui Kaja Kallase valitsus otsustas rahvastikuministri ametikoha ja rahvastiku probleemkomisjoni kui mittevajaliku likvideerida, pidas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kunagine Saksamaa pereminister, kui ma õigesti mäletan, vajalikuks Euroopa Komisjonis lausa demograafia asepresidendi koha luua. Kas see oli lühinägelik ja mõttetu otsus sinu meelest? Kuidas selles valguses paistab Eesti praegune valitsus?

alatised komisjonid. Ka seda ei ole kuskile eraldi kirja pandud. Nii et ma ütlen veel kord, et oleks ülimalt vale, kui selle otsuse heakskiitmise järel läheks välja sõnum, et rahvastikuteemad ei ole olulised. Need on äärmiselt olulised – mitte sentigi, mitte grammigi vähem olulised, kui nad on seni olnud.

kui on võimalus kusagilt kulusid kokku hoida, siis seda tuleks teha. Nagu ma enne ütlesin, oli eesti keele komisjon samamoodi kunagi arutelu all, aga nagu te ise teate, on koalitsioonid kahe, kolme või rohkema osapoole kokkulepe ja tihtipeale üks pool ei saa kõike seda, mida ta tahab. Aitäh,

Ma saan aru, et neid aegu enam tagasi ei tule, sest nüüd on vaja veel kärpida. Teine asi on see, et kuidas ja kes seal komisjonis tööd tegid. Ja ma küsin lihtsalt, et kui palju seda palgalisa oli. Eesti Vabariigis on õigus saada tehtud töö eest tasu.

prioriteeti edasi viia, sellepärast et võim moodustati üksi ja koalitsioonilepe ju oligi selline, et igale naisele kaine mees.Nüüd me saame aru, et probleemid iseenesest on justkui lahendatud. Ja need inimesed, kes arvavad, et ei leitud Signe Riisalo asemele uut inimest – see on täiesti ekslik. Ja sellepärast, et see ekslik on, on kõige lihtsam komisjon lihtsalt likvideerida, sest pole komisjoni, pole probleemi.

Muidugi, kõige lihtsam on ju probleem eest ära lükata ja öelda nagu karjapoiss, nagu ma alati Tallinna Linnavolikogus ütlesin: "Ei vastutust mina saa kanda, sest mina pole osa sest saand."

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni tegevuse lõpetamist, sest meie arvates on see vale otsus. Nüüd veidi pikemalt. Rahvastikukriisi probleemkomisjon moodustati Riigikogus 2017. aastal. Seda on selle aja jooksul juhtinud Siret Kotka, Jaak Valge, Peeter Ernits. Neist igaüks on teinud seda tööd oma parimate teadmiste ja oskuste Täna teisel lugemisel olev eelnõu soovib selle probleemkomisjoni tegevuse lõpetada. Seda on otsustanud tänane koalitsioon ja tõenäoliselt annavad täna oma toetushääle sellele koalitsiooni kuuluvad rahvasaadikud. Mis tuleb asemele? Kes võtab need olulised küsimused koos vastutusega enda kanda? Maikuu alguses pöördus rahvastikuteadlane ja meditsiinidoktor Jaak Uibu peaministri poole ettepanekuga moodustada peaministri rahvastikubüroo. Ma ei tea, kas peaminister on ettepanekut kaalunud

tehes koostööd nii ministeeriumide kantslerite ja asekantslerite, valdkondade tippspetsialistide kui ka kohalike omavalitsustega. Vaja oleks täpsustada ministeeriumide ja ametkondade ülesanded ja vastutus rahvastikupoliitika teostamisel – just nimelt vastutus. Üksikmeetmed ei anna tulemusi, sest rahvastikuküsimuses eksisteerib hulgisõltuvus. Sündimuse suurendamiseks ei piisa vaid materiaalsetest toetustest. Rahvastikuprotsessid sõltuvad haridusest, elukeskkonnast, vaimsest, sotsiaalsest, füüsilisest, psüühilisest ja paljust muust. Seega tuleb vähendada sündimuse tõkkeid ja luua sündimust soodustavad tegurid. Väga oluliseks peame lisaks tulevikku vaatava ja planeeritava töö kõrval ka tänaste perekondade ja kasvavate laste tervisele, haridusele ja elukeskkonnale tähelepanu pööramist. Rahva tervis ja sündimus on lahutamatud. Võimalik on muuta sündimuse, tervise, elu ja suhete tegureid. Rahvastikuteadlane Kalev Katus on öelnud, et ühiskonna arengut tuleb käsitleda rahvastikukeskselt. Eesti on rahvastikukriisis, selle all mõistetakse rahvastiku demograafilist seisundit, mida iseloomustab seesmise taastepotentsiaali puudumine ja rahvastiku vananemine. Tahaksin lõpetada siiski positiivsemalt, president Lennart Meri sõnadega, mis pole oma aktuaalsust kaotanud ka täna. Tsiteerin: "Eesti rahva hetkeseis on kriitiline, aga mitte pöördumatu, eeldusel, et valitsus seda küsimust prioriteetseks peab." Täna meil seda kindlust valitsuse puhul pole ning sellepärast pöördun tagasi kõne alguse juurde: sotsiaaldemokraadid ei toeta seda otsuse eelnõu ja hääletavad sellele vastu. Aitäh!

me ei peaks Kaja Kallast ja tema valitsust süüdistama selle komisjoni kaotamises. Hea Toomas, võib-olla sa ei tea, kuidas see asi toimus. Jah, see on kahe valitsuserakonna

rahvasaadikud, said kokku – ühe nimi oli Kaja Kallas ja teise nimi oli Mailis Reps – nendel ärevatel jaanuaripäevadel ja vestlus oli selline: vorst vorsti vastu. Erikomisjonid – mida sina võtad, mida mina?

Ja nii läks. Edasi oli vormistamine. Kolleegid, nii käis see asi. Toomas, loe seda protokolli või küsi Kaja käest, kuidas tegelikult oli. Reformierakonna juhil,

Kui tuletada meelde, vaatasin järele, et 2009, kui peaminister oli Reformierakonnast Andrus Ansip, Tartu hea linnapea,

kuivaks ja tühjaks, siis ma räägin palju elulisemalt. Tegelikult Kaja Kallas ju tappis oma koalitsioonikaaslase Jüri Ratase lapse. Kordan: see probleemkomisjon, võib täiesti otse öelda, on Jüri Ratase laps.

"Uus valitsuskoalitsioon peab oma kõige tähtsamaks ülesandeks võtta meetmeid rahvaarvu suurendamiseks." Kersti Sarapuu oli siin 2017. aasta 14. veebruaril.

kaks võimukat naist kokku, üks ütles, et tema võtab selle vorsti, ja teine ütles, et tema toda vorsti ei taha. Ja samal ajal see, kes vorsti ei tahtnud, tegelikult tappis oma hea koalitsioonipartneri lapse, sellesama komisjoni. Selline Selline lihtne värk. Et mitte liiga pikka juttu rääkida, teate isegi, ega tühja kohta ei ole, inimesed sigivad ja mõnel pool sigivad üsna hästi ... Kas te vajate lisaaega? Kas te vajate lisaaega?

Aga meie asi on luua tingimused, et lapsi tehtaks ja eestlased, kes on maailmas laiali, tuleksid siia, mitte ei läheks minema.

ning 2016 või 2015 kirjutas ta, et me oleme ikka teel olematusse. Oleme jätkuvalt sinnapoole teel. Nii et minu meelest peaks valitsuskoalitsioon alalise komisjoni looma. Ükskõik, kes seda juhib, jumal hoidku, Toomas Kivimägi, võimekas inimene. Mitte juhis ei ole küsimus. See teema on eluliselt oluline Eesti rahvale. rahvale. Mis puudutab Kaja Kallast, siis, hea Kaja, ma ei soovitaks sul järgmisele laulupeole tulla edvistama oma rahvariietega. Eesti rahvas, mulle tundub, ei ole sulle oluline. Ma tean, et paljud Reformierakonna liikmed

Lugupeetud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Kuulates siin neid kõnesid, ma võib-olla võtaks seda siirast usku ja emotsiooni pisut maha ja tuletaks ühte olulist nüanssi meelde. Lapsed sünnivad vanemate tunnetest ja soovist lapsi saada. Mitte ükski komisjon ei saa käskida ega ükski määratud kvoot öelda, kui palju ja millal keegi peaks lapsi saama. Öeldakse, et laste kasvatamiseks on vaja tervet küla. Ja nii ka siin. Arvata, et üks komisjon kõrvaldab kõik takistused, millega riigil ja peredel tuleb laste saamisel ja kasvatamisel silmitsi seista, on naiivne. Selleks on vaja kõikide komisjonide koostööd, sünergiat, et luua paremad võimalused laste sünniks, elamiseks ja arenguks.Head ideed, lahendustele keskendumine ja koostöö on see, mis annab tulemuse. Ja headest algatustest Eesti ajaloos juba puudust ei tule, näiteks meie vanemahüvitis on Euroopas üks heldemaid hüvesid lastega peredele. Ma mõtlen, et kui oleks võimalus anda näiteks perepoliitika Oscar, siis meie vanemahüvitis selle kindlasti lasterikaste perede toetus ja alates kolmikutest mitmike toetamine. Need on riigipoolsed võimalused, mis on mõjutanud positiivselt sündimust ja aidanud lastega peresid. Tehtud on need asjad aga Sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkomisjoni koostöös, mitte rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis.Head kolleegid! Meie ees seisavad suured väljakutsed. Riigi ülesanne on pakkuda võimalust ja tuge, mitte 100 000 eurot maksvat komisjoni, mis ütleb, kuidas naised peaks hakkama kiiremini sünnitama. Meil tuleb leida paremad ja efektiivsemad lahendused, mis arvestavad iga perega, nii suure kui ka väikesega, nii traditsioonilise pere kui ka üksikvanema ja kärgperega. Omast kogemusest võin öelda, et üheks väljakutseks on paremad ja hästi läbimõeldud avalikud teenused lastega peredele, et vanemal oleks lihtsam ja mugavam pere- ja tööelu ühildada.Meil tuleb järgmistel aastatel senisest rohkem toetada emasid, sest just nemad on koroonakriisis kõige enam pihta saanud. Meil, naistel, on vaja kindlust, et me suudame lastele pakkuda tähelepanu ja hoolt. On oluline teadmine, et kui me naaseme tööle, siis lapsed on hoitud ja kodu on soe. Sama oluline on luua lihtsamad lahendused erivajadustega lastega peredele, et nad saaksid mugavalt ja kiiresti vajalikke teenuseid ja abi, aidata neid vanemaid, kes lapse hooldamise tõttu ei saagi enam tööle tagasi minna, sest peavad oma jäägitu tähelepanu ja aja pühendama erilist hoolt vajavale lapsele.Kuidas hoida neid vanemaid? Kuidas pakkuda neile seda nende aega? Kuidas toetada neid vaikivaid lapsi, kes on tõmbunud endasse ja muretsevad oma vanemate pärast, sest vanemad ei saa pärast lahkuminekut omavahel enam suheldud? Mida me teeme selleks, et lapsed halvaks läinud peresuhete pärast ei peaks kannatama? Või laste vaba aja veetmine ja annete arendamine, kultuuriranitsa loomine ja huvihariduse toetamine nii, et selleks antud toetus jõuaks otse lapseni kuidas seda parimal moel teha? Ja kuidas aidata neid lapsi, kes elavad absoluutses vaesuses? Mida me nende heaks teeme? Need on need asjad, mille üle me peaksime vaidlema ja millele leidma parimad lahendused.Palun Palun lisaaega! Kui palju te soovite? Kolm minutit. Kolm minutit. Palun, kolm minutit! Nende asjade elluviimise tempot ei pärsi mitte rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni likvideerimine, vaid ülemaailmne koroonapandeemia, mis on me riiki räsinud, ja kahjuks ka eelmise valitsuse priiskavad otsused, mille tõttu tuleb meil püksirihma pingutada.Olen seda varemgi öelnud ega väsi kordamast, et meie pered on nii tugevad, kui tugev on kõige nõrgem pere. Sestap ma kutsun teid otsima, leidma ja nägema lahendusi, sest meie mõtted loovad tee meie tegudele. Kui peame meeles, et iga laps on väärtuslik, ükskõik mitmes ta peres on, ning kui meil on hooliv ja sõbralik elukeskkond, kuhu kõik lapsed on oodatud ja kus nende vanemad on toetatud, siis sünnib ka Eestis rohkem lapsi ning eesti rahvus, keel ja kultuur säilib läbi aegade. Aitäh! Lugupeetav rahvaesindus! See on kõige piinlikum otsus, mida see parlament hakkab siin langetama. Ime, kui selle templi seinad pärast hääletust kokku ei varise. Me läheme kaotama rahvastikukriisi komisjoni, mille käsitlus lähtub sellest, et Eesti on rahvusriik, et eestlased tahavad jääda siin riigis enamusse ja meil on õigus rahvana, riigi rahvana kestma jääda. See on parlamendi kõige olulisem ülesanne. Küsimus, millega see komisjon on pidanud tegelema, on Eesti riigi kõige olulisem küsimus. Riik on abinõu, riik on vahend selleks, et eesti rahvas jääks kestma. Uus koalitsioon langetas ametisse astudes astudes kaks põhimõttelist otsust: esiteks, kaotada rahvastikuministri ametikoht, ja teiseks, kaotada parlamendis rahvastikukriisi komisjon.

nimelt rahvastikuprobleemidega tegelemiseks ongi need institutsioonid loodud. On väga palju teemasid, mis kukuvad eri asutuste vahele, parlamendis eri alaliste komisjonide vahele, ent just rahvastikukriisi komisjoni ülesanne on anda kätte õige suund ja seada õige eesmärk.Võib

nagu te lähete Kaitseväe orkestri kallale, ei hooli te tegelikult ka nendest põhimõtetest, millel rajaneb Eesti rahvusriik. Ma tegin analüüsi selle kohta, milline on uue koalitsiooni leping, ja ma ei leidnud sealt sõnu "eesti rahvas" või "Eesti rahvusriik".

Selle otsuse eel ei peetud sekunditki nõu rahvastikuteadlastega, meie demograafidega. Seda ei peetud oluliseks, olgugi et ma mitu korda tegin parlamendi põhiseaduskomisjonis ettepaneku kutsuda välja meie rahvastikuteadlased. Just rahvastikuteadlaste ohusignaal oli põhjus, miks üle-eelmise koalitsiooni ajal see komisjon moodustati.

Meile öeldakse, et see komisjon, mille on ellu kutsunud rahvastikuteadlased oma ettepanekutega, kaotatakse ära sellepärast, et on vaja kärpida 100 000 eurot. See on siis eesti rahva kestma jäämise hind uue koalitsiooni jaoks. 100 000 eurot! Kas me teeme nalja siin parlamendisaalis? Aga millega me nalja teeme? Oma riigi põhiseadusega, oma rahvaga, oma rahva tulevikuga.Iga inimene, kes siin saalis on ja kes on andnud vande teenida oma rahvast ja põhiseadust rahvaesindajana, hääletab täna selle ettepaneku vastu, sest see on lask selja tagant

te tahate ehitada järgmisel aastal kümneid miljoneid eurosid maksva Euroopa suurima palkmaja Keskkonnaministeeriumi kontoriks. Jätke sellel majal üks tuba tegemata ja parlament saab rahvastikukriisiga me oleme jõudnud? Kokkuhoid eesti rahva tuleviku sihiseade arvel. Demograafilised protsessid on väga pikad protsessid. Me teame, et need rajanevad inimpõlvedel. Õnne kõneles väga õigustatult sellest, milliseid häid ja positiivseid asju praktikas on tehtud. Kuid täna me teame seda, et

parlamendile, riigile ja ministeeriumidele rahvastikukriisi komisjon tehtud tööga. Kuid ühe liigutusega, ühe hääletusega me tõmbame selle poliitika ja selle tahte puruks. Uskuge mind, see on haav ja halb signaal, mille me anname. Ma tahaksin loota, et parlamendiliikmetel jagub julgust hääletada selle ettepaneku vastu. See on konjunkturistlik, see ei vasta Eesti riigi ja rahva huvidele ja see on arg ettepanek. Sellepärast, et te soovite nurga tagant realiseerida oma ideoloogiat ja see ideoloogia on selline, et rahvusriiklus fenomenina, eesmärgi kategooriana sellesse ideoloogiasse ei sobitu. Olge siis julged ja öelge välja oma tegelik põhjus. Aitäh! Isamaa hääletab selle ettepaneku vastu!

Palun panna see muudatusettepanek hääletusele, sest Eesti põhiseadus sätestab, et Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Aitäh! Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Aitäh! Palun panna see muudatusettepanek hääletusele ja kõigil, kes toetavad Eesti rahva säilimist, seda ka toetada. Aitäh! Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Palun hääletada seda muudatusettepanekut, sest see seisab Eesti rahva sotsiaalse kaitse eest. Alustame hääletamise ettevalmistamist. Kas võime minna hääletuse juurde? Aitäh!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 6, mille on esitanud Peeter Ernits. Põhiseaduskomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Aitäh, hea esimees! Palun panna ka see muudatusettepanek hääletusele, sest see on oluline. (Naer saalis.) Aitäh! Alustame selle olulise muudatusettepaneku ettevalmistamist. Kas võime minna hääletuse juurde? Ma tänan!Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 7, mille on esitanud Peeter Ernits. Põhiseaduskomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Aitäh, austatud esimees! Ma palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel kümneminutilist vaheaega, et meie head kolleegid saaksid järele mõelda ja toetada põhiseaduses sätestatud eesti rahvuse säilimise printsiipi.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna palutud vaheaeg on lõppenud. Me oleme neljanda päevakorrapunkti juures ja otsuse eelnõu 338 lõpphääletuse eel. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Tulemusega poolt 48 ja vastu 37 on Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine" muutmine" eelnõu 338 otsusena vastu võetud.

Komisjon saatis kirjad küsimusega, kas soovitakse midagi arutada seoses selle seaduseelnõuga või midagi selle tekstis seotud organisatsioonile. Kuus neist ei vastanud üldse. Kaubandus-Tööstuskoja vastus oli, et nad ei näe mingit probleemi ja neid see tekst täiesti rahuldab.

teine lugemine edukalt lõpetatakse, panna 9. juunil eelnõu lõpphääletusele. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Ma tänan! Kas soovitakse avada läbirääkimised? Läbirääkimisi avada ei soovita. Nüüd peaksime asuma muudatusettepanekute läbivaatamise juurde, aga meie probleem on selles, et neid laekunud ei ole, seega nende kallale asuda ei saa. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 359 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja ka viienda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, see on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus eelnõu 385 esimene lugemine. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Palun! Austatud Riigikogu juhataja! Head Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus on esitanud Riigikogule ratifitseerimiseks Eesti ja Mauritiuse vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu. Nagu kõigile teada, sõlmib Eesti topeltmaksustamise vältimise lepinguid ikka selleks, et tagada maksukeskkonna stabiilsus nii nendele, kes Eestisse investeerivad, kui ka Eesti ettevõtjatele, kes oma tegevust välisturgudele laiendavad. Maksulepingute eesmärk on kõrvaldada kahe riigi seaduste koosmõjus tekkida võiv rahvusvaheline topeltmaksustamine. Lepinguga jagatakse maksustamisõigus lepingupoolte vahel, hoitakse ära diskrimineeriv maksustamine ja muidugi tõkestatakse maksudest kõrvalehoidmist. Leping ei anna pooltele täiendavaid maksustamisvõimalusi, vaid piirab juba olemasolevaid riigisisese õigusega kehtestatud maksustamisõigusi. See maksuleping kohaldub isikutele, kes on kas Eesti või Mauritiuse residendid. Leping, mis teie ees on, allkirjastati k.a 19. veebruaril Brüsselis ja see põhineb OECD tüüplepingul. Kui teil on selle lepingu kohta küsimusi, siis heameelega vastan, aga palun lepingu ratifitseerimisele teie toetust. Aitäh! Austatud minister, tundub nii, et küsimusi ei ole. Aitäh teile! Nüüd ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks rahanduskomisjoni liikme Dmitri Dmitrijevi.

Ja loomulikult, kui leping ratifitseeritakse, siis on ootus, et meie suhted paranevad ja muutuvad ka majanduslikus mõttes aktiivsemaks. Kuna sisulisi küsimusi selle lepingu kohta komisjoni liikmetel ei tekkinud,

Hea ettekandja, ma väga tänan teid! Tundub, et ka teile küsimusi ei ole. Suur tänu! Nüüd on fraktsioonidel võimalus avada läbirääkimised. Palun, kas on kõnesoove? Kõnesoove ei ole, seega ma läbirääkimisi ei ava. Juhtivkomisjoni

Liigume edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse, kõrghariduse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu 354 esimene lugemine.

on. Alustan kõigepealt elementaarsetest asjadest. Vaadake, ühiskonna vajadustest lähtuv sisserändepoliitika on üks riigi olulisimaid funktsioone. Nagu teada, immigratsioon on riigile kasulik siis, kui selle maht on mõistlik ja sisse rändavad isikud, kes uues ühiskonnas kiiresti koha leiavad. Vastasel korral on see protsess ühiskonnale kahjulik, õigemini nii ühiskonnale kahjulik

kujunenud sarnaselt muu Euroopaga, võib-olla mingid tõusud ja langused on olnud teravamad. Üks erand, ja seejuures väga suur erand on olnud okupatsiooniaeg, mil me ise sisserännet reguleerida ei saanud.

Aga alates 2015. aastast on netomigratsioon olnud sedavõrd suur, et eestlaste osakaal Eestis on hakanud taas kahanema. Tõsi, väga tasapisi. Aga alates 2018. aastast on ilmnenud üks uus nähtus: suurenenud on just kolmandatest riikidest, see tähendab Euroopa Liidu välistest riikidest pärit isikute sisseränne.

Ja nüüd ma tuletan meelde, et iseseisvuse taastamisel me kehtestasime sisserände piirarvuks 0,1% alalise elanikkonna arvust ühes aastas. Teeme väikese arvutuse:

Nüüd, 2017. aastal laiendati oluliselt pereliikmete Eestisse asumise võimalusi. Ja eelmisel aastal ilmnes veel üks negatiivne tõsiasi. Kui mõni aeg tagasi me rõõmustasime selle üle, et Eesti kodanike tagasiränne Eestisse on suurem kui Eestist väljaränne, siis eelmisel aastal oli Eesti kodanike tagasiränne väiksem koguni 1000 võrra. Meie migratsiooniandmed kahjuks täpsusega ei hiilga ja põhjalikke järeldusi veel on vara teha, aga igatahes on see selgelt alarmeeriv väga negatiivne tendents. Ja kõike kokku võttes on selge, et tuleb otsida lahendusi. Nüüd vaatame kõigepealt õpirännet. Sellel normaalaastal, 2019 sai Eestis esmase elamisloa õppimiseks 1300 isikut, kelle hulgas on arvukuse järjekorras Nigeeria, Venemaa, Ukraina, Bangladeshi, India, Aserbaidžaani ja Pakistani kodanikud. Rõhutan veel, et arvestamata on need välistudengid, kes on pärit Euroopa Liidu ja EFTA riikidest. Neist kõikidest välistudengitest eesti keeles õppis 5% või veidi alla 5%, aga õppimise ajal töötasid ligikaudu pooled. Töötamise kohta eraldi andmeid kolmandate riikide tudengite osas pole või vähemalt minul pole. Aga võib arvata, et nende puhul on töötamise osakaal järsult suurem. Nii, vaatame edasi. Doktoriõpe on välistudengitele tasuta. Esimesel ja teisel õppeastmel õppijatest maksis õppemaksu 66% kolmandatest riikidest pärit tudengitest, teised ei maksnud. Euroopa Liidu ja EFTA riikide tudengite puhul on see 89%. Kolmandatest riikidest pärit tudengid maksid märksa vähem. Seejuures tuleb silmas pidada, et vähemalt avalik-õiguslikes ülikoolides tegelikult õppemaks õppekulusid ei kata. Nii maksab Nii maksab Eesti maksumaksja peale ka neile välistudengeile, kes tegelikult ülikoolile õppetasu maksavad. Lisaks maksab Eesti maksumaksja ligikaudu kolmandikule välistudengeist ka vajaduspõhist õppetoetust

Peale lõpetamist jääb Eestisse püsielanikeks ainult osa välistudengeist. Jaak Aaviksoo on märkinud, et paljude välisüliõpilaste Eestisse tuleku Eestisse tuleku põhjus on soov asuda elama mujale Euroopa Liidus. Meil ei ole võimalik nn kolmandate riikide tudengeid eristada ja värskemaid andmeid mul ka pole. Aga kui arvestada kõiki välistudengeid ja täistööajaga Eestis töötanuid, siis jäi 2016. aastal lõpetanutest Eestisse keskmiselt vaid 26%. Suurem osakaal oli tehnikaalade, IKT ja tootmise ja töötlemise puhul.

ehk ühekordseid tööotsi. Aga nii või naa, igatahes tähendab see, et ühe välisüliõpilase ettevalmistamine Eesti tööturule Eesti ülikoolides maksab meie maksumaksjale Eesti üliõpilase ettevalmistamisest palju rohkem. kõrghariduse õppe lõpetanud välismaalaste keskmine töine sissetulek Eestis jääb aga kohalikele lõpetanutele alla, näiteks magistriõppe lõpetanutel jääb see 18% alla. Midagi imelikku selles ei ole. Kui ikka stuudiumi vältel pole riigikeelt selgeks õpitud, tulebki täiendada seda väikese- ja keskmisepalgaliste töötajate armeed. Doktorantidest lõpetanute puhul, kes on omandanud spetsiifilised kõrgtasemeoskused, on muidugi palgavahe hoopis väiksem. Kokku võttes tuleb järeldada, et senine inglise keeles õppivate välisüliõpilaste laustoetamine ei ole Eesti riigi ega ka suure osa välistudengite endi huvides, kuna Eestile vajalikku ettevalmistust suur osa neist välistudengeist lihtsalt ei saa. Rohkem ma sellele teemale ei keskendu. Aga üldistatult võiks niimoodi öelda, et vastuvõtul on vajalik enam keskenduda teatavatele erialadele, näiteks tehnika ja IKT, ja loomulikult suurendada järsult eesti keeles õppimist ja välistada Eestisse tulemine vaid õppetoetuste pärast, n-ö hüppelauana jõukamatesse riikidesse minekul. Edasi vaatame siis Eestisse töötamise eesmärgil tulnuid. Selleks anti 2019. aastal välja üle 2200 elamisloa, nendest üle poole Ukraina kodanikele, järgnesid Venemaa, Valgevene ja India. 2017. aastal, kui siseminister oli sotsiaaldemokraat Andres Anvelt, leevendati Eestisse tööletulemise tingimusi. Kõige olulisem oli palganõude alandamine 1,24-lt keskmiselt palgalt 1,0-le

Veel olulisem muutus oli aga lühiajaliste töötajate arvu tormiline kasv. 2019. aastal oli lühiajaliste töötajate registreerimine kasvanud kahe aasta taguse ajaga võrreldes üle nelja korra: üle 25 000.

Lühiajalistest töötajatest kolmveerand on pärit Ukrainast, ülejäänud Valgevenest, Venemaalt, Moldovast ja Usbekistanist – jälle lugesin tähtsuse järjekorras.

Madala ja keskmise kvalifikatsiooniga töötajate Eestisse tööle või alaliselt elama asumine surub meie palgataset alla ja pidurdab uuendusi majanduses. Käesoleva aasta 5. mail ametiühingute keskliidu pöördumises nõutakse, et Eesti majanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks tööandjaid suunata eeskätt kasutama Eesti kohalikku tööjõudu. See on ametiühingute keskliidu pöördumine. Mina Mina siinkohal küsin, kus on sotsiaaldemokraadid, kes peaksid meie töötajate eest seisma. Tõepoolest, seisuga 1. mai 2021 on meil ligi 15 000 kehtivat lühiajalise töötaja registreeringut,

sest kindlalt üle poole tööotsijatest on madala- või keskmisepalgalised ehk siis needsamad inimesed, kes pretendeeriks nendele ametikohtadele, mida järjest on hakanud täitma välistöötajad. Ja nüüd ma küsin retoorilise küsimuse: kas selles olukorras ongi imelik, et Eestisse tagasiränne on pidurdunud, hakatakse taas lahkuma? Ma tuletan meelde, et meie tööjõu tootlikkus on vaid 74% Euroopa Liidu keskmisest. Kui me jätkame odava tööjõu sissetoomist, mis surub meie palgad alla, siis keskendub meie majandus nendele sektoritele, kus on odav tööjõud. See pidurdab innovatsiooni. Tõepoolest, ei taha üle dramatiseerida, aga julgen küll öelda, et sel juhul võib vaid und näha meie töö tootlikkuse tõusust 110%-ni Euroopa keskmisest, nagu on kirjas strateegias "Eesti 2035". Seni on meie immigrantrahvastik peamiselt pärit meile kultuuriliselt lähedastest maadest ja võrreldes näiteks Soome ja Rootsiga on need inimesed päris hästi siinse tööeluga kohanenud. Aga jälle küsime, kas idaslaavi ja Aafrika ja Aasia maadest pärit sisseränne aitab meil vältida rahvastiku vananemisega seotud sotsiaalseid probleeme. Vastan järgmiselt. Idaslaavi kultuuriruumist pärit välispäritolu rahvastiku sündimus järgib päritolumaa taset ja see on märksa väiksem kui eestlaste oma. Seega tähendab idaslaavi kultuuriruumist pärit isikute sisserände jätkumine rahvastiku vananemise kiirenemist, mitte aeglustumist. See tähendab veel suuremaid probleeme meie lastele.

väga kõrget tööhõiveprotsessis mitteosalemise määra ja see omakorda viitab pigem sotsiaalsete probleemide teravnemisele.

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriikide kodanikele, samuti doktoriõppes õppijatele ja neile välistudengeile, kes õpivad eesti keeles. Samuti jääksid töörände puhul alles erandid. Palgataseme tõstmine on meile vajalik selleks, et piirata odavtööjõu Eestisse asumist ja palgataseme allasurumist. Välistudengite Eestisse asumise reguleerimine on ikkagi selleks vajalik, et õppima asumise sildi all ei tuldaks meile muude eesmärkidega. Nüüd, Ühiskonnauuringute Instituudi väärtushinnangute uuringu järgi soovib suuremahulist immigratsiooni samast kultuuriruumist isikute puhul vaid 23% Eesti ja teisest kultuuriruumist pärit isikute puhul vaid 3%. See, mis praegu Eestis toimub, tegelikult ongi suuremahuline immigratsioon, mis halvendab meie heaolu kas tulevikus või juba lähitulevikus. Eelmise valitsuse ette valmistatud sisserännet reguleerivad eelnõud olid parlamenti jõudnud, aga võimul olev valitsus kõrvaldas need menetlusest. Aga see ei tähenda seda, et vajadus nende järele on kadunud. Ja ma ütleksin, et see on terav vajadus. Nüüd ma hakkan lõpetama. Lugupeetud kolleegid, kui seda eelnõu on tarvis muuta, siis tuleb seda arutada. Aga küllap te saate aru, et immigratsioonipoliitikat muuta on kindlasti tarvis. Ma palun teil seda eelnõu toetada. Tänan tähelepanu eest! Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Martin Helme, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea ettekandja! Sarnane eelnõu oli muidugi plaanis ka eelmisel valitsuskoalitsioonil. Eelmisel valitsuskoalitsioonil oli see tegelikult isegi veel laiemana plaanis. Me räägime praegu konkreetselt kõrghariduse asjadest, aga mida veel on vaja meie meie immigratsioonipoliitikas muuta, et me selle 0,1% sihiga midagigi peale saaks hakata? Meil oleks vaja muuta rida asju. Kõigepealt tuleks täpsemalt sihitada välistudengite vastuvõtmist Eestisse – Eesti riiki ja Eesti kõrgkoolidesse.

ja keskenduda eelkõige tippspetsialistidele ja muudele kõrgema palgatasemega isikutele. Ja kui me oleme need asjad teoks teinud, siis see ulatuslik pereränne läheb iseenesest õigetesse raamidesse. Anti Poolamets, palun! Austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma tahaks küsida eetilist vaatenurka sellele, et meie ülikoolid on pidevalt alarahastatud. Meie õppejõudude palgad on väikesed. Näiteks õigusteaduskonnas öeldakse, et see on advokaadibüroo referendi palk, mida nad saavad. Me oleme hädas oma ülikoolide rahastamisega, aga samal ajal on meil Aafrika tudengid ja Aasia tudengid, me maksame neile stipendiumi. Siin on suur-suur eetiline lõhe. Me ei saa ju nii teha oma inimeste arvel, alarahastatud ülikooli arvel, rahvusülikooli õppejõudude arvel, dotsentide arvel, rahvusteaduste arvel. See ei tohiks niimoodi edasi kesta. Kui Kamerun tahab oma inimestele maksta, siis maksku stipendiumit, seda ei pea meie tegema.

riigipoolne rahastusmudel soosib ülikoolides inglise keeles õppimist ja soosib välistudengite vastuvõtmist, kellest suurem osa hiljem läheb Eestist minema, siis ülikoolid ellujäämiseks võtavad neid vastu. Küsimus on selles, et meil tuleks ülikoolide rahastamise mudelit muuta, muidugi koos terve immigratsioonipoliitika muutmisega.

kui me kohtusime ülikoolide rektoritega, siis oli ilmselgelt adutav ja tajutav see, et ülikoolide õppejõud olid huvitatud võõrüliõpilaste tulekust. Seda eelkõige seetõttu, et et ülikoolid istuvad selle rahaluti otsas, mis tuleb koos välistudengitega. Kas selle seaduseelnõuga me saame kuidagi seda lutist voogavat himu vähendada? Suur aitäh,

kolmandate riikide tudengitelt motivatsiooni tulla siia ainult selleks, et saada vajaduspõhist õppetoetust ja tasuta õpet ja saada võimalus tuua oma pereliikmed kiiresti kaasa, selleks et suunduda edasi Euroopa Liitu, siis me selle immigratsioonikanali likvideerime.Ülikoolide likvideerime. Ülikoolide rektorid olid ilmselgelt sellest olukorrast või välistudengitest huvitatud. Vähemalt üks põhjus, miks nad olid huvitatud, oli see, et nendele on praeguse rahastusmudeli jätkudes kasulik rohkem välistudengeid oma koolis koolitada. Ja see on tegelikult absurdne olukord, mille me oleme loonud just selle rahastusmudeliga, millega me teeme ülikoolidele selle kasulikuks, aga maksumaksjale kahjulikuks. See tõepoolest ei tohi jätkuda. Tuletan meelde, et isegi kui makstakse õppetasu, siis tegelikult see õppetasu ei kata seda summat, mida maksumaksja muidu maksab ühe tudengi koolitamiseks.

erinevad rahvusvahelised programmid, aga see ei ole nii suur raha. Aga mul on küsimus. Välistudengeid on mitut sorti. Me siin rääkisime enne integratsiooni edukusest. Soomlane on ka välistudeng ja sakslane ja itaallane on välistudeng. Ometi meil põhihulk välistudengeid tuleb ju nii-öelda kolmandatest riikidest. Igasuguse integratsiooni eeldus on see, et on võimalikult lähedane kultuuritaust. Miks meile siis tulevad Bangladeshist ja teistest sellistest kohtadest need välistudengid? Aitäh

kolmandatest riikidest tulijatest, nagu ma enne märkisin, suurem osa nendest, kes Euroopa Liidu riikidest ja EFTA riikidest tulevad, maksavad siiski õppetasu. Ja nad samal ajal vajaduspõhist õppetoetust ei saa. Nii et Euroopa Liidu riikidest tulevate välistudengite koolitamine on Eesti maksumaksjale kasulikum või õigem oleks öelda, vähem kahjulik kui kolmandatest riikidest tulijate koolitamine.See on muidugi kõik väga keeruline, midagi sellise laia üldistusega on raske öelda. On selge, et näiteks doktorantide koolitamine, ütleme nii, suuremal osal erialadel on Eesti riigile kasulik. Paljude erialade tudengite koolitamine on ka kasulik. Aga rohkem kui pooltel erialadel lauskoolitamine inglise keeles ei ole kasulik.Miks nad tulevad? Katsun selle küsimuse juurde tagasi pöörduda. Vastus oleks see, et ega spetsiaalset uuringut ei ole tehtud, aga küllap me saame seda motivatsiooni ju mingi loogikaga eeldada. Kui ikkagi meil makstakse vajaduspõhist õppetoetust,

Kogu aeg on räägitud, et IT-inimesed ei saa tulla, pannakse piiranguid, Eesti majandus ei arene. Selline IT-sektori jutupunkt käib kogu aeg läbi. Kas tegelikult ka, kui me neid palganõudeid siin kohandame, jääks tippspetsialistid tulemata? Kas see jutt on usutav, mida meile kogu aeg hambasse puhutakse? Tippspetsialistid kuuluvad nende erandite hulka, kes saaksid nagunii tulla. Kindlasti nad ei jääks tulemata, kui me neid palganõudeid kohandame. Vastupidi, kui me tõstame palganõude kõrgemaks, siis tippspetsialistide tuleku proportsioon suureneb täiesti selgelt. Nii et see eelnõu ei kipu kuidagimoodi tippspetsialistide immigratsiooni kallale.

kuidas see võimalik on ja kui suures ulatuses tegelikult? Kohati on see ikka väga suur juba praegu. Hea

õppijate jaoks. Aga kuidas seda suurendada? Juhin tähelepanu, et eesti keeles õppimine oleks igal juhul ju tasuta. Kuidas Kuidas eesti keeles õppijate arvu suurendada? Ikkagi oma ülikooli kvaliteedi tõstmise abil, et me õpetaksime välistudengeile neid erialasid, milles me oleme tugevad ja mille puhul on motivatsioon tulla siia ja õppida tõesti lisa-aastaga eesti keel selgeks või vähemalt selgemaks, nii et nad suudaksid suurema osa loengukursusi eesti keeles kuulata, eesti keeles õppida, siis lõimuda Eesti ühiskonda ja pärast Eesti maksumaksja kulul hariduse saamist ka siia töötama jääda. Kusjuures nende töökoht oleks siis vastavuses nende kvalifikatsiooniga, neil ei tekiks sellist, kuidas öelda, tõrjutuse tunnet, et nad on küll Eestis ülikooli lõpetanud, aga peavad ikkagi minema tööle madalama palgaga kui Eesti enda üliõpilased, kes on sama eriala lõpetanud.

Kui me nüüd seda seadusena ei vormista, kas siis parlament lahendabki meie rahvastikukriisi probleemi välismaalastega?

härra esimees! Austatud ettekandja! Ma saan aru, et tudengite puhul ilmselt ei ole probleemi selles, et suhteliselt fertiilses eas tudengid, kes saabuvad Eestisse, ja koos kaasaga, saavad siin lapsi. Neid tõenäoliselt väga palju ei ole, kellega peab

inimesed tulevad siia, saavad elamisloa ja siis ütlevad: aga palun, siin on minu laps, ma tahan lasteaiakohta, ja mul on teine laps, kes tahaks minna esimesse klassi. Kas on uuritud nende hilississerändajate tekitatud survet kohalikele omavalitsustele ja seda, kui suurest hulgast inimestest me räägime? Aitäh!

on. Aga see probleemipüstitus on täiesti loogiline. Kui me ikkagi anname inimestele siin Eestis elamise loa, siis me ju ilmselgelt peame neid kohtlema inimvääriliselt. Täiesti selge! Kui me Kui me näiteks laseme siin tekkida suurel moslemi kogukonnal, siis on täiesti loogiline, et tekib surve mošeede ehitamiseks. Selles ei ole mitte mingit kahtlust.

suurem. Minu põlvkonna inimesed ilmselgelt mäletavad seda olukorda, mis oli: kuidas eesti kultuuriruum jäi üha ahtamaks ja ahtamaks ja mitte midagi toona teha ei saanud. Aga nüüd me ju saame teha.

Väga õige! Aga paraku me teame, et suurel osal Eesti inimestest ei ole seda võimalust – ei Eesti ülikoolide lõpetajatest ega ka nendest, kes on varem lõpetanud ja juba tööeas. Paljudel ei ole võimalust, eriti väljaspool Tallinna ja Tartut, oma kvalifikatsioonile vastavat töökohta ja töötasu.Kuidas te ette kujutate, et me peaksime võõrüliõpilastele ja siia immigrantidena sisse tulnud inimestele tagama väärika töökoha vastavalt nende kvalifikatsioonile töötasu, aga oma inimeste puhul selliseid eesmärke ei püstita, ei sea? Mulle tundub, et see on kuidagi pahupidi ja ebamõistlik, arvestades põlisrahva olukorda. Või kuidas? See on väga asjakohane küsimus, eriti siis, kui minu vastusest selline mulje jäi. Igatahes sellise mulje loomine ei kuulunud minu eesmärkide hulka. Ma vastasin või ma rääkisin sellest kontekstis, et Eesti üliõpilaste või Eesti elanikest lõpetanute töötasu on magistriõppe puhul keskmiselt 18% kõrgem kui välistudengitest lõpetanute oma. Tegelikult seda on üliraske defineerida, mis on kvalifikatsioonile

uude riiki projitseeritakse kriminaalsed huvid ja nendest tekkinud konfliktid oma endisel kodumaal. Minu küsimus on, kas erinevad huvigrupid – õppeasutused, äriringkonnad, ka poliitilised jõud – tajuvad neid riske, mille kõrvaldamine on väga raske? Ja kas nad arvestavad nende probleemidega? Mida nad ette võtavad? Aitäh selle küsimuse eest! Küllap see on jälle väga õige.

kes me peaksime mõtlema Eesti kui terviku huvidele. Me ei tohiks lähtuda rohkem ettevõtjate huvidest või rohkem ülikoolide huvidest, vaid meie huvi peaks olema Eesti kui tervik.

ma võib-olla natukene spekuleerin või, ütleme niimoodi, sellest inspireerituna korra veel kommenteerin seda teemat. Põhimõtteliselt ei ole ju

Küsimus on lihtsalt selles, et uuel asukohamaal sotsiaalsed sidemed nõrgenevad ja sellest tulenevalt ollakse uuel asukohamaal palju avantüristlikumad. See käib ka nende meie rahvuskaaslaste kohta, kes on ennast kusagil teisel maal sisse seadnud. Seda riski me saame ju vähendada just nimelt sellega, et me proovime nende kohanemist võimalikult palju kiirendada, et inimesed lõimuksid võimalikult ruttu, kohaneksid ruttu ja saaksid ruttu töökoha. See kõik tähendab tarka immigratsioonipoliitikat.

seaduses on 17 erandit, mille alusel tuleb meile inimesi tunduvalt rohkem. Me rääkisime lühiajalisest töötamisest, mille lubasid meil on viimastel aastatel kümnetes tuhandetes, ja sa ise ütlesid ka tegelikult, et nendest

Eelnõu eesmärk on tagada, et eesti keel ja kultuur säiliks läbi aegade. Aga minu küsimus on, et "läbi aegade" on selline suhteliselt amorfne mõiste.

eestlaste osakaal Eestis langeks sellelesamale tasemele või allapoole seda taset, kus see on meil kõige madalamal olnud. 1989. aastal oli see meil 61,5%. Ja kui me nüüd meenutame seda 1989. aastat, siis me võime küsida, kas see seis oli ohtlik meie rahvusele ja kultuurile või mitte. palun! Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Jaak! Olen siin saalis mitmelt ministrilt küsinud väga lihtsa küsimuse, millele ma ei ole saanud vastust ja loodan nüüd selle sinult saada. palju viimastel aastatel on Eestis eestlaste osakaal protsentuaalselt vähenenud? See vähenemine on Statistikaameti andmetel ma rõhutan, et me ei hiilga hea statistikaga ja sellepärast ongi vaja uut korralikku rahvaloendust – olnud alates 2015. aastast keskeltläbi 0,1 või 0,2% aastas. Hea ettekandja, ma tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Andrei Korobeiniku.

Peamine muudatus on see, et välismaalaste palga kriteerium tõstetakse kahekordseks. Teine tähtis muudatus on see, et ülikoolid peaksid eelnõu kohaselt hakkama välistudengitelt küsima õppemaksu. Sellele on küll mõned erandid. Ja lisaks ei tohi enam välistudengitele maksta vajaduspõhist õppetoetust. Samuti piiratakse välistudengite pereliikmete elama asumist välistudengite juurde Eestisse.

komisjonile Vabariigi Valitsuse arvamust eelnõu kohta ning selgitas, et valitsuse arvates on õpirännet puudutavad muudatused mõistlikud. Ruth Annus lisas, et õpperände puhul on murekohaks asjaolu, et see panustab igapäevaselt kõrge rände- ja julgeolekuriskiga riikide kodanike arvu kasvu. Selle tõttu on Eestis tekkinud kogukonnad, mida varem ei olnud. Teisi muudatusi Vabariigi Valitsus ei toetanud. Kuna Vabariigi Valitsus plaanib töö- ja õpirände reguleerimiseks algatada ise uue eelnõu, siis Vabariigi Valitsus seda eelnõu ei toetanud üldse. Komisjoni edasine debatt keskendus sellele, kas on vaja õpirändele lisapiiranguid ja kas peab piirama lühiajalise töötamise päevade arvu veelgi võrreldes tänase olukorraga.

teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. Kui esimene ettepanek oli konsensuslik, siis tagasilükkamise ettepaneku poolt oli 4 komisjoni liiget, vastu oli 2 ja erapooletuks jäi 1. Ja viimane otsus oli määrata ettekandjaks mind, see otsus oli konsensuslik. Hea meelega vastan küsimustele, neid küll suure tõenäosusega enam väga palju oodata ei ole.

kinnitus, et valitsus kavatseb ise välja tulla mingisuguse analoogse eelnõuga. Praegune valitsus varsti on viis kuud ametis olnud. Seda Riigikogu istungjärku on meil nüüd veel paar nädalat jäänud, on selge, et enne sügist midagi ei saa ja siis on väga vähe jäänud ka järgmiste valimisteni. Kui ainuüksi hoovõtt võtab aega viis kuud ja eelmise valitsuse esitatud eelnõu võeti tagasi, nüüd see algatus lükatakse tagasi, samal ajal kui ise viie kuuga ei ole üldse eelnõuga suudetud kuhugi edasi liikuda,

Aitäh! See teema oli käsitlusel siis, kui me uurisime valitsuse arvamust eelnõu kohta.

Kas te komisjonis arutasite ka seda, et teades, et nad tulevad tegelikult väga vähese raha eest tööle, nad viivad alla meie palgataseme? Samal ajal on meil 54 000 töötut. Kuidas Kuidas selle eelnõu tagasilükkamine mõjutab meie enda inimeste toimetulekut? Kas keegi, mõni valitsuse esindaja natukenegi muretses selle pärast? Aitäh! Aitäh! Sellest tõepoolest oli komisjonis juttu. Küll mitte sellest arvust, aga üleüldse migratsiooni mõjust tööjõuturule.

on hinnangute küsimus. Neid hinnanguid me komisjonis pole andnud. Ja valitsuse esindajad pole

paar nädalat tagasi komisjonis. Ja seal ma hääletasin selle poolt, et see eelnõu edasi ei liiguks. Koos minuga tegid sedasama veel kolm inimest. Ja kuna neli on suurem kui kaks, siis komisjoni otsus oligi, et selle eelnõu võiks tagasi lükata. Nii et minu isiklik arvamus ühtib sel korral komisjoni arvamusega.

Aitäh! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Välismaalaste seadus ja selle muudatused tekitasid tormi juba eelmises koalitsioonis. Vaatamata sellele, et mitmes asjas justkui lepiti koalitsioonikõnelustel kokku, ei suutnud me kahe aasta jooksul või peaaegu kahe aasta jooksul jõuda selle seaduse muutmisega finišisse. Seda erinevate seisukohtade ja ja arvamuste tõttu. Ja see osutuski kogu koalitsiooni üheks konnasilmaks ja võib eeldada, et ka üheks suureks mõraks, mis aitas kaasa sellele, et praegune valitsuskoalitsioon Eestit juhib. Aga immigratsioonipoliitika on Eesti jaoks ääretult oluline ja tundlik teema selle tõttu, et me oleme suhteliselt unikaalne riik Euroopas tervikuna. Selliseid riike, kuhu hilisimmigrante on saabunud nii massiliselt ja nad moodustavad nii suure osa rahvastikust, Euroopas peale Eesti ja Läti ei olegi, rääkimata Euroopa Liidust. Nii et kõikide teiste riikide mure, kui me võrdleme Rootsit või Saksamaad või mis iganes teist riiki endaga, siis see suhe nendes riikides on oluliselt, kordades väiksem

kahju tõdeda, et Vabariigi Valitsus lükkas tagasi eelmise koalitsiooni eelnõu, mida oleks võinud siin ju edasi menetleda ja muuta, kui selleks olnuks häid ideid. Valitsus lükkab praegu tagasi opositsiooni algatused näidata initsiatiivi

Isamaa seda EKRE algatatud eelnõu päriselt sellel kujul, nagu ta on esitatud, ei toeta. Küll aga me toetame seda initsiatiivi ja peame selle teemaga tegelemist väga vajalikuks. Leiame, et parlament peaks selle eelnõuga edasi minema. On igati mõistuspärane esimene lugemine ära lõpetada ja siis arutada edasi, otsida seda ühisosa parlamendis, mis me suudame kokku leppida, et mõistlikud muudatused vastu võtta. Aga muudatuste vajadus on ilmselge. Ka eelnõu ettekandja

Erakond on nii eelmises kui ka juba üle-eelmises koalitsioonis nende küsimustega tegelenud. Kui tuletada meelde üliõpilasi, ingliskeelset kõrgharidust,

kolmeaastaste halduslepingute puhul Eesti riigi ja ülikoolide vahel oli just Isamaa vahendajaks. Ma isiklikult pidasin ka rektoritega läbirääkimisi, et nendesse halduslepingutesse saada mõned väga olulised muudatused, et rääkida selgeks see põhimõte, et tasuta kõrgharidus on mõeldud eestikeelsetele õppekavadele. Me ei tohiks doteerida Eesti maksumaksja arvel võõrkeelset kõrgharidusõpet. See ei ole eesmärk. See tuleb ära katta õppemaksuga. Ja me saimegi nendesse halduslepingutesse sisse kirjutatud, et kõik ülikoolid kohustuvad minimaalset õppemaksu võtma

mis nüüd on lõppemas. Praegune valitsus peab läbirääkimisi uute lepingute sõlmimiseks. See muudatus oli see, et kõigil välistudengitel on kohustus teatud minimaalses mahus õppida eesti keelt ja kultuuri tundma.

kui nad otsustavad jääda siia hiljem tööle, oleks neil siis ka kergem lõimuda Eesti ühiskonda ja nad on siis konkurentsivõimelisemad Eesti ühiskonnas edukalt hakkama saama. Nii et hea tahtmise juures oli võimalik isegi ilma

See võimalus sõltub parlamendi enamuse tahtest. Eelkõige vaatan ma siin koalitsioonierakondade poole, kas on sisulist tahet nende probleemidega tegeleda või mitte. Ma väga loodan, et see tahe on. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Henn Põlluaasa.

Enam kui 100 000 inimest on Eestist tööpuuduse ja madalate palkade tõttu lahkunud. Oleme oma inimestega doonorriigiks Euroopa riikidele ja nende majanduskasvu loojateks. Ilves teatas kunagi selle kohta küüniliselt, et tegemist on inimeste vaba valikuga. Kui lahkutakse aga selle tõttu, et ei ole perel leiba laual või palgast pole võimalik ära elada, siis ei ole see vaba valik.Sama puudutab meie rahva väikest sündimust. Küsitluste andmetel oleks Eesti naised parema elujärje korral nõus sünnitama rohkem lapsi kui praegu. Kuid

Vaatamata kõlavatele sõnadele ei ole valitsus sellele mingit rõhku pannud. Vastupidi, kaotati ära isegi Riigikogu rahvastiku probleemkomisjon ja rahvastikuministri ametikoht. Eesti rahva säilimine asendati 100 000-eurose kokkuhoiuga.Meile väidetakse, et Eesti majandus vajab võõrtööjõudu ning selleks tuleks neid väheseid olemasolevaid piiranguid veelgi leevendada. Vähenenud rahvastik tuleb asendada immigrantidega, riigi majandus olevat jätkusuutlik vaid võõrtööjõu sissetoomise abil. Koalitsioon ei ole ilmselt midagi kuulnud digitaliseerimisest, automatiseerimisest ega robotiseerimisest. Odava võõrtööjõuga paneme end palgavaesuse lõksu ja jääme lootusetult maha tehnoloogia arendamises ja selle rakendamises. Ärge unistagegi helgest tulevikust!Immigrantidele on loodud sisseelamiseks suurepärased tugisüsteemid. Samas ei tehta midagi, et hoida parema ettevõtluskeskkonna loomisega meie enda ettevõtlust, oma inimesi ja tööjõudu siin või luua tingimused Eestist lahkunute tagasitoomiseks. Neist ei hoolita. Meil oncirca54 000 töötut ja umbes 15 000 võõrtöölist, kes võtavad ära töö ja viivad palgataseme alla. Selle vastu on protestinud ka Eesti Ametiühingute Keskliit. Muidugi asjatult.ÜRO rahvastikuosakonna 2001. aasta analüüsi kohaselt tuleks tööjõu arvu samal tasemel hoidmiseks tuua poole sajandi jooksul Euroopasse 161 miljonit immigranti ning eakate suhtarvu samal tasemel hoidmiseks, arvestades, et ka immigrandid ju vananevad, aastaks 2050 lausa 1,36 miljardit immigranti. Euroopa Pagulasfondi meelest võiks Euroopa Liitu tuua 406 miljonit uut ümberasujat ja ümberasustatavat. Arvestades, et Euroopas Euroopas elabcirca500 miljonit inimest, ei ole vaja erilist fantaasiat, kujutamaks ette, milliseks muutub Euroopa sellise arengu puhul. Me näeme seda juba täna.

valitsuse ajal on jälle ja täiesti selgelt suurenenud nii välismaalaste sisseränne kui ka eestlaste väljaränne. Ometi on koalitsioon otsustanud tagasi lükata EKRE esitatud välismaalaste seaduse mis takistaks massiimmigratsiooni ja välismaise odavtööjõu vohamist ega lubaks ülikoole kasutada immigratsioonipumbana. Tundub, et valitsus plaanib sellise olukorra tekkimist ehk teisisõnu meie inimeste ja rahvastiku väljavahetamist. Pole ju midagi imestada. Ükskõik, kes üle piiri tuleb, ükskõik, mis rahvusest ta on, see olevat kohe eestlane.Täna kuulsime, kuidas peaminister Kaja Kallas siinsamas väitis, et kui me vaatame Eestit, siis ei vasta tõele, et meil on mingi massiline sisseränne. See lihtsalt ei vasta tõele, sest meil on kehtestatud sisserände piirarv elamislubade andmisel välismaalastele, kes tulevad Eestisse. See on maksimaalselt 0,1% ehk 1315 inimest. Eestis ei ole mingit suurt sisserännet ega selle survet. Paraku ilmus ilmus kolmapäeval Statistikaameti aruanne, milles öeldakse, et viimaste aastate rändestatistika kohaselt saabub Eestisse inimesi rohkem, kui riigist lahkub, kusjuures silma hakkavad Ukrainas ja ka Indias sündinud inimesed. Eelmisel aastal kolis Eestisse elama ligi 4000 inimest rohkem, kui riigist lahkus, ja loomulikult ei olnud need põhiliselt eestlased. Mis puutub rändesurvesse ja võõrtööjõu sissevoolu, siis alles mai algul teatas PPA, et tänavu on oodata rekordiliselt 32 000 võõrtöölist või vastavate taotluste esitamist. Enim tullakse Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt, Moldovast ja Usbekistanist ja kõik nad võivad ju tuua kaasa ka oma pereliikmeid. Meenutagem, et samal ajal on meil 54 000 oma inimest tööta. Meile kõigile räigelt ja vastutustundetult näkku valetanud peaminister Kaja Kallas ei tea ilmselt midagi ka kapo aastaraamatust, kus on öeldud, et viimase viie aasta jooksul on Eestis kolmekordistunud riskiriikidest pärit sisserändajate arv. Riskiriikidega seotud kogukondades on aina selgemalt välja joonistumas süsteemsed probleemid, mis soodustavad ja loovad kuritegelikke suhteid.

Indialasi, nigeerlasi, pakistanlasi, iraanlasi, egiptlasi ja teisi oli 2015. aasta seisuga Eestis 2000, tänavu juba 6000 – kolm korda rohkem. Ja üha on kasvanud kapo jälgimise all olevate islamiäärmuslaste arv, see aga koalitsiooni ja valitsust ei huvita. Eestis on välispäritolu rahvastiku osakaal Euroopas üks kõrgeimaid, täiesti vaieldamatult. Ja võib kindlalt öelda, et on taastatud okupatsiooniaegne sisseränne. Me teame täpselt, mis eesmärki kandis see siis. Ma arvan, et teist enamik teab, et täpselt sedasama eesmärki kannab see ka praegu. Mul puudub igasugune põhjus arvata teisiti. Tervest Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonileppest ei leia poolt sõnagi rahvusest või rahvusriigist, ammugi mitte selle säilimise või kaitsmise vajadusest. Meil kõigil, nii Riigikogul kui ka valitsusel, on kohustus järgida põhiseaduses sätestatud kohustust seista eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise eest. Kui te, head kolleegid, vähegi seisate selle eest, Eesti riigi ja eesti rahva eest, siis palun toetage EKRE esitatud eelnõu vastuvõtmist. Kõik küsitlused näitavad, et just seda eesti rahvas ootabki. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näi olevat. Sulgen läbirääkimised.

Head kolleegid! EKRE fraktsiooni võetud vaheaeg on läbi ja läheme eelnõu 354 menetlemisega edasi. Läbirääkimised on läbi. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 354 esimesel lugemisel tagasi lükata ja panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku tagasilükkamise kohta. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamise ettepanekut toetas 48 rahvasaadikut, vastu on 28. Eelnõu langeb menetlusest välja. Tänane kaheksas päevakorrapunkt: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu 329. Ettekandja on Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski. Palun!

Härra Hepner näiteks väga rõõmuga kuulab – olulised asjad, ta on sellest puudust tundnud. Aitäh!Tutvustan teile Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud eelnõu kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu koosneb ühest lausest.

Aga sellest, ma arvan, ei saa te midagi aru ja sellest tulenevalt ma selgitan teile selle eelnõu mõtet ja põhiseaduskomisjonis toimunud arutelu põhjal

me oleme 2020. aasta 17. veebruaris jõustunud sättega võimaldanud nendel lastel, kes on sündinud Eesti riigis ja kelle vanem või vanavanem on Eesti taasiseseisvumise hetkel olnud Eestis, olnud Eesti oma inimene, saada ilma eksamiteta, lihtsustatud korras Eesti kodakondsus, juhul kui üks vanem on halli passiga määratlemata kodakondsusega isik ja teine vanem on kolmanda riigi kodanik, valdavalt, 90% ulatuses siis Venemaa Föderatsiooni kodanik.

Aasta oli 2014, kui sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna valitsus minu ettepanekul jõudis selle kokkuleppeni ja ka seadusemuudatuseni, millega me lõpetasime halli passi taastootmise Eesti riigis. Ehk siis need lapsed, kes on sündinud selliselt, et nad saaksid määratlemata kodakondsuse, kuna nende mõlemad vanemad on halli passiga, saavad automaatselt Eesti kodakondsuse, juhul kui vanem sellest nn aktiivselt ei loobu.

See on ka viimane tegelik vähegi suurem muudatus Eesti kodakondsuspoliitikas ja selle eesmärk on tõepoolest see, et kõigil Eestis sündinud ja kasvanud lastel oleks Eesti riigiga Eesti kodakondsusel põhinev suhe. Sealt edasi on asja arutatud ja tehtud ettepanekuid selle kohta, kuidas teha järgmine samm. Sest lisaks halli passi taastootmisele meil tegelikult toimub ka Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse taastootmine ja seda tegelikult kasvavas tempos. Kolleegid ei pruugi teada,

Sellest tulenevalt oli esile kutsutud see muudatus. See oli tegelikult juba üle-eelmises koalitsioonis, mille osapool ka minu erakond oli. Oli ettepanek võimaldada nendel lastel ilma eksamiteta saada Eesti kodakondsus sellisel viisil. Siis nad kasvaksid juba Eesti kodanikena. Nad on meie lapsed,

tükk maad väiksemaks viilitud osa sellest ettepanekust realiseeriti ja see siis jõustus 17. veebruaril 2020. Ja kui tollases ettepanekus oli lahendus, et isegi kui laps on kahe Venemaa kodaniku laps,

Ma toetasin seda muudatust, sest ka see on samm edasi – väiksem, kui oleks tahtnud, aga õige samm õiges suunas. Aga mis sinna siis juurde kirjutati? See avab nüüd järgmise keerulise

peavad enne loobuma Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest, tõestama Eesti riigile, et nad enam Venemaa Föderatsiooni kodanikud ei ole. Printsiibilt ei ole siin ju midagi vaielda, sest Eestis kehtib topeltkodakondsuse keeld ja võiks öelda, et esmapilgul täitsa loogiline, mõistlik mõte.

Ja see tähendab praktikas seda, et see muudatus, mis eelmise aasta veebruaris jõustus ja mille kohaselt võiksid teoreetiliselt saada Eesti kodakondsuse ilma eksamiteta 1400 last, Tegelikult nendest lastest 1300 on sellised, kes praktikas Eesti kodakondsust saada ei saa. Ehk siis nad saavad küll Eesti riigilt kinnituse, et nad võetakse Eesti kodakondsusesse sellel sellel hetkel, kui nad esitavad taotluse ja tõendi, et neid on vabastatud Venemaa kodakondsusest. Kui selle lapse vanemad lähevad Vene konsulaati ja ütlevad, et palun vabastage minu laps Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest, sest ta tahab saada Eesti kodakondsust, siis Venemaa Föderatsiooni konsul ütleb, et kahjuks ei saa seda taotlust menetlusse võtta, sest vastavalt Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse seadusele alaealisi sellest ei vabastata. Kui te tahate sellest probleemist lähemalt lugeda, siis võite internetiotsingusse kirjutada "Kohtla-Järve tüdruku juhtum", millega ma tegelesin aastal 2013, kui ma õigesti mäletan. Siis meil oli täpselt samasugune probleem: Eesti riik tahtis Eesti kodakondsust Eesti lapselt ära võtta, sellepärast et ta ei saanud loobuda Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest.

Ehk siis see suur läbimurdeline muutus, mis eelmise aasta 17. veebruaril jõustus, on andnud Eesti kodakondsuse tänaseks 10 inimesele.

põhimõtteliselt võimaldatakse kodakondsust 1500 lapsele, tänaseks on neid saanud alla 100. Meie eelnõu eesmärk on, et kõik need 1500, kelle kohta parlament on põhimõttelise otsuse langetanud, võiksid tõepoolest Eesti kodanikuks saada ilma eksamita, et nad päriselt seda õigust saaksid realiseerida.

see meie muudatus toob kaasa selle, et me anname nendele lastele, kellel juba valdavalt on Venemaa Föderatsiooni kodakondsus, Eesti kodakondsuse juurde ja siis neil on kaks passi: Eesti pass ja Vene pass. Vene passi isegi ei pruugi olla, sest nad ei pruugi olla seda konsulaadist välja võtnud, aga ütleme, et neid loetakse sünnijärgseteks Venemaa Föderatsiooni kodanikeks. Neil on võimalus seda passi taotleda. Ja väidetakse, et see võib olla vastuolus Eesti kodakondsuspoliitika põhimõtetega. Siin on oluline selgitada, et vastavalt nendele muudatustele aastast 2016, millele ma juba tähelepanu juhtisin, on Eesti kodakondsuse seaduse üldnorm selline, et mitmikkodakondsus on lubatud alaealistele. Kõikidele Eesti alaealistele on topelt- või mitmikkodakondsus üldnormina lubatud – § 3 minu mälu järgi. Ja see süsteem töötab väga lihtsalt, üldiselt kõikidele ühtemoodi. Sul võib olla kaks passi, kas sünni

Meie ettepanek on kohelda seda konkreetset rühma, neid 1500 last, kellele õigus Eesti kodakondsuse saamiseks on antud, võrdselt kõikide teiste alaealistega sellesama üldnormi piires. Jah, see tähendab seda, et nendel

Aga siis, kui inimene saab 18-aastaseks, tõepoolest Siseministeerium pöördub nende poole ja ütleb, et nüüd te peate kolme aasta jooksul otsustama ja loobuma ühest või teisest kodakondsusest. Miks me arvame, et see on parem lahendus? Erinevad integratsiooniuuringud kinnitavad, et kodanikuna kasvanud lastel on tugevam kodanikuidentiteet. Kui sa oled juba Eesti kodanikuna kasvanud, siis on suurem tõenäosus, et sellel hetkel, kui sa pead valima, sa tegelikult valid Eesti kodakondsuse kasuks. Sa oled kasvanud selles riigis selle riigi kodanikuna ja sellest tulenevalt on sul seos selle riigi ja ühiskonnaga tugevam. Ja me ei näe tegelikult mitte ühtegi põhjust – tõepoolest, ühtegi põhjust ei näe! –, miks sellele konkreetsele alaealiste rühmale peaks rangemalt rakenduma topeltkodakondsuse välistamise reegleid kui kõikidele teistele alaealistele. Selleks tegelikult ühtegi sisulist põhjust ei ole. Otsitud põhjuseid on

räägime lastest – lastest, kes on Eestis sündinud, kelle esivanemad on siin elanud juba põlvkondade kaupa. See, et nad saavad lisaks Venemaa Föderatsiooni kodakondsusele Eesti kodakondsuse, vaat see on julgeolekuoht! Eks see on laiem küsimus Eesti kodakondsuspoliitika

ei ole Eesti kodakondsuspoliitika õnnestumine, vaid ebaõnnestumine. Mina usun, et Eesti püsielanikud, kes siin riigis elavad, võiksid omada Eesti riigiga Eesti kodakondsusel põhinevat suhet ja me võiksime igati tegeleda sellega, et suurendada Eesti kodanike osakaalu Eesti riigis.

nõudmata seda, et nad peaksid omalt poolt tegema samme, mis on neile lihtsalt juriidiliselt võimatud.

Iseendast aga, nagu öeldud, sellele konkreetsele sihtrühmale Eesti kodakondsuse lihtsustatud korras andmise põhimõtteline otsus on riigil tehtud, see on seadustatud, see on kodakondsuse seaduses juba juba reegel. Küsimus on selles, kas me päriselt võimaldame nendel lastel seda õigust realiseerida, seda päriselt kasutada, või me seda ei tee.

Minu poole on pöördunud mitmed lapsevanemad, kes ütlesid, kui see seadus vastu võeti, et vaat kui hea, ma olen nii rõõmus, et lõpuks mul on see võimalus, et ma lähen ja annan teada, et ma tahan oma lapsele Eesti kodakondsust saada. Et noh, ma ise olen, nagu ma olen, ei ole ma seda keelt ära õppinud,

Jah, sa esitad taotluse, jah, Vabariigi Valitsus isegi võtab vastu korralduse, et sa justkui oled Eesti kodanik, aga sinna alla on ilusti kirjutatud, et et see korraldus, et sa saad kodanikuks, jõustub alles pärast seda, kui sa esitad tõendi, et sa oled Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest vabastatud. Seda tõendit see perekond ei ole võimeline endast mitteolenevatel põhjustel võimeline esitama. Ma arvan, et see kõik on inetu. Kui on tehtud otsus, et põhimõtteliselt nendele lastele on kodakondsuse saamise õigus antud, siis tuleks seda rakendada ka väärikalt, niimoodi, et need inimesed selle õiguse päriselt

koalitsioonis seltskond koosseisus Keskerakond, Isamaa ja EKRE. Ja siis üks Isamaa poliitik ütles, et nende eesmärk oligi võimalikult vähestele seda anda. Olgu, võib aru saada, et see võib-olla oligi ideoloogiliselt nii mõeldud, et hanitada Keskerakonda: niimoodi te justkui saate mingisuguse valimislubaduse täidetud, aga tegelikult inimesed seda õigust kasutada ei saa. Nüüd on valitsus muutunud ja ma arvan, et asjaolud, mis tollal olid poliitiliselt olulised, on täna natukene teistsuguses valguses. Näiteks ka Keskerakonna saadikud on nüüd uues olukorras toetanud selle eelnõu menetlemist ja ma arvan, et on oluline see teatud poliitilise kompromissi tagajärjel sündinud inetus tegelikult ära parandada. Oma eelnõuga me selle võimaluse parlamendile ka anname. Teeme selle eelmisel aastal rakendatud muudatuse korda niimoodi, et need 1500 last tõepoolest saaksid võimaluse Eesti kodanikuks hakata. Ma tänan teid! Aitäh! Ettekandjale on küsimusi ka. Heljo Pikhof, palun! Aitäh väga põhjaliku ettekande eest, austatud ettekandja! Minu küsimus on, kas see probleem puudutab ainult Venemaa Föderatsiooni kodanikke või on muresid ka teiste riikide kodanikega. Kas me taastoodame ainult Venemaa kodanikke? Aitäh Ei, mitte ainult. Loomulikult Eestis sünnib lapsi segaperedesse, kus on vanemaid väga mitmekesise kodakondsusega. Mul siin täisülevaadet ei ole küll pakkuda,

Seda esiteks.Teiseks on küsimus selles, et Venemaa Föderatsiooni puhul me teame täpselt, et seal selline praktika on. See on pikaajaline praktika, see on nende kodakondsuspoliitika valik, et nemad oma lapsi ei vabasta oma riigi kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui lapsevanem ja laps koos astuvad teise riigi kodakondsusesse. Neil on oma loogika. Nii palju kui mina olen aru saanud nende seadusi lugedes, püüavad nad selle abil vältida laste kodakondsusetust. Nad lasevad lapse ära koos lapsevanemaga teise riigi kodakondsusse. Näiteks kui Venemaa Föderatsiooni kodanikust vanem koos oma lapsega tahab lahkuda Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest ja astuda Eesti kodakondsusesse, siis see on võimalik. Aga kui vanem ei soovi ja soovib ainult laps, siis ei lubata. Lubatakse ainult koos vanemaga. See on nende kodakondsuspoliitika valik. Kahtlemata on siin kõlanud ka argumente, miks neil sellised reeglid on. on. Mina ei tea, miks neil sellised reeglid on. Eesti Vabariigi Riigikogul ei ole võimalust mõjutada Venemaa Föderatsiooni kodakondsuspoliitikat, küll aga on meil võimalik mõjutada iseenda oma, et oma inimestele vastu tulla. Suur osa riike loomulikult lubab

Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, juhataja! Hea Jevgeni! Morton Blackwell, suur Ameerika mõtleja, on kunagi öelnud, et poliitikas ei sünni mitte midagi ilma surveta.

Oluline on kvantiteet, mitte kvaliteet. Vaat see tuleb selgelt välja. Aga küsimus on mul selline, et sa väitsid komisjoni istungil, et Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse seaduse § 19 lõige 3 ei võimalda alaealistel oma kodakondsusest loobuda. Äkki sa oskad mulle tsiteerida, kuidas see norm kõlab? Kas seal on see "ei võimalda" sees ja see ei ole kontekstist välja rebitud või midagi taolist? Suur Aitäh, austatud Paul Puustusmaa! Ma tegin selle seaduse lahti. Ma peast ei oska Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse seadust tsiteerida. Aga ma olen selle konkreetse küsimusega tõepoolest tegelenud ja muu hulgas omal ajal suhelnud ka Vene konsuliga

et tegelikult nad peaksid vabastama ja laps saaks Eesti kodakondsuse. Ta tõesti tegi mulle juriidiliselt selgeks, et Venemaa Föderatsiooni konsulaadil ei ole õigust seda taotlust isegi vastu võtta, sest selles konkreetses sättes, mis on § 19, ei ole alust

aga mu laps palun laske lahti, ma viin ta kuskile mujale kodakondsusesse. No see oleks tavaloogika kohaselt ikka erandjuht. Loomulikult me võiksime tahta, et seal oleks seda tüüpi olukorraks mingisugune erisäte, aga seda seal ei ole.

Esiteks, selle konkreetse juhtumiga seoses, mis oli Kohtla-Järve tüdruku juhtum, selgus see, et tõepoolest ongi niimoodi, et Eesti riik loeb sünnijärgseks Venemaa Föderatsiooni kodanikuks ka last, kellel üks vanematest on Venemaa Föderatsiooni kodanik,

Aga Eesti riik loeb neid küll Vene kodanikuks. See põhimõtteliselt on lõpuks võimalik, aga see on üsna omapärane olukord igal Sünnijärgse kodakondsuse printsiip loomulikult kehtib nii Venemaal kui ka meil ja selles on oma loogika. Aga suhtlus konsulaadiga on, ma saan aru, praktikas olnud üsna omapärane. Mina ei ole Venemaa Föderatsiooni kodakondsusseaduse spetsialist. Millisest vanusest alates neid taotlusi hakatakse vastu võtma ja milliste rakendusmääruste alusel, ma ei oska täpselt öelda. Ma olen seda küsinud Eesti ametiisikutelt ja nad on kinnitanud minu tõlgenduse õigsust. Nad ei tea juhtumeid, kus laps oleks vabastatud Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest ilma vanemateta, ja sellest tulenevalt, nagu ka sellel komisjoni arutelul välja tuli, Siseministeeriumi ainus lahendus nendele lastele on see, et vanem taotlegu Eesti kodakondsust koos lapsega. Vastavalt ühele teisele kodakondsuse seaduse paragrahvile tõepoolest, kui vanem taotleb Eesti kodakondsust, siis ta saab ühekorraga taotleda kodakondsust ka oma lapsele. Ja kui tema saab, täidab kõik nõuded ära, saab Eesti kodakondsuse, siis saab ka tema laps ja sellisel juhul

tahavad nad ühte kodakondsust või teist kodakondsust, inimestel on mitmesuguseid põhjuseid –, aga igal juhul minu hinnangul ei tohiks lapsed olla süüdi selles, et nende vanemad on jätnud mingisugused sammud tegemata. Meie, Eesti riigi huvi võiks olla see, et sõltumata vanemate valikust järgmine põlvkond siiski kasvaks Eesti kodanikena. Ja seda võimalust tõepoolest hetkeseisuga praktikas ei ole olemas.

Aitäh! Minu seisukohta, hea kolleeg Kõva, sa tead. Aga ma tsiteerin siseminister Kristian Jaanit. Vabariigi Valitsus jättis seisukoha selle eelnõu suhtes kujundamata. Eks me teame, millistes olukordades Vabariigi Valitsus seda teeb. Siseministeerium tegi valitsusele ettepaneku seisukohta mitte kujundada tulenevalt sellest: tsiteerin siseminister Kristian Jaanit: "Arvestades eelpool toodut, peab Siseministeerium põhjendatuks laiapõhjaliste vastavasisuliste arutelude jätkumist." Aga enne seda kirjutab siseminister Vabariigi Valitsusele: "Siseministeerium rõhutab vajadust, et kõik Eestis üles kasvavad alaealised saaksid samasuguse Eesti Vabariigi toetuse, nagu saavad sünniga Eesti kodakondsuse omandavad lapsed. Asjaolu, et alaealise lapse vanem ei ole mis tahes asjaoludel omandanud Eesti kodakondsust, ei tohi saada takistuseks Eesti kodakondsuse saamisel. Eesti kodakondsus on oluline tugeva riigi identiteedi loomisel ja tekitab riigiga usaldussuhte. Kodakondsus samastab riiki ja inimest ning loob ka tugeva õiguste ja kohustustega määratletud seose." Ma arvan, et head sõnad siseministrilt. Paul

Ma sain aru, et probleemiks on praegu see, et laps, kelle vanem on Venemaa kodakondsusega, ei saa Eesti kodakondsust. Aga samal ajal ma sain aru, et kui laps ise täiskasvanud on, siis ta saab kodakondsust taotleda ja mingeid probleeme ei ole. On nii, eks?

ja kiiduväärt. Kahtlematult, tõepoolest nii on. Aga kui laps on saanud täiskasvanuks, siis ta enam laps ei ole. Ja kui me vaatame tõepoolest seda integratsioonilist lähenemist, siis peetakse väga oluliseks, millisel

et tal on potentsiaalselt tulevikuvaates kõik kodanikuõigused ja -kohustused selle riigi ja ühiskonna suhtes, siis see tugevdab tema riigiidentiteeti ja see edendab ka integratsiooni, nii nagu siseminister õigesti märkis.Loomulikult võib öelda, et nad saavad 18-aastaseks, teevad ära oma eksamid

See tõepoolest praegu sellisel viisil käib. Kogemus aga kinnitab, et sellisel puhul väga paljud inimesed siiski Eesti kodakondsuseni ei jõua. Punkt üks.

Hea juhataja! Hea ettekandja! Hiljuti – ma õnnitlen! – õnnestus sul peale pikka väsitavat tööd MTÜ-de agressiivse käitumise abil puuriloomade pidamine, üks ettevõtlusvorm, ära hävitada. Kas sa oled mõelnud, kuna nende puuriloomade ja nende välismaiste kodanike arv on umbes sama, kasutada ka mingisuguseid MTÜ-sid, kes aktiivselt meie postkaste ründavad, ähvardusi saadavad ja plakatitega ringi käivad? Äkki annaks efekti?

ma tegutsen poliitikas korraga mitmel teemal. Tõepoolest! Ma ei ole nagu Tarmo Kruusimäe, kes kõik teemad juhib lõpuks e-sigarettide juurde. Aga täiesti eraldiseisvad küsimused on karusloomafarmide keelustamine ja kodakondsuse seaduse muudatused. Ma ei näe siin mingisugust ühist joont.

ma sain aru, et Kristian saab asjast aru ja mõistab, et asi on tõsine ja integratsioon peab toimuma, lõimumine peab toimuma. Nendele lastele tuleb anda kodakondsus. Asi läheks edasi, maailm muutuks paremaks, eestlased õnnelikumaks.

näputäiele lastele kodakondsus antaks? Selle ju peaks neile andma, see muudaks maailma paremaks. Ma ei oska sellele küsimusele vastata muul viisil, kui jaa, loomulikult, kolleeg Kõva, teie pikaajaline poliitiline kogemus ei vea teid alt. Kui te loete sellist kirja, siis saate aru, et taustal on loomulikult poliitilised diilid, mitte mingisugused sisulised kaalutlused. Aga ma vastaksin Yana Toomi parafraseerides – vaat kus üllatav lugu!

Miks neil sellised seisukohad on, seda nad saavad kindlasti väljendada kas härra Randpere suu läbi või mõne teise väljapaistva poliitiku kõnes täna.

hinnangu, et mingu prügikasti. Ma küsin: sa oled ka ministriametis olnud, mis tunne on nüüd võimelda siin õhtu eel ja teada, et eelnõu läheb prügikasti? Aitäh, Esiteks on siiski erinevus: eelmine saatis eelnõu tõepoolest prügikasti, tulenevalt sellest, et üks koalitsiooni osapool ei olnud põhimõtteliselt nõus selle muudatusega ja too muudatus planeeritigi teha viisil, nagu see ellu viidi. Nüüd on koalitsioon uus ja me räägime muudatusest, mille oli teinud eelmine koalitsioon. Nii et olukord on teistsugune.Sellises

siis meie ühine südameasi ehk karusloomafarmid lõpuks, näed, sai tehtud. Tõenäoliselt veel kolm aastat tagasi sa oleksid öelnud, et mis sa seal võimled, näed ju, et ei saa niikuinii midagi. Aga näed, täna sain. Poliitiline protsess demokraatlikus ühiskonnas on selline. Ma tõesti arvan, et pluralistlik demokraatlik arutelu on Eestile kõige kohasem. See võib võtta aega, see ei ole alati kõige efektiivsem, aga pikas vaates on see siiski kõige mõistlikum valitsemisviis. Ma teen oma tööd südamega vastavalt ametivandele, mille ma olen Eesti riigi, rahva ja oma südametunnistuse ees andnud.

lahkuda Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest ja juhul kui üks tema vanematest või tema üksikvanem on välismaa kodanik, siis laps saab teha seda lihtsustatud korras, mõlema vanema avalduse alusel või selle üksikvanema avalduse alusel. Ja see ei ole päris see jutt, mida sina rääkisid meile sealt puldist. Oskad sa kommenteerida, kas minu vene keel on rooste läinud või sina ei ole päriselt aru saanud, mida see seadus ütleb? Aitäh, Aitäh, härra Randpere! Ma ei tahtnud Riigikogu auväärt saalis pidada selliseid nüansseeritud juriidilisi arutelusid teise riigi seaduse teemadel. Aga kui sa nõuad, siis ma võin loomulikult sellele küsimusele vastata. Ma arvan, et küsimus ei ole keeleoskuses. Seaduse puhul on ju tihti nii, sa tead ise ka, et sõnadel on tähendus kogumis. Võib tunduda, et puhtlingvistiliselt sain lausest aru, aga juriidiliselt ei saanud. Ja see on sinuga juhtunud. Nimelt, see seadus tõepoolest seda ütleb, aga seal on kriitilise tähendusega see, et jutt on lastest, kelle üks vanem on Venemaa Föderatsiooni kodanik ja teine vanem on teise riigi kodanik. Venemaa Föderatsioon ei tunnista määratlemata kodakondsusega Eestis elavat isikut teise riigi kodanikuks, kuna tal ei ole teise riigi kodakondsust. Kui oleks nii, et üks vanem on Eesti kodanik ja teine on Venemaa Föderatsiooni kodanik, siis ei oleks üleminek Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest Eesti kodakondsusse absoluutselt probleem, vastavalt sellele sättele seda saaks teha. Aga kuna see säte rõhutab, et teine vanem peab olema teise riigi kodanik, ja nemad ei käsita halli passiga vanemat teise riigi kodanikuna, siis see säte ei kohaldu. Aitäh, Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Mina küsin selle kohta, kuidas Eesti riik oma eesmärke plaanib täita. Ükskõik, kas me vaatame lõimumisvaldkonna monitooringut või Siseministeeriumi seatud eesmärke, üks näitaja, mida me jälgime ja tegelikult eesmärgistame, on tugeva riigiidentiteediga inimeste osakaal ka vene keelt kõnelevate inimeste seas. Mul lihtsalt on küsimus, kuidas seda tugevat riigiidentiteeti ehitada ja miks seda eesmärgiks seada, kui riik ühtegi sammu selles suunas ei astu. Minu jaoks see liigitub selliste vastukäivuste hulka. Eesmärgistame tarka majandust ja loovust, aga kärbime laste huviharidust.

õiguskeskkonnas on sellised, mis pigem nörritavad inimesi, kelle riigiidentiteeti me tahaksime tugevdada? No mis ma siin ikka vastan. Olukord on ju objektiivne, olukord on lihtne. Eestis on naturalisatsiooni tempo langenud ajalooliselt madalale tasemele. Halli passiga inimesi on 70 000, nende arv väheneb ja kõige suurem vähenemise põhjus on surm. Selles kontekstis ma olen kuulnud, et kodakondsusetuse probleem laheneb iseenesest. Tõepoolest! Väga pikas vaates, nagu kunagi ütles üks kuulus majandusmõtleja, väga pikas vaates oleme me kõik millalgi surnud. Tõepoolest! Aga kas see peaks olema aktiivse integratsioonipoliitika vundament Eesti riigis? Ma julgen kahelda.Ja kogu see jutt sellest, et jah, peab rohkem rakendama pehmeid meetmeid, teavitust ja kõike seda, on väga tore. Seda tasub teha ja võiks teha veel rohkem. Ja loomulikult keelekursusi peaks rohkem pakkuma ja motiveerima. Kõike seda tuleb teha, on tehtud ka. Aga on selge, et

selles suhtes, et inimestel ei ole kodakondsust. Neile tuleb nagu luua mingeid motivatsioone ja keelekursusi. Ma olen ise olnud samas olukorras: võõras riik, keelt ei oska, kodakondsust kodakondsust ei ole. Mulle oli kohe selge, mida ma pean tegema, et see kodakondsus saada. Kedagi ei saa kaasa lohistada sellega, et me teeme mingeid motivatsioonipakette – see on inimese tunnetuse küsimus. Kui ta tunneb, et ta on siin kodus, siis ta saavutab kodakondsuse ja siis on laste probleem ka lahendatud.Aga veel juriidiliselt: § 9 samas seaduses, Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse seaduses, ütleb seda, et lapsi ei tohi vabastada Venemaa Föderatsiooni kodakondsusest ainult juhul, kui nad jäävad siis kodakondsuseta. Ei ole mingeid piiranguid selles suhtes, et ta läheb siis Eesti kodanikuks, või vanemate puhul midagi. Ainult sel juhul, kui ta jääb kodakondsuseta isikuks.

mis osas ta peaks küpsema ja missuguseid teadlikke otsuseid ta peaks langetama, et Eesti kodanikuks siiski saada? Valdo Valdo Randperel on protseduuriline küsimus, ma loodan. Nüüd on selline protseduuriline moment, et ma ei taha hakata rikkuma seadust. Ma ei taha kasutada seda võimalust, et sa mulle mikrofoni andsid, ja öelda oma vastuse Jevgenile. Ma tahan küsida protseduuriliselt, et kui Jevgeni küsib minu käest

Kas sa võiksid teha erandi, hea Martin, ja anda mulle selle võimaluse? Vaat nii hea ma ei ole. Nii hea ma ei ole! Läbirääkimistel kauple oma fraktsioonilt välja õigus läbi rääkida. Indrek Saar, palun!

enam inimlik eeldada, et keegi läheb selles vanuses õppima, siis me neid nõudeid leevendame. Ja täpselt samamoodi sai siis tõepoolest lõpetatud kodakondsusetuse taastootmine, mis tegelikult kestis ju 20 aastat. Ka rahvusvahelised organisatsioonid juhtisid meie tähelepanu sellele, et Eesti näeb kodakondsuseta isikute kaardil nagu mingi külmutatud konflikt välja. Et meil on terve hulk inimesi, kellel pole ühegi riigi kodakondsust. Meie teame, et sellel on oma ajaloolised põhjused, aga väljapoole paistab ikka väga veider välja, et riik ei suuda seda küsimust ära lahendada. Ja tõesti, me suutsime vähemasti selle ära lahendada, taastootmine lõpetati.

paremasse äärde, kus sisulist argumenteeritud arutelu sellel teemal erakonnaga enam pidada ei ole võimalik. Üksikud saadikud, kes Reformierakonnas on, tegelikult toetavad seda muudatust ja ütlevad, et muidugi tuleks see ära teha, aga ma ei tea, miks ei tehta. Kardetakse tõenäoliselt,

Suur tänu! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Nüüd kutsun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esindaja Paul Puustusmaa. Suur tänu, juhataja! Head kallid kolleegid siin saalis ja kus te seal olete, monitoride taga, pargipinkidel, puu all! Mul on hea meel selle arutelu üle. Ma tänan Jevgenit sügavalt. Oli vahva ja ilmselt tuleb ka tulevikus meil korduvalt võimalus vahvat arutelu sellel teemal

Vaat umbes see mõte mul tekkis ka siin praegu ja komisjonis toimunud arutelul tulid mulle just need Bogoslovski sõnad meelde, sest see oli ääretult meeldiv ja samas üdini kasutu.

Jaksu ja jõudu ja edu meile! Aga, kallid kolleegid, vabandust, ma ei tohi väga emotsionaalne olla. Minu ülesanne siin on teile tutvustada seda, mida toimus komisjonis, ja komisjonis, nagu ma ütlesin, arutelu oli põnev. Me mitmel päeval püüdsime kujundada oma seisukohti ja langetada protsessuaalseid otsuseid, mida teile siin saalis esitada. Ja ma tutvustan neid.

Tõepoolest, komisjoni istungeid oli kaks, kus me neid arutasime ja oma otsused vastu võtsime. Esimene oli 17. mail käesoleval aastal,

Ta tutvustas komisjonile kodakondsuse seaduse § 13 muutmise eelnõu, selgitas, et see puudutab 2020. aasta veebruaris jõustunud kodakondsuse seaduse muudatusi – jutt on siis rakendussättest, kui kellelgi tekib küsimusi, miks 17. veebruar 2020 –, millega võimaldatakse saada lihtsustatud korras kodakondsus nendel alaealistel, kes on Eestis sündinud, kelle vanem või vanavanem oli Eesti iseseisvuse taastamisel ehk seisuga 20. august 1991 Eesti alaline elanik ning kelle vanematest üks on määratlemata kodakondsusega ja teine on kolmanda riigi kodanik.

(58 SE) seletuskirjas märgiti, et seisuga 12.08.2019 puudutas eelnõu 1523 inimest, kes vastasid eelnimetatud Eesti kodakondsuse saamise tingimustele, neist 1393 olid Vene Föderatsiooni kodanikud."

Siis märkis Jevgeni veel, et eelmise valitsuse tehtud muudatuste tulemusena on päris palju n-ö ootel olevaid Eesti kodanikke, kes ei saa oma õigust kodakondsusele realiseerida. Neil ei ole midagi võimalik teha selleks, et seda olukorda muuta. Jevgeni hinnangul oli see poliitiliselt alatu samm: see on sõnamurdlik ja sellega jäetakse inimestele mulje, et neil on võimalik saada Eesti kodanikuks, aga tegelikult neil ei ole võimalik saada Eesti kodanikuks. Noh, umbes selline kokkuvõte.

Kui see säte tühistada, siis tähendab see seda, et need alaealised, kellele Eesti riik on juba andnud õiguse saada lihtsustatud korras Eesti kodanikuks, saaksid tegelikult Eesti kodanikeks ja neil ei oleks vaja esitada enam mingeid tõendeid teise riigi kodakondsusest loobumise kohta. Ta märkis, et ilmselt tekib küsimus, kuidas selle eelnõu puhul lahendada ära topeltkodakondsuse probleem, seda ta rõhutas ka täna siin. Kodakondsuse seaduse § 3 lõige 1 sätestab, et Eestis on üldiselt topeltkodakondsuse omamise keeld ja kui isik on alaealisena saanud mitu kodakondsust, siis 18-aastaseks saamisel

Annus sõnas, et igal riigil on suveräänne õigus kujundada oma kodakondsuspoliitikat ja riigid üksteise kodakondsuspoliitikasse ei sekku. Suveräänne õigus kujundada oma kodakondsuspoliitikat tähendab ka seda, et Eesti ei saa oma kodakondsuspoliitikat sõltuvusse seada sellest, milline on teise riigi kodakondsuspoliitika. Siseministeerium on seisukohal, et inimene ei tohi olla topeltkodakondsusega. Kui teine riik vabastab inimese oma kodakondsusest, siis on tal võimalik Eesti kodakondsust saada. Ruth Annus märkis ka, et Eestis on alaealistel võimalik omandada küll topeltkodakondsus sünniga. Üldjuhul on siis vanemad erineva kodakondsusega, üks vanematest on Eesti kodanik. Samuti on võimalik topeltkodakondsus saada nii, et üks alaealise vanematest taotleb endale üldtingimustel Eesti kodakondsuse. Selleks peab vanem täitma teatud nõuded, tegema ära vähemalt B1‑tasemel eesti keele eksami, sooritama põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami, olema elanud Eestis vähemalt kaheksa aastat ja muu hulgas andma vande olla lojaalne Eesti Vabariigile. Seejärel saab isik taotleda ka oma alla 15-aastasele lapsele Eesti kodakondsust. Sellisel juhul on sellel vanemal lojaalsuskohustus Eesti ees ja on põhjendatud, et tema lapsel võiks olla täisealiseks saamiseni topeltkodakondsus. Ruth Annus sõnas, et Eesti ei ole järjepidevalt topeltkodakondsust lubanud just seetõttu, et kodakondsus eeldab lojaalsust oma riigile. Eesti kodanikel on võrreldes mittekodanikega lojaalsuskohustus ja riigikaitsekohustus, mis tuleneb põhiseadusest. Kodakondsuse puhul eeldatakse, et inimene üldjuhul jagab kodakondsusjärgse riigi alusväärtusi ja ka poliitilisi lähtekohti. Kui kodakondsusjärgsetel riikidel on oluliselt erinevad alusväärtused, siis paratamatult teostab inimene ühe riigi kodaniku õigusi teise riigi alusväärtuste pinnalt. Inimesel saab olla ainult üks maailmavaade, mitte aga iga riigi jaoks erinev maailmavaade. See on ka üks põhjus, miks Eesti ei ole lubanud järjepidevalt topeltkodakondsust. Ruth Annus tõi välja ka põhimõttelise põhiseadusliku probleemi, et põhiseaduses on sünnijärgsetelt sünnijärgsetelt kodanikelt Eesti kodakondsuse äravõtmise keeld ja seetõttu on Eestis ka isikuid, kel on topeltkodakondsus. Nad ei käitu õiguskuulekalt, aga nad saavad siiski jätkata topeltkodakondsusega, sest põhiseaduse kohaselt ei tohi sünniga omandatud kodakondsust ära võtta. Samas, kodakondsuse seadus sätestab selgelt, et Eesti kodanik ei või olla samaaegselt muu riigi kodakondsusega.

Need alaealised ei pea sooritama ühtegi eksamit. Piisab sellest, et üks vanem taotleb oma lapsele kodakondsust. Kodakondsuse saamise otsus jõustub siis, kui teine riik on alaealise oma kodakondsusest vabastanud. Mina sõnasin, et kodakondsuspoliitika puhul lähtutakse kahest põhimõttest: üks onius sanguinisehk kodakondsuse omandamine vanemate järgi, ja teine onius soliehk kodakondsus omandatakse sünnikoha järgi. Need rahvusvahelised printsiibid on ka Eestis aluseks võetud. Eesti kodakondsuspoliitika lähtub pigem esimesest ehk siis vereõiguse alusel omandatud kodakondsusest. Samas on Eesti sidunud oma kodakondsuspoliitika ka teiste põhimõtetega ehk sünnikohaõiguse alusel omandatud kodakondsuse põhimõttega ning see on tekitanud palju arusaamatusi ja segadust. Minu hinnangul võiks Eesti olla oma kodakondsuspoliitikas pigem konkreetsem ja erand, mis võimaldab isikul kahte kodakondsust omada, ei ole õige. Selles osas võiks põhiseaduskomisjon kaaluda põhiseaduse korrigeerimist, sest kodakondsuspoliitika võiks olla selge, konkreetne ja arusaadav.

309 kohta. Ruth Annus vastas, et Vabariigi Valitsuse loobumine arvamuse andmisest oli poliitiline otsus. Jevgeni Ossinovski märkis omalt poolt, et tema teada on siseminister Riigikantseleile saatnud 10. märtsil kirja, kus on siseministri ettepanek Vabariigi Valitsusele mitte kujundada eelnõu 309 suhtes seisukohta. Seega lähtus Vabariigi Valitsus siseministri ettepanekust. Jevgeni Ossinovski leidis ka, et Eesti riigi huvi võiks olla see, et Eestis elavad lapsed kasvaksid Eesti kodanikena, ja see ei ole oluline, mida nende laste vanemad oma lastele soovivad. Eesti pikaajaline huvi võiks olla see, et kõik Eestis püsivalt elavad inimesed omaksid Eesti riigiga kodakondsusel põhinevat suhet. Ka märkis Jevgeni Ossinovski, et omal ajal sai pakutud ka laiemat loetelu, millistel puhkudel inimene ei pea teise riigi kodakondsusest loobuma, et saada Eesti kodakondsust. Üks variant oli selline, et kui inimesest mitteolenevatel põhjustel ei ole tal võimalik teise riigi kodakondsusest loobuda, et siis Eesti riik ei nõuaks seda. See muudatus muidugi omal ajal toetust ei leidnud. Urmas Reinsalu sõnas, et Jevgeni Ossinovski viitas, et neid alaealisi, kes kehtiva kodakondsuse seaduse alusel võiksid saada lihtsustatud korras kodakondsuse, on umbes 130, ning küsis, kas viidatud arv on Siseministeeriumi hinnangul õige. Ruth Annus vastas seepeale, et seisuga 12. august 2019 puudutas eelmise valitsuse tehtud muudatus umbes 1500 inimest ja neist on jäänud natukene alla 1400 inimese, kes olid siis Venemaa Föderatsiooni kodanikud. See oli ka see faktiline asjaolu, millele siingi viidati. Urmas Reinsalu märkis ka, et kõnealune eelmise valitsuse muudatus on olnud jõus natuke üle aasta, ning küsis, kui palju inimesi on selle aja jooksul neile antud õigust kasutanud või kui palju on saanud seeläbi Eesti kodakondsuse. Koidu Mesilane vastas, et tänase päeva seisuga on kõnealuse sätte alusel kodakondsuse saamise taotluse esitanud 59 inimest ja neist kümme on kodakondsuse kätte saanud. Ülejäänute puhul ei ole kodakondsuse andmine saanud veel jõustuda, kuna lapsed on endiselt muu riigi kodanikud.

sest Eesti riik ei peaks oma kodakondsuse andmisel üldse range olema. Kõige selle juures võiks olla natukene rohkem empaatiat. Toomas Kivimägi leidis, et Eesti üldpõhimõte on see,

potentsiaalselt võiksid kõnealuse muudatuse tulemusena kodakondsuse saada? Kivimägi märkis, et mõnekümne inimese soovil ei ole mõistlik Eesti kodakondsuspoliitika üldprintsiipi muuta, ning küsis, kui suur võiks olla üldse huvi sellise muudatuse vastu. Praegu on ju selge, et nendel taotluse esitanud alaealistel tekib niikuinii 18-aastaseks saamisel õigus saada Eesti kodakondsus. Jevgeni Ossinovski vastas, et kaks valitsust tagasi oli koalitsioonis kokkulepe, et ka need lapsed, kelle mõlemad vanemad on Venemaa Föderatsiooni kodakondsusega, võiksid saada Eesti kodanikuks, ja neid oli tollel ajal umbes 8000. Seda muudatust ei tehtud. Toona oli pakutud muudatuse mõte lõpetada Venemaa Föderatsiooni kodakondsuse taastootmine Eestis. Asjaolu, et Eestis on 100 000 Venemaa Föderatsiooni kodanikku, ei ole Eestile hea.

Oudekki Loone sõnas, et Eesti peaks andma selge signaali, et Eesti tahab kõiki Eesti häid inimesi tunnustada oma poliitilise kogukonna liikmetena. Urmas Reinsalu märkis, et tema seda eelnõu ei toeta. Nii ulatuslik kodakondsuspoliitika laiendamine, mille tekitaks topeltkodakondsuse võimaldamine, ei ole otstarbekas ega mõistlik. Jevgeni Ossinovski märkis veel lõpus, et on tõsi, et

Eestis, oleksid Eesti kodanikud, ja eelnõu seda eesmärki täidabki. Siseministeeriumi esindaja Ruth Annus ütles oma viimases sõnas, et lõppastmes on tegemist nii või naa poliitilise otsusega, kas eelnõu toetada või mitte. Siseministeerium on seisukohal, et Eesti ja Venemaa topeltkodakondsusest tulenevat julgeolekuohtu ei ole mõistlik alahinnata. Üks varasem koalitsiooni kokkulepe rääkis 8000 noorest Eesti-Venemaa topeltkodanikust ja Siseministeeriumi arvates on see tõsine julgeolekuoht. Ruth Annus märkis veel, et siin on oluline erinevus, sest kodakondsusega isikutel on poliitilised õigused kujundada Eesti õigusruumi, mittekodanikel neid õigusi ei ole. Sotsiaalsed garantiid on aga tõepoolest kõikidel samasugused.

Kolmas otsus oli määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni liige Paul Puustusmaa ehk siis mina, see otsus oli konsensuslik. Suur tänu! Jaa, aitäh! Küsimusi on ka, aga enne tuleb ära lahendada protseduurilised. Andrei Korobeinik, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea kolleegi Pauli ettekande alguses toimus selline verbaalne purse, mis mitte kuidagi ei

kuidagi fikseerida, et komisjon tegelikult Pauli mõttemaailma ei arutanud? Vastasel juhul inimesed ei saa adekvaatset ettekujutust sellest, mis komisjonis toimus. Aitäh! Aitäh! Komisjonipoolne ettekanne peab meile edasi andma põhilises osas selle, milline komisjoni arutelu oli, aga sellel ei ole meie kodukorra järgi nii ranged piirangud, et sinna ei või teha kas sissejuhatust või laiendusi. Aga stenogrammi jääb kolleeg Korobeiniku märkus ja inimesed, kes seda hiljem loevad, saavad aru, et ettekandja jutu esimene osa ei olnud mitte komisjoni arutelu Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Ma igati ühinen Andrei Korobeiniku arvamusega. Mul oli alguses seda täiesti kummastav kuulata. Ma mõtlesin, et kas kogu protokoll koosnebki, Paul,

et olin hästi üllatunud, et see nii läks. Rohkem on parem kui vähem. Meil oli mõni nädal tagasi siin olukord, kus jälle ettekandja ei tahtnud üldse rääkida, mis komisjonis juhtus. Praegu vähemalt komisjoni arutelu tuli meile ka kõik kätte. Urmas Reinsalu, palun!

Aga kui nüüd tekkis nii suur poleemika, et lausa stenogrammis tuleks tühistada, kuidagi kustutada mentaalselt Pauli seisukoht, siis ma sellega ei tahaks nõustuda. Ma arvan, et peabki olema niisugune vaba mandaadi põhimõte parlamendis ka komisjoni ettekannet tehes. Loomulikult komisjoni liige ei tohi esitada komisjonis mitte toimunud asjade kohta väiteid, mis on faktiliselt valed, aga minu hinnangul seda Paul kindlasti oma sõnavõtus ei teinud. Aga istungi juhataja äkki lühidalt ütleb, mis oli Pauli sõnavõtus sellist, mis pälvis sellised kriitikanooled? Et

Kindlasti ei kustutata seda stenogrammist. Seda ei saa teha ja ei tohi teha. Enne komisjoni istungi protokolli ülerääkimist oli

teinud ettepanekut kustutada midagi. Vastupidi, ma palusin ära mainida, et tegemist oli Pauli enda arvamusega. Ma kindlasti olen igasuguse kustutamise vastu. Selge.

ettekandjat. Või olen ma millestki valesti aru saanud? Tundub, et sa said valesti aru. Talle heideti ette, et ta on teinud ettepaneku kustutada protokollist midagi, aga ta lükkas selle ümber: ta ei ole teinud seda ettepanekut. Selline diskussioon on meil siin olnud. Urmas Reinsalu, palun! Ma ei pidanud silmas mitte tehnilise operatsioonina kustutamist, see tähendab kas siis stenogrammilindi või ammugi veel teksti üleskirjutuse hävitamist. Ja ma ei omistanudki seda soovi heale Andreile.

ma arvan, ei ole asjakohane. Seetõttu oligi oluline ka istungi juhataja selgitus selle kohta. Ma arvan, et me peame ettekannet käsitlema selle ajaraami sees, mis on antud

Paul saab kohe sõna küsimuste voorus. Aga ma ütlesin ju kohe sissejuhatavalt, et komisjoni ettekandja peab rääkima sellest, mis oli komisjonis, aga keelatud ei ole omapoolseid kommentaare või arvamusi lisada. Ja seda me oma praktikas oleme minu arust korduvalt

mitte ei tule ja ei plähmerda ega tulista igaks juhuks õhku, kas kaitstes või lootes pihta saada. Paul tegi sissejuhatuse, millest hullemaidki oleme kuulnud, paremaid ka kindlasti, aga see ei olnud midagi üle mõistuse käivat. Küll aga tegi Paul väga selge vahe oma kõnes sisse hetkel, kui ta hakkas komisjoni protokolli tutvustama. Ta ütles selge sõnaga, et okei, nüüd ma hakkan rääkima sellest, mis toimus komisjonis. Nii et ei ole vaja muretseda stenogrammi pärast, ei ole mõtet närvitseda sellepärast, et keegi ei saa aru, mida Paul oma suust välja ajas. Kõik on väga selgelt stenogrammis kirjas. Jah, nii ongi. Ja nüüd on küsimuste kord. Tarmo Kruusimäe, palun!

ma sain aru, et peamine probleem on see, et lihtsalt Venemaa kodakondsuse seadus on selline, mis ei luba seda teha. Kas komisjonis selgusid ka tagamaad, kas Eestil on Venemaa ees mingi auvõlg

Heljo Pikhof, palun! kas teie eesmärk – ma mõtlen, nii erakonnal kui teil isiklikult – on toetada, et Eestis oleks rohkem Vene kodanikke ja kodakondsuseta isikuid.

mingil põhjusel on sotsid väga hirmsasti selle tee peal, et meil oleks kodakondsuse instituut seotud kvantiteediga, mitte kvaliteediga. Aga meie erakonna mõte on täpselt vastupidine! Meie jaoks on kodakondsuse instituut väärtus. See on kvaliteedi küsimus ja siin me oleme nagu öö ja päev teiega – see on see asi. Aga mis puutub küsimusse, milline on Eesti Vabariigi võit, siis ma arvan, et see ongi see võit. Kui kodakondsusest on saanud väärtus, siis see on suur võit, see pole lihtsalt mingi vormi küsimus. Eduard Eduard Odinets, palun! Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja, hea Paul! Kindlasti räägivad ka sotsiaaldemokraadid väärtustest. Me räägime sellest, et kõik siin elavad lapsed, kes mingil põhjusel ei ole Eesti Vabariigi kodanikud,

et isegi nende laste vanemad, kes ei ole mingil põhjusel kodanikud – neid põhjuseid võib olla väga erinevaid, osa inimesi ei tohigi saada Eesti kodakondsust teatud põhjustel –, soovivad, et lapsed kasvaksid Eesti kodanikena ja omandaksid neidsamu väärtusi, millest me räägime. Eeldada alaealistelt sünniga omandatavaid väärtusi me ei saa. Kuidas ikkagi sinu arvates – ja ehk te arutasite seda küsimust ka komisjonis – selline laste kodakondsuseta

Jevgeni Ossinovski, palun! Oi, Paul, sul on ikka väga omapärane arusaam mõiste "väärtus" tähendusest. Ka see on väärtusseisukoht, mida mina esitasin nii komisjonis kui ka täna siin saalis. Ma usun, et Eesti peaks püüdlema sinnapoole, et kõigil Eestis elavatel inimestel oleks Eesti riigiga Eesti kodakondsusel põhinev suhe. See on väärtusvalik. Kahtlemata on omaette väärtusvalik öelda, et me eelistame, et siin oleks võimalikult palju Vene Föderatsiooni kodanikke. Mina ei arva, et see on õige. Aga kui sinu erakond nii arvab, siis see on väärtusvalik kahtlematult. Kui sa sõna "väärtus" ei kasuta, siis see ei tähenda seda, et sa ei esine väärtusseisukohtadega. See on natuke keerulisem, kui sulle võib esmapilgul tunduda. Kas sa võiksid natukene avada veel neid seisukohti, mis kõlasid komisjonis? Sa rääkisid sellest, et nendele

julgeolekuohu küsimus on meil komisjonis olnud korduvalt üleval, aga teistes situatsioonides. Kui me räägime sellest seaduseelnõust, konkreetselt eelnõust 329, siis meil väga palju sellel teemal juttu ei olnud. Küll jah rõhutas, nagu ma ütlesin, Siseministeeriumi esindaja seda

Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas ei või olla nii, et selle eelnõuga õõnestatakse Eesti riigi põhialuseid selle kaudu, et õõnestatakse kodanikkonna järjepidevuse põhimõtet ja selle kaudu kõiki neid kodakondsuspoliitika aspekte, mis ei allu bürokraatlikule kontrollile või eri institutsioonide arbitraarsetele otsustele? Selle kaudu vähendataks ehk ka Eesti kui rahvusriigi sakraalset rolli.

eesmärgi ja kui me räägime kolmandatest riikidest, siis ei saa eeldada, et me räägime ainult Venemaast. Loomulikult me räägime ka teistest riikidest, nii et selles mõttes ka Mauritius –why not? Mart Helme, palun! sinu diplomaatilisust ja sinu lahkust, sinu headust kõige selle juures. Minu küsimus on väga lihtne. Kas sa nõustud minuga, et see on tegelikult Kremli trollide eelnõu, eelnõu, millel on ainult üks eesmärk: täielikult lammutada Eesti kodakondsuspoliitika põhimõtted? Ma olen nõus sinuga,

Aitäh! Mul on kõigepealt üks protseduuriline märkus istungi juhatajale. Võib-olla te tuletate kolleegidele meelde, et Eesti Vabariigi Riigikogus on kokku lepitud töökeelena eesti keel ja ka vahelehüüete puhul võiks sellest lähtuda. Eestis on üks riigikeel ja me oleme leppinud kokku, et siin saalis me selles keeles räägime. Mõnikord me teeme külalistele erisuse, aga ka seda väga pika hambaga, et nad võivad rääkida mõnes teises keeles.Aga Aga küsimus ettekandjale on ikkagi kvaliteedi ja kvantiteedi kohta. Hea ettekandja, ma päris täpselt ei saa aru. Ühelt poolt me siin mõni tund tagasi muretsesime selle pärast, et Eesti demograafiline olukord ei ole kõige parem, ja teiselt poolt muretseme, et meil on Eestis sündinud ja kasvavad lapsed, kellele võiks teatud tingimustel, ja väga piiratud tingimustel, anda kodakondsuse. Sa nimetad seda tohutult kvantitatiivseks lähenemiseks. Minu arvates on see väga kvalitatiivne, väga valitud lähenemine. Miks sa seda kvantitatiivse

et näpp näpu haaval, jupp jupi haaval annad sa mingisuguseid asju ära ja pärast imestad, kuidas kõik nii halvasti on. Ja see on üks lihtne näide selle

Mis me nüüd teeme? Mart Helme, palun! Jah, torge oli minu pihta. Selle võõrkeelega, selle venekeelse vahelehõikega ma tahtsin juhtida eelnõu algatajate tähelepanu sellele, et nende eelnõu läbimineku puhul on varem või hiljem vältimatult selles saalis kaks

ja selle all esitas ka sisulise küsimuse, millele vastas hoopis ettekandja, mitte koosoleku juhataja. Siin on nagu puder ja kapsad kõik segi. Ja ma küsin koosoleku juhatajalt: kas ma sain õigesti aru, et küsimus saalist oli, kas tegemist on Kremli trollide eelnõuga, ja ettekandja vastas, et jah. Kas tõepoolest see nii on? See küll minu teada kodukorraga kooskõlas ei ole, kui me sellist eelnõu arutame.Ja siis mul on sisuline küsimus ettekandjale, kasutades Indrek Saare lähenemist kodukorraseadusele. Põhiseaduse §-s 8 on kirjas, et igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt. Võib-olla sa mõtestaksid selle lahti? Me räägime kodakondsuse seadusest, aga põhiseadus ütleb nii. Minu vanematest on mõlemal Eesti kodakondsus, see ei lähe kokku selle põhipõhiseaduse sättega. Kas

ta selle ühe ja sama sõnavõtu ajal tegi kõigepealt protseduurilise märkuse ja siis läks üle küsimusele, siis ma andsin talle kõigepealt rohkem aega. Ja teiseks, kuna mulle tundus, et see protseduuriline küsimus tegelikult ei oodanud sisulist vastust, siis ma sellele vastama ei hakanud. Aga Paul, palun vasta!

minutit lisaaega. Kuidagi puder ja kapsad on siin. Protseduuriliste küsimustele vastas komisjoni ettekandja ja sisulisi küsimusi kommenteeris istungi juhataja. Aga see seaduseelnõu on otsekui vale seaduseelnõu. See on otsekui täiendus, muudatusettepanek hoopis Venemaa kodakondsuse seaduse muutmiseks, kuna see tegeleb praegu niisuguste küsimustega. Põhimõte, mis Eestis on maksev ja peab jääma maksvaks, on see, et me ei tohi lasta topeltkodakondsusel jälle siia ruumi sisse hiilida.Oli väga selge eelmises valitsuses tehtud kodakondsuse seaduse muudatus, millel oli oma inimlik sentiment, praktiline sentiment, aga põhimõte see põhimõte oli, et me ei muuda Eesti kodakondsuspoliitika aluspõhimõtteid. Ja nüüd soovitakse kildmiiniga Eesti kodakondsuspoliitika alused õhku lasta. Isamaa Erakond kategooriliselt ei ole sellega nõus.

–, et kodakondsus ei ole mitte inimõigus. Kodakondsus on küsimus poliitilisest võimust ja vastutusest selles riigis. See on poliitiline küsimus, võimu küsimus ennekõike, ja see tähendab seda, et kodakondsuse määratlemine Eesti riigis peab tuginema nendele põhimõtetele, mille alusel me oleme taastanud oma rahvusriigi. Kahtlemata, Eesti kodakondsust on võimalik omandada naturalisatsiooni korras. On olemas palju leebemad lävendid kodakondsuse andmiseks alaealistele

Põhimõte aga taandub üheks ja selgeks: me ei tekita Eestis topeltkodakondsust. Paraku selle seaduse, selle kildmiini

ühe aasta, kümne aasta, saja aasta või kahesaja aasta perspektiivis. Eelkõneleja osutas, et kodakondsuse seadus vajab remontimist.

kaitsevall selleks, et senist alusmüüri meie kodakondsuspoliitikas ei lammutataks tükkideks, vaid me hoiame neid põhimõtteid, mille alusel me oleme 1990. aastate keskel Eesti kodakondsuspoliitika määratlenud. Restitutsiooni põhimõtet ei tohi käest anda. Aga see eelnõu just nimelt sisaldab rünnakut. Sotsiaaldemokraatidele tuleb au anda, nad on olnud nendes rünnakutes järjekindlad.

veel kõneleda, siis ma tunnustan praegust koalitsiooni selle eest, et vähemalt sõnastatud moel ei ole kavandatud mingeid plaane kodakondsuspoliitika muutmiseks, ammugi veel kodakondsuspoliitika aluspõhimõtete muutmiseks. Oma seisukohtadest on pidanud põhimõtteliselt taganema Keskerakond

Selles saalis me oleme silmitsi olukorraga, kus sotsiaaldemokraadid on seadnud vägagi salakavala kahvli võimuliidu sisse. Aga ohvriks selles kahvlis võivad sattuda Eesti rahvuslikud huvid. Selles olukorras, kus kaks koalitsioonipartnerit on vastandlikul positsioonil, on minu meelest mõistlik ja küps lähtuda sellest, et me lükkame täies mahus selle eelnõu Isamaa Erakond on valmis tegema Eesti Reformierakonnaga igakülgset ja laiahaardelist koostööd, et saavutada selle eelnõu tagasilükkamine esimesel lugemisel ja anda nii oluline signaal selles segadikus, selles pudrus, mis meil praegu Eesti riigi valitsemisel on. Siis on vähemalt üks lootusekiir: me ei lähe lõhkuma kodakondsuspoliitikat. Kõikide muude asjade kallale, nagu hiir närib vineeri, on juba mindud. Kaitseväge vähendatakse, asjad ja sammud, mis kindlasti ei vasta Eesti riigi rahvuslikele huvidele, leiavad aset. Olgu siis kodakondsuspoliitika aluspõhimõtted selles tohuvabohus üks kindel kants ja varjupaik Eesti rahvale. Käed eemale Eesti kodakondsuspoliitika põhimõtetest! Reformierakond, EKRE ja Isamaa, moodustame siin niisuguse rahvusliku liini ja lükkame selle seaduseelnõu sinna, kuhu see kuulub. Praegu on see hetk. Loome selgust selles segaduses, meie kätes on see võimalus! Aitäh teile!

Eesti rahva kustumatu tahte tulemusena on sündinud Eesti rahvusriik ja seda püütakse rünnata, seda püütakse ümber defineerida. Ning viimastel aastatel üha jõhkramalt,

rahvused on põhjustanud ajaloos sõdu jne. Aga tegelikult ei ole. Tegelikult on kõikide riikide toimimise aluseks kodakondsus. Ja isegi kui teie poolt palavalt armastatud Euroopa Liit peaks kunagi muutuma – ma loodan, et ta ei muutu, ma annan oma parima, et ta ei muutu – mingiks superriigiks, siis ka sellel Euroopa Liidul saab olema oma kodakondsuspoliitika, mis piiritleb ära: nendel inimestel on need õigused ja need kohustused. See on sisuliselt kodakondsuspoliitika.

oleneb, kust me vaatame – üle Narva jõe võib kivi visata. Kreenholmi juures võib keksida kivilt kivile, saarelt saarele Vene poolele, praegu okupeeritud Jaanilinna poolele. Ja selles olukorras me ütleme, et pole probleemi, las nad olla ühtaegu nii Vene kodanikud kui Eesti kodanikud. Ja siis ütleb meile Vladimir Vladimirovitš, et aga temal on õigus oma kodanikke ka relva jõul kaitsma tulla, kui tema seda voluntaristlikult või imperialistlikult või mis tahes võõrsõna me kasutame, õigeks peab. Ja meie lollikesed siin saalis just nagu ei oska seda pähklit katki hammustada. Loomulikult, me oleme nii paid ja liberaalsed maailmakodanikud, et tere tulemast kõik, kes te olete piinatud ja vaevatud, ükskõik, kas Aafrikas, Aasias, Venemaal, Valgevenes, Ukrainas, Ladina-Ameerikas! Kõik slummielanikud, kõik vaesekesed, kõik narkokartellide eest põgenejad, kõik narkokaubitsejad ka, tulge Eestisse! Eesti on tore koht, Eesti võtab teid avasüli vastu. Meil oli täna siin arutelu rahvastikupoliitika üle. Komisjoni esindaja ütles, et – ma ei mäleta, kas ta kasutas sõna "õnneks" või mitte – et rahvastik on meil kahanenud ja kahaneb veel, aga seda kompenseerib sisseränne. Vaat just nimelt: kompenseerib sisseränne. Keda kompenseerib sisseränne? Töökäsi võib-olla jah. Aga mitte eestlasi, mitte sündimata jäänud eestlasi ja Eesti kodanike vaat neid see ei kompenseeri. Ja nüüd tahetakse hakata juba peaaegu et sunni korras Eesti kodanikeks kõiki tegema. No ei saa! Ei saa, ei ole nii võimalik! Sellega ei saa kaasa minna. Sellise asjaga ei ole võimalik kaasa minna, sest meid on rahvas valinud siia esindama Eesti kodanike huve. Kui 30 aastat on möödunud ja paljudel puhkudel on valitsuses olnud ka sotsiaaldemokraadid ja nad ei ole suutnud tagada seda, et vene rahvusest või ukraina rahvusest või gruusia rahvusest, mis iganes rahvused meil siin kõik on, inimesed ... Palun ajapikendust! Kolm minutit lisaaega, palun! ei ole tahtnud, suutnud – ei ole olnud vahendeid, ei ole olnud süsteemi – selgeks õppida eesti keelt ja siduda ennast tõepoolest varbaküüntega, sõrmeküüntega, mõtteviisiga Eestiga,

halb töö, tegemata töö. Ja see vari langeb just nimelt ka teie peale, sest te olete olnud valitsustes väga palju. Nende aastakümnete jooksul te olete valitsuses olnud pikki perioode ja oleksite pidanud selle teemaga tegelema märksa efektiivsemalt, aga mitte tulema siia ja panema meile ühe jala alla tankimiini ja teise jala alla jalaväemiini ja siis ütlema, et nüüd, sõbrad, tõstke jalga ja siis me lendame kõik koos õhku koos meie kodakondsuspoliitikaga. Sellega me ei ole nõus! Me ei astu teie miinide peale, me kaevame need miinid välja ja viskame teie õue peale. Demineerige need ise! Ja see ongi meie sõnum. See eelnõu on Kremli imperialistliku tee sillutuse eelnõu. Ja seda eelnõu ei ole võimalik toetada. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond hääletab selle eelnõu menetlemise lõpetamise poolt ja selle eelnõu vastu. Aitäh! Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh!

Härra Helme paistis siis, kui ta siseminister oli, silma selle poolest, et ta polnud ühtegi oma valdkonna seaduseelnõu läbi lugenud ja kui ta neid siin esitles, siis ta suutis ainult esineda selliste üldiste,

eks ma stenogrammi huvides pean siis üht-teist ümber lükkama. See eelnõu ei puuduta tõepoolest rändeküsimusi. Ma saan aru, et see on EKRE liikmetel väga südamel. Ma saan sellest aru ja on täiesti legitiimne nende küsimustega tegeleda. See eelnõu ei puuduta rännet mitte kuidagi.

Küsimus on selles, kas nendel lastel võiks tekkida Eesti riigiga Eesti kodakondsusel põhinev suhe, mida neil praegu ei ole. Ja ma tõesti usun, selles olukorras ma olen küll nõus, et tõepoolest, üks meie kodakondsuspoliitika

Ja tegelikult on need väikesed muudatussammud, mis me oleme aastate jooksul teinud, olnud suunatud sellele, et Eestis oleks vähem Venemaa Föderatsiooni kodanikke ja rohkem Eesti Vabariigi kodanikke. Natsionaalpopulistid ja pärakäruna ka isamaalased on olnud sellele paraku vastu ja seejuures veel eriti tugevalt tagudes seda isamaalist trummi, et

üldnormi raames.Teiseks, nii EKRE kui ka Isamaa olid need erakonnad, kes hääletasid selle poolt, mida Paul Puustusmaa nimetas väga halvaks arenguks. Ehk siis see, et Venemaa Föderatsiooni kodanikest lapsed saaksid Eesti kodakondsuse ilma eksamiteta. See muudatus, mis 17. oktoobril 2020 jõustus, on tõesti kodakondsuspoliitika põhimõtte muutmine. Ma arvan, et see oli hea muudatus, selle poolt hääletasid nii isamaalased kui ka EKRE mehed ja mõned naised.Ja

Ma sain vähemasti niimoodi aru, et seda normi tuleks karmistada hoopiski, mitte leevendada. Taas kord: võiks meeles pidada, et te ise hääletasite selle poolt, et see võimalus tekiks.

aasta oli 2016, kui moodustati üle-eelmine valitsus ja me leppisime kokku anda 8000 lapsele Eesti kodakondsus ilma täiendavate nõudmisteta. Väga hea ettepanek oli, ka kogu IRL toetas seda. Näed, härra Ratas ka noogutab, on nõus.

Eesti kodakondsuse andma ja seda tuleks teha ka edaspidi. Ma olen veendunud, et sinna me lõpuks loomulikult ka jõuame. Eks siin on viimastel aastatel olnud soovi kuidagi

vaates on meie ühistes huvides ikka see, et kõik Eestis sündinud ja kasvanud lapsed oleksid Eesti kodakondsusega, Eesti kodanikud, et meie lapsed kasvaksid sellistena, mitte me ei annaks neid ära võõrriigi kodakondsusesse. See ei ole kindlasti kuidagi Eesti huvides. Küll ka teie kunagi selleni jõuate. Aitäh! Mart Helmel on vasturepliigi soov. Palun! Aitäh, härra eesistuja! Jaa, kuna eelkõneleja hästi teab, missuguseid eelnõusid ma loen ja missuguseid ei loe, siis teadmiseks talle, et ma tõepoolest ei loe eelnõusid, aga ma saan nendest aru. (Naer saalis.)

Kuid oli üks tähendusrikasFreudian slip, mis kõlas tema huulilt Riigikogu kõnetoolis. Nimelt, ta ütles, et eelnõu esitajate eesmärk on 8000 inimesele anda kodakondsus ja teha nõnda ka edaspidi. Täpselt see tuum selles salakavalas eelnõus peitubki. Kodakondsuspoliitika rajaneb teatud dogmadel ja dogmad on tõed, millega ei vaielda, sest nendel rajaneb kogu meie kodakondsuspoliitika kontseptsioon. Ja nüüd see massiline topeltkodakondsuse võimaldamine selliselt esitatud kujul just nimelt kodakondsuspoliitika ühte dogmat See dogma kahtlemata on riietatud n-ö humanistlikkusse rüüsse, kuna see puudutab lapsi, puudutab alaealisi ja seetõttu on kindlasti kergemini avalikkuses demonstreeritav. Kuid fakt on see, nagu ka härra Ossinovski osutas, et eesmärk on selle eelnõuga see kodakondsuspoliitika dogma purustada, anda esialgu 8000 isikule kodakondsus topeltkodakondsuse põhimõtet arvestades ja teha nõnda ka edaspidi. Ehk teisisõnu, me oleme Eestis sellise sellise kontseptsiooni rakendamisel olukorras, kus osutub põhimõtteliselt võimalikuks konstruktsioon, et kolmandate riikide kodanike järeltulijad siin riigis, saades kergemal moel kodakondsuse, võivad olla topeltuniversaalses, tegelikult topeltkodakondsuses, ja kahtlemata võrdse kohtlemise põhimõttel. Ja selle eest ei võta vastutust härra Ossinovski, vaid selle eest võtab põhiseaduse järelevalves vastutuse Riigikohus. Oma normide tõlgendamisega võidakse kindlasti avada uks olulisematele muudatustele. See on dogma, mille te tahate õhku lasta selle salakavala miiniga täna siin parlamendisaalis. Aitäh! Head kolleegid! Mul on hea meel näha, et parlamentaarne debatt oma parimas mahlas on käimas. Härra Ossinovskil on vasturepliigi soov. Aitäh! No härra Reinsalu oleks võinud teise vaatuse tegemata jätta, tempo läks kole alla. Asi läks tehniliseks. Aga ma tahan rõhutada seda, et nii sina kui ka sinu parteikaaslased tegelikult leppisid kokku 8000 lapsele Eesti kodakondsuse andmise ilma eksamiteta aasta novembris. Ma arvan, et see oli hea ja õige kokkulepe. Seda ei maksa häbeneda. Seda, et te poliitilistel põhjustel meelt muutsite, võib selgitada, aga ei maksa eitada seda, et see tõepoolest nii oli. Ma tänan!

Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 329 esimesel lugemisel tagasi lükata ja seda on meil vaja hääletada.

kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku lükata tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamist toetas 58 liiget, vastu oli 11, erapooletuid 1. Eelnõu on tagasi lükatud. Meie tänane üheksas päevakorrapunkt on Eesti keele arengukava aastateks 2021–2035. Enne kui me läheme selle menetluse juurde, tuletan teile meelde, kuidas me seda menetleme. Kõigepealt saab sõna haridus- ja teadusminister Liina Kersna kuni 20-minutiseks ettekandeks. Seejärel on kultuurikomisjoni liikmel Signe Kivil ettekanne, ka kuni 20 minutit. Riigikogu liige võib esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Palun, haridus- ja teadusminister Liina Kersna!

Mul on väga hea meel esitleda teile eesti keele arengukava, millega seame Eesti keelevaldkonna sihid ja arengusuunad aastateks 2021–2035. Arengukava on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti keelenõukogu koostöös ning selle valmimisele on kaasa aidanud väga paljud keelevaldkonnaga seotud asutused ja eksperdid. Keelevaldkonna arengukava on eesmärkide ja tegevuste poolest ministeeriume ja asutusi ühendav kava, mida juhime meie Haridus- ja Teadusministeeriumist, kuid selle elluviimisesse panustavad teisedki. Viimasel ajal avalikkuses peetud keeleteemaliste sõnavõttude, debattide ja arvamuste rohkus annab tõestust, et siinne keelemaastik ei jäta kedagi ükskõikseks ning vajab edaspidigi tähelepanu ja sekkumist. Mida aga tähele panna, miks ja kuidas sekkuda, sellele annamegi keelevaldkonna arengukavas vastuseid. Kuigi võib tunduda, et keelevaldkond on üsna abstraktne ning kulgeb iseeneslikult, on see siiski piisavalt konkreetne ja süsteemne. Varem seostusid keeletegevused pigem hariduse, filoloogia, kirjanduse ja kommunikatsiooniga, täites eelkõige suhtlusvahendi funktsioone. Tänapäeval on keelevaldkonnal aga ka teisi seoseid, näiteks ettevõtluse, infotehnoloogia, õiguse, meditsiini ja andmeteadusega. Tehnoloogia areng on keelevaldkonna piire oluliselt laiendanud. Etnoloogia andmebaasi järgi on eesti keel üks 50 keelest, millel on omakeelne kõrgharidus ja teadus. Eesti keel on üks 100 keelest, millel on keeletehnoloogiline tugi, ning üks kuni 30 keelest, millel on toimiv kõnesüntees. Suuresti tänu sellele, et eesti keel on Euroopa Liidu 24 ametliku keele hulgas, on tänapäevast eesti keelt arendatud uute terminitega. Keeleteaduslikud uuringud ja keele seisundi uuring annavad piisavalt tõestust, et eesti keel on kestlik ja selle staatus on kõrge. Võib julgelt väita, et eesti keel on üks enim arenenud kultuurkeeli ning asetub selles mõttes maailma 1% parimate hulka. Üleilmastuvas maailmas aga ei anna need teadmised meile põhjust oma pingutustes kuidagi järele anda. Vastupidi, peame veelgi süsteemsemalt ja tõhusamalt tegelema keele arengu ja kestlikkuse kolme nurgakiviga. Need on maine ja staatus, keeletaristu ning keeleõpe. Selles valguses on eesti keele arengukava üldeesmärk sõnastatud järgmiselt: "Tagada eesti keele elujõud ja toimimine [---] esmase keelena igas eluvaldkonnas, tagada igaühele õigus ja võimalus kasutada Eesti Vabariigis eesti keelt, säilitada ja tugevdada eesti keele staatust, mainet ja eestikeelset kultuuriruumi ning väärtustada teiste keelte valdamist." Arengukava sisuline struktuur on jagatud kolmeks. Esiteks, keele staatus ja maine ehk hoiakud keele suhtes ja keele õiguslik positsioon. Teiseks, keeletaristu ehk meie keelepark koos sõnastike, korpuste, keeleteaduse ja keeletehnoloogiaga. Ja kolmandaks muidugi keeleõpe ja selle tugitegevused. Kuna arengukavas on seatud sihid arenguks, siis keskendungi sellele, millised on keelevaldkonna peamised probleemid ja kuidas neid lahendada. Eesti keele maine ja staatus suunavad inimeste keelelisi valikuid. Eesti keel on küll maailma tipptasemel kultuurkeel ja eestlased väärtustavad seda kui rahvusliku identiteedi kandjat, kuid samas ei ole eesti keele seisund probleemideta. Noorte keelehoiakud, eriti ühismeedias ja digikeskkondades on kaldu teiste keelte, eelkõige inglise keele poole. Eesti murdekeelte omandamisel on katkemas põlvkondadevaheline side, kuigi avalikus ruumis kohtame murdekeelt varasemast vaata et rohkemgi. On valdkondi, kus eesti keele kasutamine on vähenenud, ning tööturule on lisandunud ametikohti, mille puhul eesti keele oskuse nõuded on reguleerimata. Üleüldine keelelise mitmekesisuse vähenemine ning muudatused tööturul võivad nõrgestada eesti keele kasutamist. Muu ema- või kodukeelega elanikkonna hulgas pole eesti keele oskus viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt paranenud. Oleme keelevaldkonna arengukavas seadnud sihi tõsta eesti keele staatust ja tugevdada selle mainet. Selleks tuleb populariseerida ja soodustada eesti keele kasutamist, õppimist ja uurimist. Tuleb tähtsustada eesti keelt identiteedi kandjana ning jälgida keelevaldkonna õigusaktide ajakohasust. Arengukavas on selleks ettenähtud tegevusi, mis soodustavad eesti keele, sealhulgas murdekeelte kasutamist ning populariseerivad keele õppimist. Toetatakse tegevusi, mis aitavad senisest enam järgida selge keele põhimõtteid, sealhulgas süsteemset ja teaduspõhist keelehoolet. Tõhustatakse keeleseaduse täitmise järelevalvet nii, et see oleks keeleõpet toetav, mitte pärssiv. Keeletaristu ja keeletehnoloogia toetavad keele kasutamist. Keeletaristu ja keeletehnoloogia arengus oleme juba päris palju saavutanud. Eesti keele kasutajatele on tasuta kättesaadavad kõik riigi loodud keeleressursid, keelehooleallikad ja keeletehnoloogia vahendid. Tipptasemel keeletehnoloogiline tugi võimaldab juba praegu eesti keelt kasutada mitmes digikeskkonnas. Kui oleme juba tipptasemel, siis millised on järgmised arengusuunad? Lihtsustatult võib öelda, et kui varem tegeleti sellega, kuidas arvutile eesti keelt õpetada, siis nüüd tegeletakse hoopis sellega, kuidas arvuti ise paremini eesti keelt õpiks. Et seda iseõppimist soodustada, on vaja võimalikult mahukaid ja kvaliteetseid keelekorpusi. Keelevaldkonna kitsaskohtadeks ongi korpuste ebaühtlane kvaliteet või lausa nende puudus. Rahvusvahelises võrdluses on puudu või alles arendamisel osa olulisi keeletehnoloogia komponente, näiteks eestikeelne grammatika kontroll. Samuti vajab Eesti terminitöö efektiivset koordineerimist, sest oskussõnavara kiht muutub sama kiirelt kui vastavad erialad. Kuna keel muutub pidevalt, on selge, et me ei saa keeletaristu arendamisel mingit seisakut lubada. Oleme keelevaldkonna arengukavas seadnud sihi: eesti keele uurimine on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel ning keeletaristu on innovaatiline, avatud ja mitmekesine, eestikeelset oskussõnavara arendatakse koordineeritult. Selleks tuleb suurendada investeeringuid keeletaristusse ning toetada Eesti keeleteaduse kui keelevaldkonna teadus- ja arendustegevuse suuna arengut. Loome paremad võimalused arendada keeletaristut koostöös ettevõtete, kõrgkoolide ja uurimisasutustega. Tõhustame terminitööd, et uued terminid läheks kiiresti ringlusse ja eesti keelt saaks hõlpsalt kasutada kõigil erialadel. Viime Eesti keeletehnoloogia kõigi kasutajateni nii digikeskkondades kui ka nutiseadmetes. Toetame eesti viipekeele arendamist ning õpet, sealhulgas kasutades keeletehnoloogilisi vahendeid. Kolmandaks, keeleõpe. Keeleõppe teemad on jagunenud kahe valdkondliku arengukava vahel: keel ja haridus. See tähendab, et keeleõppes seatud eesmärkide saavutamine eeldab valdkondadevahelist koostööd. Haridusvaldkonna osaks on haridussüsteemi korraldus, õppemahud ja õpetajate järelkasv. Eesti keele arengukava raamistikku paigutub keeletugi õppevahendite loomisel, haridustöötajate keeleoskuse parandamisel, keeleõpetajate professionaalse arengu toetamisel ja keeletehnoloogia integreerimisel keeleõppesse. Temaatiliselt katavad keeleõppe tegevused keele arengukavas kolme suurt teemat: eesti keelt emakeelena, eesti keelt teise keelena ja mitmekeelsust. Siin on mitmeid probleeme, mida lahendada, kuid nimetan olulisemad. Üleilmastuva maailma suundumused avaldavad survet ka eesti keelele. Seetõttu peame tähelepanu pöörama sellele, et emakeelsete õppijate eesti keele oskus oleks kõrgel tasemel. Ühiskonna ootustega pole kooskõlas see, kuidas siiani on olnud lahendatud hariduskeel Eesti koolides. Eesti elanike eesti keele oskus peab olema piisav, et nad saaksid takistamatult omandada haridust ning osaleda tööturul. Uuringud näitavad, et muu ema- või kodukeelega elanikkonna hulgas on eesti keele oskus viimase kümne aasta jooksul küll natukene suurenenud, kuid mitte piisavalt. Vajadus täiskasvanute keeleõppe järele on väga suur, kuid keeleõppe võimalused ei vasta kõigi õppijate vajadustele. Eestis ei täideta ka Euroopa Liidu soovituslikku eesmärki osata lisaks emakeelele veel kahte võõrkeelt. See tähendab, ligi poolte täiskasvanute võõrkeeleoskus piirdub ühe keelega. Väikesele riigile on teistes keeltes suhtlemise oskus strateegilise tähtsusega küsimus, mistõttu soovime täiendada Eesti elanike võõrkeeleoskust. Eeldused Eeldused selleks on loodud, sest Eesti elanikud on teadlikud, et tööturu kontekstis on kasulik osata vähemalt kahte võõrkeelt. Kõigi nende teemade haaramiseks oleme keelevaldkonna arengukavas seadnud sihi, et kõik Eesti elanikud ja välismaal elavad eestlased valdaksid eesti keelt ja väärtustaksid teiste keelte oskust. Selleks kavandame järgmisi tegevusi. Tõhustame eesti keele õpet, toetame eestikeelse hariduse arendamise plaani väljatöötamist ja elluviimist. Tagame õppematerjalide koostamiseks keeletehnoloogilise toe. Töötame koostöös kõrgkoolidega välja kõrghariduse keele ja rahvusvahelistumise põhimõtted. Korrastame täiskasvanute eesti keele kui teise keele õppe korraldust ja tagame välismaal elavatele eestlastele eesti keele õppe. Kokkuvõtteks. Võttes arvesse eeldust, et Eesti ühiskonna majanduslik ja kultuuriline võimsus kasvab, soovime 2035. aastal jõuda järgmiste tulemusteni. Esiteks, eesti keele maine tõuseb nii eesti emakeelega kui ka muu ema- või kodukeelega elanike hulgas ning eesti keelt kasutavate inimeste osakaal rahvastikus on suurenenud. Teiseks, keeletehnoloogia põhikomponendid on arendatud rahvusvaheliselt võrreldavatele tasemetele. Kolmandaks, terminitöö on efektiivne ning see on keskselt koordineeritud. Neljandaks, täiskasvanute eesti keele kui teise keele õpe on riigis tervikuna korrastatud ja lähtub õppija vajadustest. Viiendaks, Eesti elanike enesehinnanguline võõrkeeleoskus on paranenud ning võõrkeeli õpitakse paljudes eri vormides. Selleks et tagada eesti keele elujõud ja toimimine, viime arengukava raamistikus järgmise 15 aastaga ellu mitmesuguseid arendustegevusi. Arendame keeletaristut, et hoida keeletehnoloogia rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline. Tugevdame eesti keele mainet ning lahendame mitmekeelsuse ja hariduse keelsusega seotud väljakutseid. Ma väga loodan, et te toetate keelevaldkonna arengukavas seatud sihte ja tegevusi. Aitäh! Hea minister, teile on ka küsimusi. Alustab Eduard Odinets. Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister! Mina puudutaksin oma küsimuses teemat, mis räägib haridusest, täpsemalt eestikeelsest haridusest. Te küll oma ettekandes otsesõnu seda välja ei öelnud, aga arengukava ütleb ju väga otseselt, et plaan on korraldada üleminek eestikeelsele õppele kõikides koolides ja lasteaedades. Punkt. Te ütlesite, et see on seotud hariduse arengukavaga, aga kui vaadata hariduse arengukava, siis see sellest ei räägi. Hariduse arengukava räägib eesti keele õppe tõhustamisest, mitte üleminekust eestikeelsele õppele. Kuidas sellega ikkagi on? Millist arengukava eestikeelse hariduse küsimuses hakkab Haridus- ja Teadusministeerium ellu viima? Milliseid eesmärke taotletakse, kas keele arengukava omi või hariduse arengukava omi? Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Nagu te väga hästi teate, on eesti keele valdkond üks Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondadest. Ja täiesti selgelt on eesti keele arengukava strateegiline eesmärk sõnastatud järgmiselt: "Eestikeelne kooliharidus – on mindud valdavalt üle eestikeelsele kooliharidusele, st õppetöö

erivajadusega inimesed selle kaudu ka ligipääsu informatsioonile. Meil on koostöö Sotsiaalministeeriumiga ja kõrgkoolidega ning me tõesti ühiselt püüame leida lahendust, et viipekeele arendamine ja õppimine oleks Eestis stabiilselt rahastatud ja tagatud. Aitäh! Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Austatud minister! Ma tahan pärida, mis nutiseade teil on ja mis keeles see nutiseade teiega räägib. On nimelt teada, et praegu on Eestis suhteliselt palju selliseid nutiseadmeid, mis räägivad lastega ainult inglise keeles või siis pakuvad valida muud keelt, aga mitte eesti keelt. Ja kas teil on olemas mingisugune plaan või mingisugused väljavaated, kuidas selle olukorra võiks eesti keele kasuks pöörata? Austatud Aitäh! Esiteks, igal asjal on kaks külge. Üks külg on see, et meie lapsed juba väga varakult kasutavad nutiseadmeid, mis on tihtipeale inglise keeles, ja teine külg on emakeele areng. See tõesti ei toeta emakeele arengut, aga samas, mida varem hakkavad lapsed rääkima erinevaid võõrkeeli, seda parem nende arengule üldiselt. See on teaduslikult tõestatud.Aga Aga see on tegelikult üks eesti keele jätkusuutlikkuse võtmeküsimusi – nii-öelda, kuidas me saame Siri rääkima eesti keelt. Kui me saame Siri rääkima eesti keelt, siis on väga suur tõenäosus, et eesti keel jääb ka järgmises põlvkondades elama. Selleks me tegelikult oleme planeerinud kasutada ka Euroopa Liidu vahendeid, et neid tehnoloogilisi lahendusi luua, et aina enam need nutikad seadmed räägiksid meiega eesti keeles, näiteks tulevikus külmutuskapp. Heiki Hepner.

järgmisel aastal. Miks see arengukavas niimoodi on kajastatud? Aitäh! Selles arengukavas on tegevussuund 3.1, mis ütleb, et toetatakse eestikeelse hariduse andmise plaani väljatöötamist ja elluviimist, alustades alusharidusest, mis annab piisava keeleoskuse, et jätkata õpinguid eesti keeles järgmistel haridustasemetel ja elukestvas õppes. Ja kui vaadata hoiakuid, siis näiteks Ida-Virumaal

juba praegu inimesed soovivad, et nende lapsed õpiksid võimalikult varakult eesti keeles ja eesti keelt. Marko Šorin, palun! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud minister! Ma sain küsimuseks inspiratsiooni kolleeg Viktoria küsimusest, mis keeles räägivad nutiseadmed. Mulle meenus sellest ajast, kui te olite veel Riigikogu liige, et teie ukse peal oli silt, et teie kabinetis saab rääkida ka võru keeles. See tekitas sellise hea tunde. Ja eelmise eelnõu arutelu siin saalis läks lõpuks suuresti üle diskussiooniks keelte üle. Ehk siis väga hea sissejuhatus praegusele arutelule. Mida teie arvate, kas mingisugused võõrkeelsed väljendid on Riigikogu liikmete kõnedes lubatud? Siin käis mitu varianti läbi: venekeelsed, ingliskeelsed, ladinakeelsed fraasid. Kas on mingisuguseid eelistusi, mida siin saalis peale eesti keele veel kasutada? Ei ole üldse pahatahtlik küsimus. Aitäh! Olles kuus aastat siin saalis töötanud, tean ma väga hästi, et Riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja võib kasutada selliseid väljendeid, nagu nagu ta heaks arvab. Aga iseenesest see, et keel areneb ja võtab ka üle teistest keeltest erinevaid väljendeid, on täiesti tavapärane. Ma küll ei ole kursis, mis väljendeid siin kasutati, kui nüüd konteksti arvestada. Aga see, et keel areneb ja võtab teistest keeltest

Kui te olite meie eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni istungil, siis me kõik tõdesime, et lapsed soovivad õppida eesti keelt, aga õppematerjalidega on probleem. Mitte et neid oleks puudu, aga nende tase ei vasta sellele, mis tagaks lastele sellise eesti keele õpetamise tulemuse, mis on seatud eesmärgiks. Aga mu küsimus tegelikult puudutab rohkem keeleuuringute ja üleüldse humanitaarvaldkonna uuringute rahastamist. Võrreldes teiste valdkondadega on selle valdkonna rahastus suhteliselt väike. Kunagi oli kultuuriministril idee luua eraldi eesti keele ja kultuuri uurimise teadusprogramm. Kas sellest on ka selles valitsuses juttu

ja viiendik eelistab küll eestikeelset kooli, aga seal võiks olla vene keele süvaõpe. Nii et ikkagi üle poole inimestest tahaks kas vene keele süvaõpet või vene õppekeelt, mis erineb sellest, mida eestikeelsed vanemad oma laste või lastelaste põhikoolis soovivad. Kuidas sellest ikkagi üle saada, et pooled inimesed soovivad vene keele süvaõpet või venekeelset õpet koolis? Aitäh küsimuse eest! Iseenesest see, kui mõnda keelt õpitakse süvitsi, on väga hea. Me teame, et meil on Kadrioru Saksa Gümnaasium, kus õpitakse saksa keelt süvitsi, meil on prantsuse keelt süvitsi õpetavaid koole. See, kui mõni kool otsustab, et mõnda keelt õpitakse süvitsi, on iseenesest väga hea ja ka see arengukava toetab värske integratsioonimonitooring siiski ütleb seda, et aina enam ka muukeelne elanikkond tahab, et nende lapsed oskaksid hästi eesti millises õppevormis nad lõpuks eesti keele hästi selgeks saavad, et nende noorte ees ei oleks klaaslagesid

Hea minister, nüüd ma teile rohkem küsimusi ei näe. Ma tänan teid selle ettekande ja küsimustele vastamise eest! Järgmisena on kõnetooli oodatud kultuurikomisjoni esindaja Signe Kivi. Palun! Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Riigikogu kultuurikomisjoni päevakorras on "Eesti keele arengukava 2021–2035", esialgse pealkirjaga küll "Eesti keelevaldkonna arengukava 2021–2035", olnud arutlusel kuuel istungil. 17. veebruaril 2020 ja 12. jaanuaril 2021 toimusid sisulised arutelud. 25. jaanuaril, 28. jaanuaril, 8. veebruaril ja 11. mail tehti menetluslikud otsused. Kõiki komisjoni istungeid juhatas Aadu Must. Komisjoni istungil 17. veebruaril osalesid liikmed Helle-Moonika Helme, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heidy Purga, Katri Raik, Mihhail Stalnuhhin, Jaak Valge, Kristina Šmigun-Vähi ja Marko Šorin. Kutsutud olid minister Mailis Reps, ministeeriumi asekantsler Kristi Vinter‑Nemvalts, keeleosakonna juhataja Piret Kärtner ja arengukava projektijuht Toomas Kiho. Minister Reps ja projektijuht Toomas Kiho tutvustasid arengukava tööversiooni. Küsimusi esitasid Mihhail Stalnuhhin, Heidy Purga, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Jaak Valge, Kristina Šmigun-Vähi ja Katri Raik. Mihhail Stalnuhhin tundis muret täiskasvanute killustunud keeleõppe Heidy Purga soovis täpsustada strateegilist eesmärki minna valdavalt üle eestikeelsele kooliharidusele. Ta soovis teada, kes hakkab teostama järelevalvet keelepoliitika üle. Signe Kivi ja Jaak Valge tegid tähelepanekuid ja ettepaneku, et arengukava kannaks pealkirja "Eesti keele arengukava". Toimus diskussioon. Minister kinnitas, et arengukavaga oli soov anda signaal, et minnakse küll üle eestikeelsele õppele, kuid peetakse lugu ka teistest emakeeltest. Jaak Valge leidis, et fookus peab siiski olema eesti keelel ja nimetus peaks olema "Eesti keele arengukava". Viktoria Ladõnskaja-Kubits küsis arengukava menetluse ning ajakava kohta ning minister vastas, et plaan on jõuda Riigikogusse enne suve.

anda nendele lastevanematele vajalikku keeletuge. Kristiina Šmigun-Vähi soovis teada, kas arengukava muutub konkreetsemaks, ja sai ministrilt vastuse, et arengukavale lisanduvad tegevuskavad mõõdikutega. Toomas Kiho märkis, et kui dokument kinnitatakse, siis on kõik võimalused olemas tagada eestikeelne haridus aastaks 2035.

eesti keele arengukava menetlusotsused. Kutsutud olid seekord haridus- ja teadusminister Jaak Aab, asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts, keeleosakonna juhataja Andero Adamson, Eesti keelenõukogu esimees professor Birute Klaas-Lang ja ministri nõunikud.

Eelmine eesti keele arengukava kehtis aastani 2017 ja seda pikendati kolmeks aastaks. Aastal 2019 kutsusid keeleteadlased kodanikualgatuse korras kokku kaks seminari, millest võtsid osa läbi aegade kõikide keelenõukogude koosseisud, ministeeriumi ning ka Riigikantselei esindajad. Sõnastati uue arengukava põhiprobleemid ja eesmärgid. Birute Klaas-Lang rõhutas, et arengukava on koostöö ja kaasamise protsessi tulemus, ja pidas tähtsaks, et õigusruum toimiks selliselt, et eesti keele kestlikkus oleks tagatud, mis on ka riigi ülesanne. Birute Klaas toonitas samuti, et Eesti ühiskond on valmis eestikeelse kooli teemal poliitiliseks otsuseks. Toimus arutelu, milles osalesid Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Eduard Odinets, Aadu Must, Heidy Purga ja Signe Kivi. Arutelu puudutas menetlust, muudatusettepanekute arvestamist, haridusvaldkonna ja eesti keele arengukava seoseid, õppekeelt Eesti koolides ja ülikoolides. Viktoria Ladõnskaja-Kubits märkis, et komisjon on arengukavaga tegelenud juba üle aasta, ja soovis teada, kuidas on arvestatud fraktsioonide ettepanekutega ja kas arengukava on lõplik. Birute Klaas-Lang vastas, et keelenõukoguni ettepanekuid jõudnud ei ole, ja minister Aab selgitas, et valitsuse taseme arengukavad jõuavad kuulamisele Riigikogusse, aga seal ametlikke muudatusettepanekuid esitada ei saa. Kuid Riigikantseleile saab arengukava täiendamise kohta ettepanekuid esitada ning need jõuavad Haridus- ja Teadusministeeriumi hindamiseks. Teadmiseks kolleegidele, et tagasiside ministeeriumist näitas, et peaaegu kõigi fraktsioonide ettepanekutega on arvestatud või arvestatud sisuliselt. EKRE fraktsioon esitas seitse muudatusettepanekut, Isamaa samuti seitse ja Reformierakond viis ettepanekut. Eduard Odinets küsis, mis on ministeeriumi strateegiline eesmärk: kas eesti keele õppe parandamine või eestikeelne kool. Ka soovis ta teada, kuidas toimub muukeelsete laste emakeeleõpe ja milline arengukava seda koordineerib. Minister Aab selgitas, et haridusvaldkonna arengukava, keele arengukava ning sidusa rahvastiku arengukava järgivad kõik samu eesmärke. Kuigi arengukavade sõnastused ei kattu on sisu suunatud sellele, et valdavalt toimub õpe eesti keeles. See võtab aega ning ei juhtu üleöö. Aadu Musta ettepanekul otsustas komisjon määrata "Eesti keele arengukava 2021–2035" arutelu komisjonipoolseks esindajaks Signe Kivi ning esitada arengukava täiskogu päevakorda 27. jaanuariks 2021. Otsus võeti vastu konsensusega. Teen lühikese ülevaate

otsustati teha Riigikogu juhatusele ettepanek arvata välja Riigikogu 14. täiskogu V istungjärgu 3. töönädala päevakorrast 27. jaanuari esimene ja teine päevakorrapunkt. Need olid eesti keele arengukava ja noortevaldkonna arengukava arutamine. Otsus sündis konsensusega. Järgmine komisjoni istung oli 28. jaanuaril. Komisjoni esimehe ettepanekul võeti vastu otsus esitada eesti keele arengukava ja haridusvaldkonna arengukava arengukava täiskogu päevakorda kolmapäevaks, 10. veebruariks. Otsus sündis konsensusega. Edasi, Riigikogu kultuurikomisjoni istung 8. veebruaril. Aadu Must andis teada koalitsiooninõukogu ettepanekust

mis olid haridusvaldkonna arengukava ja eesti keele arengukava arutamine. Otsuse poolt oli viis liiget: Aadu Must, Heidy Purga, Margit Sutrop, Kristina Šmigun-Vähi ja Marko Šorin. Vastu oli kaks liiget: Eduard Odinets ja Helle-Moonika Helme, erapooletuid oli

Punkt 2.4: esitada eesti keele arengukava täiskogu päevakorda kolmapäevaks, 2. juuniks. Otsus võeti vastu konsensusega. Ettekandja osas oli komisjon teinud oma otsuse juba 12. jaanuaril

Ma tahan küsida teie käest nende tähtaegade edasilükkamise kohta, millal see arengukava siia suurde saali jõuab.

nii pika menetluse ja nii hilise jõudmise siia suurde saali? Ja mis olid selle koalitsiooninõukogu argumendid, miks seda arengukava pidi pool aastat salajas hoidma? Suur

esile ei too. Me võime ainult arvata, et esimest korda võeti see põhjusel, et ehk läks päevakord liiga pikaks. Ja siis muutus valitsus. Ma saan täiesti aru, et uus minister soovis arengukavaga tutvuda.

Edasi, nagu me näeme, on meie kevadine sessioon veninud tõesti väga pikaks ja päevakorrapunkte on palju. Nii et niimoodi ta on läinud. Aga võib-olla leevendab seda rahulolematust teadmine, et komisjoni istungitel käsitleti arengukava väga sisuliselt,

Urve Tiidus, palun! Ja kuigi te olete komisjoni ettekandja ja annate ülevaate komisjoni aruteludest, ma siiski tahan oma uudishimu rahuldada ja küsin, kas teie kultuurivaldkonda hästi tundva inimesena tegite ka mingi ettepaneku sinna arengukavasse. Suur tänu küsimuse eest! Ühte teemat, mis sidus mind ja Jaak Valget, ma juba puudutasin: me mõlemad soovisime, et esialgne keelevaldkonna arengukava oleks konkreetselt sõnastatud eesti keele arengukavana. Aga ma jätsin

seda, et need arengukavad, haridusvaldkonna arengukava ja keele arengukava, on tihedalt seotud, ja kuna me olime selle arengukava menetlemisel juba täiesti uues situatsioonis COVID-i tõttu, siis tõin ma välja, et vähene eesti keele oskus on tegelikult jaotanud inimesed eri inforuumidesse, millest on väga kahju ja mis ei pruugiks niimoodi olla. Mulle tundus, et on väga hea, et keelevaldkonna arengukavas on rõhutatud, et eesti keele oskus on tegelikult ka julgeolekupoliitiline küsimus. Seda varasemates arengukavades välja ei toodud. Leidsin ja rõhutasin ka, et mul on hea meel, et mitmed parandusettepanekud olid seotud sellega, et on oluline minna üle ühtsele eestikeelsele haridusele. Selleks on vaja tähtajalist poliitilist otsust. Suur tänu küsimuse Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja, suur aitäh selle põhjaliku ülevaate eest! Oli tunne, nagu oleksin ise komisjoni istungil osalenud. Ma usun, et see arengukava on laiapõhjalise kaasamise tulem. Aga iga arengukava eesmärkide täitmine sõltub ka rahalistest võimalustest ja muudest vahenditest. Kahtlemata see täpsustub tegevuskavades, aga peatselt on käes eelarvestrateegia koostamine. Me oleme eesti keele

haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas Kristina Šmigun-Vähi küsimusele, mis puudutas arengukava konkreetsust, et arengukavale lisanduvad tegevuskavad koos mõõdikutega ja need on aastased ministeeriumi taseme dokumendid ning sõltuvad riigieelarvest.

ma püüdsin edasi anda ka seda olemuslikku õhkkonda, ent neid küsimusi komisjon ei ole arutanud. Seepärast tuleb see vastus saada kellegi teise käest. Mihhail Mihhail Stalnuhhin, palun! Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul on puhtinformatiivne küsimus. Tahaks teada, kas komisjonis on keegi esitanud küsimuse selle kohta, et kuigi koalitsioonilepingus ei ole sõnagi venekeelsete koolide üleminekust riigikeelele, saadab komisjon saali arengukava, kus see eesmärk on fikseeritud. Suur tänu! Kas komisjonis keegi esitas sellise küsimuse? Meie küsimused olid väga paljud haridusvaldkonna, üldse

Rohkem küsimusi ma ei näe. Nüüd avame läbirääkimised ja esimesena saab sõna Eduard Odinets. Palun! Ja juhin veel tähelepanu, et läbirääkimiste käigus võivad sõna võtta kõik Riigikogu liikmed. Palun, kaheksa minutit! Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Eeskätt soovin tänada kõiki eesti keele arengukava koostajaid ja sellesse väga põhjalikku protsessi panustajaid, eriti Eesti keelenõukogu. Töö on tehtud tõsine ja põhjalik. Väga olulised eesmärgid on püsti pandud: eesti keele staatus ja maine, eesti keele uurimine, keeletaristu arendamine, eesti keele valdamine ning teiste keelte oskuse väärtustamine. Sotsiaaldemokraadid põhimõtteliselt toetavad arengukava sihte, kuid on siiski mõningaid küsimusi, millele soovin kolleegide tähelepanu juhtida.Keeleuurimise seisukohalt olen mures selleteemaliste uuringute ja uurimistööde rahastamise pärast. Eesti riigis, kus peetakse emakeele ja kultuuri säilitamist põhiseaduslikuks väärtuseks, on humanitaarteaduste rahastamine võrreldes teiste teadusharudega oluliselt väiksem. Eelmine kultuuriminister algatas humanitaarteaduste, sealhulgas kultuuri- ja keelevaldkonna teadus- ja arendustegevuse programmi, et suurendada humanitaarteaduste võimekust kaasa rääkida eesti keele ja kultuuriruumi arendamisel. Programmi ainsaks rahastamisallikaks on jäänud Euroopa Regionaalarengu Fond summas 3 miljonit eurot üheksaks makstakse nutika spetsialiseerumise meetme raames, mis tähendab olulist kaugenemist esialgsest eesmärgist.Eesti keele valdamise seisukohalt sätestab arengukava, et Eestis minnakse üle eestikeelsele haridusele, et õppetöö riigi ja kohalike omavalitsuste koolides ja lasteaedades hakkab toimuma eesti keeles. Kuid selgusetuks jääb plaan, kuidas selle eesmärgi poole liigutakse. On viide haridusvaldkonna arengukavale. Haridusvaldkonna arengukavaga ei sätestata sellist eesmärki. Nii jääbki arusaamatuks, kuidas keele arengukava siht saavutatakse. Hea oli ministri käest teada saada, et peale jääb keele arengukava siht. Vähemalt ministrile on see asi selge.Üleminekuga eestikeelsele õppele on nii, nagu on. Valitsuserakonnad ajavad erinevat juttu, alates sellest, et mingit üleminekut ei toimu mingil juhul, kuni selleni, et üleminek algab kohe nüüd. Selles sõnumite segaduses on keeruline uskuda, et keele arengukavaga püstitatud eesmärk on üldse realiseeritav. Lisaks ei ole eestikeelsele haridusele üleminekule arengukavas ka mõõdikuid seatud, mis taas võimaldab kahelda selle läbimõtlemises ja tõsiseltvõetavuses.Siinkohal soovin rõhutada, et sotsiaaldemokraatide arvates on selle eesmärgi saavutamiseks vaja pigem arendada koosõppiva kooli ideed ja ühtse kooli formaadis saavutada olukord, mis tagab muukeelsete laste ja noorte lõimumise Eesti kultuuri- ja väärtusruumi ning annab neile võrdse võimaluse osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid. RITA-ränne projekti raames on erinevad mudelid välja käidud. Haarakem nendest kinni ja viigem ellu!Olulise tegevusena on arengukavas märgitud, et eesti keele kui teise keele õpe oleks kvaliteetne ja kättesaadav ning et oluliselt suureneks eesti keelt valdavate inimeste arv. Väga mõistlik eesmärk tõepoolest. Kuid vaadates taas mõõdikuid, me näeme, et selle eesmärgi mõõdupuuks on eesti keele kui teise keele õppe korralduse keskkonna loomine täiskasvanud õppijatele. Taas on vägagi nõrk seos, mis tekitab vastakaid tundeid. Lisaks on teada, et suurem osa täiskasvanute eesti keele õppe korraldamise vahenditest on hoopis Kultuuriministeeriumi haldusalas:

mõtlen ka selle peale, et kui kõigi Eesti elanike eesti keele valdamise eesmärk jääb saavutamata poliitilistel või muudel põhjustel, kas siis on võimalik rääkida eesti keele kõrge staatuse ja maine eesmärgi saavutamisest. Loodetavasti on Vabariigi Valitsusel, kes arengukava kinnitab, ka plaan B olemas. Samas näitavad lõimumismonitooringu tulemused, et eesti keele valdamine Eesti ühiskonnas aastast aastasse paraneb. Seega on lootust, et mul ei ole põhjust muretseda.Aga üks vastuolu veel, mille sooviksin keele arengukava puhul välja tuua. Ühelt poolt seab arengukava eesmärgiks, et eesti keelest erineva emakeelega lastele korraldatakse nende emakeele õpet, teiselt poolt sätestatakse, et rahvusvähemuste emakeele teemaga tegeleb hoopis teine arengukava, sidusa ühiskonna arengukava Kultuuriministeeriumi juhtimisel.

Haridus- ja teadusminister on lubanud selle teema tõsiselt ette võtta. Jääme selle tõsiselt ette võetud väljakutse lahendamise tulemusi ootama.Ja kokkuvõtteks. Head kolleegid, eesmärgid ja tegevused on üldjoontes õiged,

kuna mõneti tunduvad eri arengukavade eesmärgid omavahel vastuolus olevat. Samas on nii see arengukava kui ka näiteks hariduse arengukava eelmise valitsuse koostatud ja loodetavasti uus valitsus oskab ja suudab need vastuolud lahendada. Tänan tähelepanu eest! Järgmisena on kõnetooli oodatud Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Palun! Head kolleegid! Mul on ühest küljest suur rõõm praegusel hetkel siin seista, sellepärast et nii mahukas töö on seljataga. See on töö, mida sisuliselt on aastate jooksul tehtud, tehtud, ja lõpuks on valmis saanud põhjalik, oluline arengukava. Eesti keele arengukava on ka selle poolest hästi oluline, et sisuliselt me ju räägime otseselt meie põhiseadusega sätestatud eesmärgist.

Miks niimoodi juhtus? Ma võin selgitada. Sellepärast, et kõik need suured strateegiadokumendid on seotud sisuliselt sellega, kas on olemas poliitiline tahe või poliitilist tahet ei ole. Ja sellest, kuidas me vastame sellele küsimusele, tegelikult sõltub ka see strateegia, mille me endale valime eesmärgiks. Või siis ei vali.

Too eelmine, pikendatud arengukava, sisuliselt lõppes eelmisel aastal. Ja nüüd siis alles praegu me käsitleme uut arengukava, mis ka nagu poliitilise loogikaga ei lähe päriselt kokku.Miks see on juhtunud? Jälle sellepärast, et olid poliitilised vaidlused. Siia juurde käib veel selline nüanss, et sisuliselt just selle tekstiga kultuurikomisjon töötas ka eelmise aasta eriolukorra ajal ja sellega oli äärmiselt kiire. Ma mäletan, kuidas kõik fraktsioonid pidid esitama oma muudatusettepanekud.

Vahepeal oli ka segadus, kas fraktsioonide muudatusettepanekud üldse jõudsid sinna. Nüüd siis tänu sellele, mida komisjoni esindaja siin täna rääkis, sai selgeks, et

mis on arengukava mõte. Mitte konkreetselt selle arengukava mõte, vaid üleüldiselt sellise strateegiadokumendi nagu arengukava mõte. Meil on väga palju erinevaid arengukavasid ja mõned arengukavad justkui räägivad üksteise toetuseks,

aga selle tõttu, et meil on tegelikult laual üks keeruline küsimus, nimelt eestikeelne haridussüsteem, ja me väga erinevalt läheneme sellele küsimusele, küsimusele, on arengukavadesse ilmunud väga erinevad laused ja väga erinevad seletused. Üks poliitiline jõud suudab sealt välja lugeda talle vajalikku ja teine suudab sealt välja lugeda talle

Ja see kõik nagu lõppkokkuvõttes on minu jaoks tõepoolest üks suur küsimus, kas on poliitiline tahe või seda poliitilist tahet ei ole. Ja juhul kui me ei suuda poliitikutena mingisuguseid asju otsustada, siis ametnikud ei suuda seda ka kirja panna. Ja siis arengukava tulebki hästi üldsõnaline,

tõstatame mingisuguse hariduse või kultuuri või keelevaldkonna temaatika. Seda esiteks. Ja teiseks: ilmselgelt juhul, kui selles arengukavas on olemas mingisugused probleemsed kohad, siis need ei ole seotud ei ametnikega ega ka ministeeriumi tööga, vaid need on selgelt seotud sellega, et poliitikud ei ole andnud oma sõnumit piisavalt selgelt edasi. Aitäh! Järgmisena palun Jaak Valge.

Lugupeetud koosoleku juhataja! Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud tehniline personal! Meie fraktsioon on ka nende arengukavade koostamise ja menetlemise protsessi õigustatult kritiseerinud. See arengukava ei ole erand, aga

Nimelt, üsna veider on see tõik, et eelnõu kooskõlastanud organisatsioonide hulgast puudub emakeeleõpetajate selts. Sellel seltsil on teadaolevalt 262 tegevliiget ja see on eesti keele õpetajate tegus esindusorganisatsioon.Aga Aga nüüd ma lähen sisu juurde. Teatavasti meil on eesti keelega tõsine probleem. Isegi siis on see probleem tõsine, kui me ei räägi keelekasutuse taseme langusest või ka üldisest ingliskeelestumisest. oskajate osakaal Eesti püsielanike hulgas on teadaolevalt jätkuvalt ainult ühes Euroopa riigis madalam kui Eestis ja see riik on Moldova.

Selles arengukavas on jah häid kohti, aga peamine ja fundamentaalne puudus, mida paraku need positiivsed küljed ei kompenseeri, on asjaolu, et arengukava on halvasti keskendatud sellele, milleks ta on kutsutud ja seatud. Nimelt, arengukavas on eesti keelesse puutuv sisu kokku liidetud hoopis meie võõrkeelte strateegiaga. Arengukavas on väga palju juttu hoopis võõrkeelte väärtustamise vajadusest, mis on loomulikult vajalik,

Nagu kolleeg Signe Kivi juba märkis, pälvis see kriitikat ja muudeti ära, aga kahjuks sisu jäi, hoolimata meie ettepanekutest. Arengukavas püütakse endiselt hõlmata ka selle suure algustähega Eesti kogu keelevaldkonda, see tähendab ka võõrkeelte küsimusi. Nii et tegelikult see vana pealkiri oleks ausam.

ei pruugi mingist hetkest enam suveräänse riigi enda otsustada olla. Seega on oluline vahe, kas me nimetame eesti keelt oma strateegilises dokumendis Eesti esmaseks keeleks või siis Eesti ainsaks riigikeeleks. See vahe on praktiline, põhimõtteline ja õiguslikult suur. Kui ma juba nende tsitaatide peale läksin, siis tsiteeriksin nüüd eesti filoloogi ja keelekoolitajat filosoofiadoktor Loone Otsa. "Praegusel kujul on arengukava nagu talvine luik: ilus vaadata, aga süüa see lind lume alt ei leia. Inimesed toidavad luike saiaga, mis ei sisalda kõiki linnu eluks vajalikke aineid ja mille toimel luik kiduma hakkab ning viimaks tiivad sirgu ajab. Jäädavalt." ju ei soovi oma hinnalisele eesti keelele sellist saatust. Loone Otsa arvates tuleks eesti keele arengukava enne vastuvõtmist veel kord läbi töötada, kaasates emakeeleõpetajaid, tuues selgemini välja ilukirjanduse kui väärtuse arendamise ja populariseerimise ning vaagides, kas eestlaste võõrkeeleoskuse teema ikka kuulub eesti keele arengukavasse. "Eesti keelt ja kultuuri kaitseme maailmas ainult meie ise. Ainult meile on see esmatähtis. Eelnõu praegusel kujul aktsepteerides jätame mulje ENSV-st, kus asju tehti plaanimajanduse käsul ja sisust olulisem oli võimalus sisse kirjutada: "Tehtud!" See ei tohi kindlasti olla eesti keele arengukava koostamise eesmärk," ta. Aga ma lõpetan siiski oma sõnadega, nimelt tõdemusega, et arengukava ebakonkreetsust ilmestab see, et suurem osa mõõdikuid puudub. Kaheksast mõõdikust puudub nimelt viis. Ja ilma teadmata, missugune peaks olema Eesti elanike funktsionaalse lugemisoskuse tase 2035. aastal või missugune peaks olema eesti keelt kasutavate inimeste osakaal rahvastikus 2035. aastal, on tegelikult raske teada ka seda, kuhu üldse soovitakse selle arengukava põhjal areneda. Aitäh! Järgmisena Mihhail Stalnuhhin.

Ma äärmiselt sarkastiliselt suhtun igasse arengukavasse, mis siia saali tuuakse. Mulle tuleb tahes-tahtmata meelde Hodža Nasreddin, kes, kui uskuda neid muinasjutte Kesk-Aasiast, ükskord võttis Buhhara emiirilt kasvatada eesli ja lubas, et kümne aastaga õpetab talle lugemise selgeks. Sai koti kulda ja kadus sellega. Talt küsiti, et, vaene mees, sa ju ei õpeta eeslit lugema.

täna."Kõik arengukavad on sellised. Täna on mul seoses sellega, lugupeetud kolleegid, teile kaks sõnumit. Ühe ma pean ette lugema, sest selle teksti ei koostanud mitte mina. Ma lõpus ütlen, kes see oli. "Küsimus pole niivõrd keeles, kuivõrd õpetamise tasemes Eesti koolides üldse. Just viimasel kahekümnel aastal on toimunud ohjeldamatu laste arendamise, kasvatamise ja õpetamise allakäik. Aastatel 2001–2012 langes eesti koolides gümnasistide arukus (IQ) lausa 8 standardpunkti. Seda näitas Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi kaudu tehtud Merle Kõrgesaare uurimus üle 1400 gümnasisti kohta (aga neid andmeid ei taheta isegi avaldada). Argielus kohtab valdavalt noori, kes klasside ja/või auditooriumide kaupa ei saa lektori lihtsast jutust enam aru ega oska ka väljenduda. Just siinsete vene koolide õpilased torkavad mõtlemise aruka väljendusoskuse poolest veel silma, sest meie nõndanimetatud vene koolidesse jõudsid moodsad ja "innovaatilised" didaktilised pseudovõtted-meetodid hilinemisega. [---] Seega, austatud Riigikogu! Ammu on aeg hakata tegelema eesti (eestikeelses) koolis toimuvaga; siia on maetud ka süvenev õpetajate puudus

Kas teil eesti koolist kahju ei ole? Kas sellega üldse keegi tegeleb? Kuulge, kui rääkida eesti keele õpetamisest vene keeles, siis ma räägin teile veel ühe nalja. Meil ei ole standardit ehk kinnitatud metoodikat, mis oleks aluseks ja mis paneks paika mingi nulltaseme. Punkt üks. Punkt kaks: meil ei ole õppevahendeid. Neid on väga palju ja samas neid ei ole selliseid, et te saate aru algusest lõpuni. Lasteaiast 12. klassini peab see süsteem olema ühtne, meil seda ei ole. Meil ei ole õpetajaid, neid lihtsalt ei valmistata ette. Praktiliselt on õpetajate ettevalmistus lõpetatud. Selle asemel võetakse tänavalt inimesi ja kolme kuuga tehakse neist õpetajad. Nalja teete või? Ja nüüd, milles seisneb see nali? Ma hiljuti sorisin oma arhiivis suvilas, põletasin liigsed mapid ära ja leidsin artikli minu kõnest, mis oli tõlgitud ja avaldatud Narva lehes

Seepärast ma suhtun arengukavadesse ... Noh, see on nagu Hruštšovi lubadus, et 1980. aastal kõik Nõukogude inimesed elavad kommunismis, või Gorbatšovi lubadus, et 2000. aastal on igal Nõukogude perel omaette korter ja ja kõik muu. Mul on vist veel aega, ma räägin teile veel ühe loo. Oli kunagi selline suur näitleja nagu Oleg Jankovski. Need, kes Nõukogude ajal elasid, kindlasti teavad, kui andekas mees ta oli. Üle maailma kuulus muuseas, filmitud ka Ameerikas, Itaalias, Rootsis ja nii edasi. Aga tema esimeses filmis oli lavastaja Vladimir Bassov. Jankovski oli väga noor inimene, kahekümnene, ja fantastiliselt võimas film oli ja ta läks selle lavastaja juurde küsimusega: kuidas ma peaksin üles ehitama oma superrolli? No see on mingi näitlejate släng, eks ju, kuidas kõike esimesest viimase kaadrini läbi viia,

Ja neid on palju ja pärast ma liimin sulle selle superrolli." Probleem iga arengukavaga on selles, et need ei pane ette mingit kava. Järgmise kolme kuu jooksul me moodustame

me kontrollime seda protsessi. Me käivitame ülikoolis, nii Tartus kui ka Tallinnas, õpetajate ettevalmistamise. Me enam ei võta inimesi tänavalt ja ei lase ühel või teisel kolmanda sektori organisatsioonil neid koolitada. Me teeme seda ise. ise. Me teeme seda riiklikul tasemel, me teeme seda tellimuse järgi. Kurat, kui siin räägitakse poliitilisest tahtest, siis mul on selline tunne, et räägivad mingid imikud. Ei ole mingit poliitilist tahet, sest siit tribüünist see kõlab, aga pärast ametnike juures see kaob. Seda ei ole üldse! Raha kaob nagu vesi liiva. Tulemust ei ole mitte mingit. Minu probleemkomisjon on olukorda uurinud viimased poolteist aastat. Me oleme paari ilusat kohta näinud: avatud kool Tallinnas, lasteaed Päikene Narvas. Aga need on erandid. See on üks saja kohta! isegi neil ei ole piisavat toetust. Nii et tehke arengukavasid. Töötame paberiga edasi, aga lapsed

Eesti keele lisamine Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulisse 2007. aastal toimus nimelt Reformierakonna eestvõttel, kui me toetasime Eesti Keele Instituudi tollase direktori ja Eesti keelenõukogu ettepanekut täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit, lisada sinna lisaks eesti rahvuse ja kultuuri kaitsmisele ka keele. 2007. aasta 21. juulil jõustuski Eesti Vabariigi põhiseaduse praegune versioon, kus on kirjas: "Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki riiki [---], mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade." 2011. aastal vastu võetud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad järgivad Eesti Vabariigi põhiseaduse sõnastust ja ütlevad samuti selge Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest. Seepärast siis pööratakse gümnaasiumi- ja ka põhikooliõpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. Nüüd arengukavast. Täna lunastame oma võla, võla Eesti keelenõukogu, keeleteadlaste ja kõigi nende heade partnerite ees, kes aastaid on valmistanud ette eesti keele arengukava. On tõesti lausa häbiväärne, et alates 2017. aastast pole Eestil olnud eesti keele arengukava. Uus eesti keele arengukava seab Eesti keelepoliitilised eesmärgid ja arengusuunad aastateks 2021–2035 ja ütleb kindlalt

et õppetöö riigi ja kohalike omavalitsuste rahastatavates koolides ja lasteaedades toimub eesti keeles. See on väga oluline märk, oluline sihiseade. Arengukava räägib eesti keele staatusest ja mainest, eesti keele uurimisest ja taristust ning ka eesti keele õppest. Lubage mul igaühe kohta öelda paar sõna. Eesti keele staatus ja maine on, nii nagu keeleteadlased ütlevad, selline, et keel on ühelt poolt tööriist ja teisalt identiteedi osa. Sõltub sellest, kui palju me ise usume, kui palju kogu rahvas usub, et eestlane olla on uhke ja hea ja et eesti keelel on tulevikku, meile pisaraid silma Hando Runneli luuletus: "Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus, / meid teretas aegade tagant ja ütles, me olla uus, / ja ütles, me olla elus, me päevad olla veel ees. Ning seda õnne kuuldes meil olid silmad vees." Miks meil on silmad vees? Miks me ei usu, et eesti keelel on tulevikku? Mäletan, et kirjutasin oma esimesi arvamusartikleid 1980-ndatel, kui sain muinsuskaitsega tegelevalt Tõru klubilt, Trivimi Vellistelt pahandada, et ei tohi öelda, et oleme väike rahvas. Keelehoiakute uurijad ütlevad, et eestlased tõepoolest alahindavad oma keelt ja et alaväärsus on kõige kiirem hukutaja. Mõned keeleteadlased arvavad, et on vaid aja küsimus, kui kiiresti me oleme valmis minema üle teisele keelele. Samas meil pole mingit põhjust olla nii-öelda alaväärsed. Maailmas on tõesti 50 keelt, milles on võimalik omandada kõrgharidust, eesti keel nende hulgas. Omakeelset Windowsit ja MS Office'it saab kasutada vaid 35 kultuurkeelt. Meie saame seda teha. Me oleme Euroopa Liidu ametlik keel, üks riigikeel 200 eri riigikeelest. Eesti keele uurimine, keeletaristu, eestikeelse oskussõnavara arendamine on väga olulised, et eesti keel püsiks. See on teine arengukava eesmärk. Minu jätkuv mure on aga see, kas me saame aru, kui olulised on alusuuringud. Tõepoolest on keeletehnoloogia väga oluline prioriteet ja mul on hea meel, et eesti keele arengukava näeb keeletehnoloogiat kui prioriteetset valdkonda. Tõepoolest sellest sõltub, kui palju me tulevikus saame kasutada väga paljusid erinevaid tehnoloogiaid. Tallinna Tehnikaülikooli vanemteaduri Einar Meisteri sõnul sõltub keele kõnelejate hulgast, kas näiteks eraettevõtted hakkavad tegema tegema kõnetuvastust. Inglise keele ja teiste suure kõnelejaskonnaga keelte jaoks saab keeletehnoloogia vahendeid edukalt kasutada ärilistel eesmärkidel.

See tähendab, et riigi tugi keeletehnoloogia arendamiseks on väga oluline. On väga tore, et Eesti Haridus- ja Teadusministeerium toetab keeletehnoloogia programme alates 2006. aastast. Aga keeletehnoloogia arendamine eeldab ka alusuuringuid, eesti keele uurimist laiemalt. Keeletehnoloogia arendamiseks on vajalik nii andmeteadus kui ka tehisintellekt. See on tõepoolest TAIE teema, mille me siin mõne nädala eest vastu võtsime. Kuidas me aga kasutame struktuurifondide vahendeid, mida paraku tahetakse kitsalt suunata vaid nutika spetsialiseerumise ja rakendusteaduste poole? Eesti keele töötlemiseks on vajalikud ka teadmised nii keele- ja arvutiteadusest kui ka kognitiivsest psühholoogiast. Selleks et tekste automaatselt tõlkida, tuleb enne alata käänete ja pöörete tuvastamisest, lausepiiride märkimisest ja lõpetada keeruliste tehisnärvivõrkude tehisnärvivõrkude treeningumaterjali kogumisega. Ja kolmandaks, eesti keele õpe. Arengukava seab eesmärgiks, et kõik Eesti elanikud valdavad eesti keelt ja väärtustavad teiste keelte oskust. See on ülioluline. See on oluline selleks, et meil oleks kõigile elanikele võrdsed võimalused elada head elu, osaleda tööelus, lõimuda ühiskonda, aga see on ka julgeolekuküsimus. Võib öelda nii, et 2007 tehti viimane otsus Eestis hariduse valdkonnas just nimelt keelt puudutavalt: määrati täpselt üleminek eestikeelsele aineõppele gümnaasiumiastmes. Ilmselt polnud see piisav, sest praegune olukord on ikka veel katastroofiline. katastroofiline. Võib öelda nii, et meil on tööealise elanikkonna hulgas 300 000 inimest, kelle emakeel ei ole eesti keel. 2017. aastal uuringufirma CentAR tehtud täiskasvanute eesti keele uuring näitab, et Eestis elavatest eesti keelest erineva emakeelega inimestest

ja igal aastal lõpetab Eestis põhikooli mitusada noort, kelle eesti keele tase ei kannata kriitikat. Seetõttu on väga oluline, et Haridus- ja Teadusministeerium on otsustanud töötada välja eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava. ei tähenda mitte ainult keeleõpet, vaid ka lõimumist keele-, kombe- ja väärtusruumi. On suurepärane, et eesti keele arengukava ütleb välja, et eestikeelne kooliharidus tagab laste ja noorte lõimumise eesti keele- ja väärtusruumi ning annab kõigile võrdse võimaluse osaleda ühiskonna- ja tööelus ning jätkata õpinguid järgmisel haridusastmel. Lõpetuseks ütleksin nii. Ma olen rõõmus, et Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevuskavas on prioriteediks nii õpetajad, koolijuhid, lapsevanemad kui ka didaktika ja õppevahendite väljatöötamine. Ilma nende vahendite väljatöötamiseta on võimatu, et me saavutame 2035. aastaks sihi minna üle eestikeelsele koolile. Palju jõudu meile kõigile selleks! Aitäh!

"[Rahva] suurus ja vägevus on suurus ja vägevus vaimu asjades ja haritud elo poolest. Ka terve rahvas võib sedaviisi vaimu asjades ja haritud elo poolest tõeste suur ja vägev ja tõistele hapu taignaks olla, kes elo elama ajab." Nii ütles Jakob Hurt ja täna me teame, et tal oli õigus. Ka kõige väiksem rahvas võib olla suur vaimult ja just niimoodi maailma kurssi muuta ning omaenese inimestele vabaduse tagada.Keel on meie vaimu suuruse loomise, väljendamise ja arendamise vahend. Ja just sellepärast me peame teda hoidma ja kaitsma. Just sellepärast peame tagama, et ka meie keeles, eesti keeles, saab kõik ära ütelda ilma, et teisi keeli peaks appi haarama. et kõik maailma teadus- ja kultuurisaavutused oleksid meie rahvale emakeeles saadaval.Kas see on nii? Kui eesti keele arengukava lugeda, siis peab nentima, et kahjuks mitte. Siin on kõik kirjas: teadusvaldkondade ingliskeelestumine, eesti keele vähenemine IT, teaduse ja kõrghariduse vallas, eesti keele taganemine avalikus ruumis, infoühiskonna teenustest rääkimata, koordineeritud terminiarenduse puudumine, puudulik koostöö eriala- ja keelespetsialistide vahel – suurtest asjadest väikesteni puudulik. Unistus sellest, et iga bakalaureuseõppe tudeng igal erialal võiks töötada ainult emakeelse teaduskirjandusega. Unistus sellest, et kõik, kogu maailmakirjanduse tipud oleksid eesti keelde tõlgitud. Unistus sellest, et Eesti kirjanike raamatuid saaks kätte igast Eesti raamatukogust. See tundub selle arengukava karmi kriitika juures justkui absurdne unistamine.Kas eesti keele saatus saabki olla see, et me oleme lihtsalt köögikeel? Ei, siin saalis me ei tohi seda lubada. Ja mul on hea meel, et see arengukava teeb õigustatud kriitikat ja ütleb, et on viimane aeg meie keelepoliitika ümber mõelda. Mul on kahju, et ei sõnastata eesmärgina seda Eestit, kus meie emakeel on suurkeeltega võrdne kultuurkeel. Selle eesmärgi saavutamiseks me peame tegema palju rohkem kui mainekujundust ja kirja panema mingeid häid tavu.Eesti keele kaitsele, arengule ja kasvule ei aita mitte kuidagi kaasa ka meie ilusa emakeele kasutamine malakana, meie vähemusrahvuste konstitutsiooniliste õiguste ignoreerimine. Tuletan meelde, et meie põhiseadus ütleb: õppekeele vähemusrahvuste õppeasutuses valib õppeasutus ja laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Parlamendis me peame seadma suuri eesmärke. Meie venekeelsete inimeste hirmutamine sellega, et nad jäävad oma emakeelsest haridusest ilma, ei ole suur eesmärk. See on väiklane kiusamine isegi siis, kui see peidetakse maine tõstmise programmide ja toetamise, laiendamise, arendamise bürokraatlikusse kastmesse. Meil puudub tegelikult pilt sellest Eestist, kus keel ei ole poliitilise võitluse malakas, kus keel on meie vaimu suuruse saavutamise vahend.Piisaval hulgal tõlketoimetajaid ja muid keeletoimetajaid on meil siis, kui tõepoolest igas teadus- ja kultuurivaldkonnas pidevalt jälgitakse maailmas avaldatavat ja kõige olulisemad tekstid, teaduslikud ja ilukirjanduslikud, jõuavad eesti keelde. Meie teaduskeele arengus ei piisa sellest, et me teeme terminiloomet ja siis paneme kõik terminid ühte andmebaasi kokku. Sellest ei piisa. On tarvis, et meie teadlased, meie akadeemikud, meie tudengid, meie kooliõpilased mõtleksid ja arutaksid omavahel eesti keeles ka kõige keerulisemate probleemide üle, ka kõigi spetsiifilisemate probleemide üle. Ülikoolide rahastamise poliitika peab olema seesugune, mis võimaldab igas teadusvaldkonnas vähemalt ühte eestikeelset perioodilist teadusväljaannet, milles tippteadust saab käsitleda eesti keeles. Meie doktoritöid peab saama kirjutada eesti keeles ja meie ülikoolidel peavad olema vahendid nende tõlkimiseks kas või välisretsensentidele. Aga doktoritöö kirjutaja peab saama seda kirjutada eesti keeles. Siis me oleme päriselt võrdsed, suured vaimult, võrdsed suurkeeltega. Me peame selle oma eesmärgiks seadma.Veidi ka muust kultuurist. Miks mitte kaaluda filmide-seriaalide dubleerimist heasse eesti keelde, mis tagab samal ajal meie filminäitlejate pideva professionaalse enesearendamise ja toetab meie filmitööstuse arengut. räägigi arvutimängudest ja IT-tehnoloogiast. Meie igapäevased masinad peavad meiega eesti keeles suhtlema. Suvalised programmid suvalises masinas võiksid omada eesti keele valikut, pakkuda eesti keelt, mis on päris eesti keel, mitte selline bürokraatlik, veider asi.Head kaaslased! Meie ülesanne on tagada, et eesti rahvas saaks olla suur vaimult, saades suureks eesti keeles mõeldes ja arvates. Unistame suurelt ja viime need unistused täide! Anname Eesti inimestele võimaluse maailma tippkultuurist osa saada võrdselt New Yorgi, Londoni, Moskva, Rooma, Pariisi või Tokyo elanikega. Ärme jääme nendes arengukavades kinni tänasesse päeva, ühte bürokraatlikusse sahtlisse, ärme teeme midagi linnukese pärast! Seame reaalse eesmärgi suurema, õiglasema, heatahtlikuma ja targema Eesti suunas! Ja kinnitame, et me nende eesmärkide saavutamisel raha ei loe, et me kärpekääre kallale ei saada, kui me tegeleme eesti keele poliitikaga. Me anname kõik tarvilikud ja piisavad ressursid selleks, et selle maa keel võiks alati laulutuules taevani tõustes igavikku omale otsida.

Ja vastavalt põhiseaduse vaimule peame me arendama meie riiki nii, et see tagaks lisaks rahvuse ja kultuuri säilimisele ka eesti keele säilimise läbi aegade. Ega ausalt öeldes ei kujutakski ette rahvuse ja kultuuri säilimist ilma eesti keeleta.Ühest

On kõlanud sõnad, et me oleme lunastanud võla. Ma mõnes mõttes siiski paneks selle taha küsimärgi: kas me ikkagi päriselt oleme? Kas see siiski ei ole mitte ainult pool rehkendust? Arengukavas on kolm strateegilist eesmärki: eesti keele staatus on kindel ja maine on hea, eesti keele uurimine on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel ning keeletaristu on innovaatiline, avatud ja mitmekesine, eesti keele oskussõnavara arendatakse koordineeritult, ja viimasena, kõik Eesti elanikud valdavad eesti keelt ja väärtustavad teiste keelte oskust. Ma vaatan natukene põhjalikumalt just sellele viimasele strateegilisele eesmärgile. Mulle tundub, et kui täna räägiti siin kõnepuldis just poliitilisest tahtest, siis eelkõige keskenduti just sellele viimasele strateegilisele eesmärgile. Meil pole olnud poliitilist tahet, et kõik Eesti elanikud valdaksid eesti keelt. See ongi tegelikult nii olnud, tuleb peeglisse vaadata. Ja nüüd tuleks vaadata, kuidas siis arengukava seda teemat käsitleb. Kas ta annab need lahendused, need eesmärgid, kuidas me jõuaksime selleni? Mulle tundub, et siin on meil siiski

Ja selleks, et mõõta, tuleb mõõdikud ära kirjeldada. Kui me vaatame neid mõõdikuid, mis on siin arengukavas toodud, siis ausalt öeldes mul on piinlik. Mul on piinlik, et selline arengukava siia on jõudnud. See ei oleks tohtinud siin täna olla.

Ja teine eesmärk on Eesti elanike parem enesehinnanguline võõrkeele oskus. Nendega me siis mõõdame, kuidas me hakkame koolis, lasteaedades üle minema eesti keelele. Mis ikkagi on mõõdikud? Ühel juhul puudub ja aastaks 2035 on loodud see keskkond ja teisel juhul mõõdikut täpsustatakse aastal 2022. Tegelikult, kui me vaatame neid mõõdikuid tervikuna, ka neid sisulisi kirjeldusi, mis siin on toodud,

kui me vaatame nüüd seda poliitilist tahet, siis ühest küljest peegeldub see poliitiline tahe ka rahas. Oleks väga oluline, et me leiaksime stabiilse rahastuse igal aastal 15–16 miljonit, nii nagu siin on toodud. Ja et see oleks tagatud ka järgmisel riigi eelarvestrateegia perioodil, sest ei ole mõtet tulla siia dokumendiga, kus on ette nähtud rahastus, aga teiselt poolt me ei tea riigi eelarvestrateegiat, kas seal on või ei ole. Ma loodan, et seal on. Ma väga loodan ja ma väga usun, et ka minister teeb selleks pingutusi, et see raha oleks. Aga kui seda raha ei ole, siis ei ole võimalik luua neid õppevahendeid, pole võimalik õpetada õpetajaid. Tegelikult see standardite loomine on mõnes mõttes tõesti rohkem kättevõtmise asi. asi. Pingutame ka selle nimel, et see poliitiline tahe tagaks ka rahastuse!

venekeelseid inimesi. 2000. aastal me otsustasime, et tark on minna üle eestikeelsele õppele. See ei olnud kerge. Me oleme tõesti natukene, näpuotsaga saanud erinevatest fondidest riigilt tuge, aga meie enda soov oli suur. Me võtsime vajaduse abiõpetajad, me tõime lasteaeda täiendava keeleõppe ja me tegime selle tegelikult ära. Ja praegu ei ole mingit probleemi, juba aastaid ei ole mingit probleemi. Tegelikult see on kättevõtmise asi. Muidugi, ma möönan, et õpetajate teema, õppevahendite teema – sellele ei saa läbi sõrmede vaadata. Kui me süsteemselt tahame tegutseda, siis on see kindlasti oluline. Niisiis kokkuvõtvalt:

Ma väga loodan, et seda ei tule. Jõudu meile selleks ja pingutame eesti keele nimel! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei paista, sulgen läbirääkimised. Oleme "Eesti keele arengukava 2021–2035" läbi arutanud. Ja nii nagu ma alguses ütlesin, arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta.

Juhin teie tähelepanu, et iga Riigikogu liige võib esitada ühe suulise küsimuse ja läbirääkimistel võivad seekord sõna võtta vaid fraktsioonide esindajad. Anneli Oti ettekanne on kuni 30 minutit. Palun! Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Mul on hea meel esitada teile aruanne kultuuripoliitika põhialuste elluviimisest perioodil 2014–2020. 2014–2020. Eesti kultuuris on olulisel kohal tugevad traditsioonid, mille üle oleme väga uhked. Kultuur on oluline ja sellega kaasnev läheb Eesti inimestele väga korda. Isegi siis, kui me seda iga päev välja ei näita, väljendub armastus kultuuritraditsioonide vastu tugevalt laulu- ja tantsupeol ning üldse siis, kui kõne all on sümbolväärtused ja nende hoidmine. Kultuurivaldkond on lai ning läbi põimunud paljude teiste eluvaldkondadega. Kultuur on justkui jäämägi: tipp võib olla silmaga nähtav ja kogetav, kuid veepiirist allapoole jääv on märksa laiemate mõõtmetega, nähtamatu, meie igaühe isiklik tunnetus. Kultuuril on palju tähendusi ja kihte, mille kandjad me kõik oleme. Eesti kultuuripoliitikat on suunanud viimasel seitsmel aastal strateegiadokument "Kultuur 2020", mis kinnitati Riigikogus 2014. aastal. Strateegiaga lepiti kokku kultuuripoliitika sihid ja prioriteetsed arengusuunad. Tänane ettekanne võtab kokku üpris pika perioodi ning edasi läheme juba uue strateegilise kokkuleppega, see on "Kultuurivaldkonna arengukava 2021–2030", ma teile loodetavasti veel enne kevadsessiooni lõppu tutvustan. Seitse aastat tagasi võtsime kultuuripoliitika eesmärgiks kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ja luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks. Seatud eesmärkidest tulenevalt oleme nende aastate jooksul astunud mitmeid olulisi samme Eesti kultuuripoliitika elluviimisel, alustades kultuuritöötajate miinimumpalga järjekindlast tõstmisest ning kultuurimälust, luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks. Seatud eesmärkidest tulenevalt oleme nende aastate jooksul astunud mitmeid olulisi samme Eesti kultuuripoliitika edasiviimisel. Nüüd mõned näited olulistest töövõitudest, millesse on panustanud mitte ainult Kultuuriministeerium, vaid ka Riigikogu ja tegelikult kogu ühiskond tervikuna. Kõigepealt aastast 2020, mis pakkus kultuurivaldkonnale rohkelt väljakutseid ning oli kogu perioodi jooksul selgesti eristuv. Ülemaailmne pandeemia mõjutas oluliselt kultuurielus osalemist, kultuuri loomise võimalusi ja kogu Eesti kultuurivaldkonda tervikuna. Kultuuriministeerium on püüdnud selles kriisis hoida töökohti ja struktuure nii palju, kui võimalik. Ometi olime sunnitud kultuurielu panema ajutiselt täielikule pausile. Möödunud aasta märtsis kehtestatud eriolukord sulges teatrisaalid ning kahtlemata oli etendusasutustele keeruline ka 2020. aasta teine pool. Ära jäi enamik suuri festivale ning paljud harrastus- ja kooliteatrite festivalid kolisid kas veebi või jäeti ära. Kujunenud olukorras tuli Kultuuriministeeriumil kiiresti välja töötada abimeetmed kogu sektorile, tagades ka nende kiire rakendamise. Riigi möödunudkevadised 25 miljoni ulatuses loodud kriisimeetmed on toetanud kultuurielu jätkusuutlikkust, kuid oluline küsimus on, millise jälje on jätnud kriis loomingule ja loojate motivatsioonile, vaimujõule ning loomise rõõmule. Neid mõjusid hakkame nägema alles järgmistel aastatel. Head Riigikogu liikmed! Kui rääkida kultuuripoliitika viimase kuue aasta arengust, siis alustan kultuuritöötajate töötasust, mis on kogu perioodi vältel olnud kasvutrendis. 2014. aastal võeti eesmärgiks suurendada kultuuritöötajate töötasu ning viia see Eesti keskmise palga tasemele. Toona oli kultuuritöötajate riiklik miinimumtöötasu 732 eurot, keskmine palk 1005 eurot. Käärid Eesti keskmise brutopalga ja kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalga vahel olid seega enam kui 30%. 2020. aastal oli Eesti keskmine palk

Täpsustan siinkohal, et riiklik palgalepe, mis sõlmitakse Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooniga, puudutab Kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid, kuid kahtlemata on see märgiline edasiminek aidanud võrdsustada seisu ka teistes kultuuriasutustes. TALO ongi teinud üleskutseid, et palgalepe laieneks kõigile kultuuritöötajatele, sõltumata nende tööandjate haldusalluvusest. Kultuurivaldkonnas on oluline ja laiapõhjaline sihtrühm, kellel ei ole kindlaid tööandjaid ja kelle sissetulekud on ebaregulaarsed. Jutt on vabakutselistest loovisikutest, kelle arv kasvas perioodi jooksul 1100 võrra: 4505-lt 5632-ni ehk pea veerandi võrra. Me olemegi kogu perioodi vältel teinud tööd, et kindlustada vabakutseliste loovisikute sotsiaalsed tagatised, eeskätt ravikindlustus. Praegu on käimas uuring, mis esmakordselt selgitab välja vabakutseliste loovisikute majandusliku olukorra ja sotsiaalsete tagatistega seotud konkreetsed murekohad. Loovuse roll ühiskonnas on kasvanud ning muutunud on töötamise tavad ja vormid. Loovisikute ja loomeliitude seaduse kitsaskohti analüüsides saame loodetavasti juba tänavu koostöös loomevaldkondadega kokku leppida uued lahendused ning vormistada need seadust muutvaks

Kultuurimaastikul pakutavate võimaluste mitmekesisusest sõltub, kas anname edasi kultuuri, mida oleme elementidega rikastanud, või kaotab kultuur järeltulevate põlvkondade jaoks oma väärtuse. Riik tegutseb suunal, et toetusprogrammide, kultuuriürituste ja algatuste kaudu oleks inimestel üha suuremad võimalused kultuurielust osa saada. Alates 2014. aastast on riik Eesti Kultuurkapitali kaudu toetanud regionaalse kinovõrgu arendamist ning kinodesse digitaalse projektsiooni ja helitehnika soetamist, mille tulemusel on tänapäevane kino vaatamise võimalus kõigis Eesti maakondades. Seeläbi said mitmed väiksemad kohad, näiteks Võru, Tõrva, Kilingi-Nõmme, Kose, Põltsamaa, Mustvee, Rapla, Järva-Jaani ja Vändra uue projektsioonitehnika, millega paranes oluliselt kinokunsti üle-eestiline kättesaadavus. Samuti on positiivne, et Eestis on palju eriilmelisi muuseume, kokku 227. Eestis ringi sõites võib muuseume leida ka väiksematest küladest ning peaaegu kõikjal on võimalus osa saada atraktiivsetest ja harivatest näitustest. Huvi muuseumide vastu on suur ning muuseumide külastatavus on viimase kümnendi jooksul oluliselt kasvanud. Külastajaid on nii Eestist kui ka väljastpoolt. Teatrit ja tantsu aitab tõmbekeskustest väljapoole viia toetusprogramm "Teater maal". Näiteks 2016. aastal sai seeläbi teatrikunstist osa 46 000 inimest üle terve Eesti. On palju positiivset, kuid kindlasti peame tegema veel tööd, et kultuurist osasaamise võimalused Eesti linnades ja maapiirkondades ei oleks liialt erinevad. Arenguruumi on, sest näiteks 2019. aastal Eestis toimunud 966 kunstinäitusest koguni 417 ehk peaaegu pooled toimusid Tallinnas. Kindlasti on vaja siin tasakaalu otsida, sest statistika näitab, et kõige enam said aktiivsest kultuurielust osa võtta Tartumaa ning Tallinna ja

Kindlasti aitab sellele kaasa valitsuse koalitsioonileppes kajastuv kultuuriranitsa rahastu loomine, mis suurendab noorte võimalust kultuurist osa saada.

pean oluliseks puudutada ligipääsetavuse teemat. Kindlasti on positiivne, et sellele pööratakse aastast aastasse suuremat tähelepanu. Näiteks tellis Kultuuriministeerium 2018. aastal Eesti Rahvusringhäälingult kuue mängufilmi varustamise vaegkuuljatele mõeldud eestikeelse subtiitertõlkega. Etenduskunstide valdkonnas andsid kirjeldustõlkega etendusi 2018. aasta jooksul nii Endla kui ka Ugala teater. Eesti Pimedate Raamatukogu jaoks on igal aastal valmistatud ja veebiraamatukogus 960 lugejale kasutatavaks tehtud kokku veidi üle 5155 eesti- ja võõrkeelse heli- ning e-raamatu, ajalehe ja ajakirja. Muuseumide puhul on headeks näideteks Eesti Meremuuseum ja Eesti Kunstimuuseum oma haridusprogrammidega, mida saavad kasutada liikumis-, nägemis-, kuulmis-, intellekti- ja liitpuudega lapsed, noored ja täiskasvanud. Abiks on olnud ka muuseumiseaduse muudatus, mis võimaldab riigi muuseumidesse tasuta või soodsamat sissepääsu mitmetele haavatavatele ühiskonnagruppidele. Samuti on märgiline Kultuuriministeeriumi eestvedamisel 2019. aastal loodud ligipääsetavuse rakkerühma töö käivitamine. Peagi on oodata esimesi ettepanekuid, kuidas lähima kümne aasta jooksul kõikidele inimestele ligipääsetavat avalikku ruumi ja selle teenuseid. Enam ei räägi me vaid teatri ees olevatest kaldteedest, vaid näeme probleemi oluliselt laiemalt ning on olemas ka tahe neid lahendada. Head rahvasaadikud! Laulu- ja tantsupeo traditsioon puudutab meid kõiki. See on meie olemise loomulik osa, ilma milleta ei oskagi ennast ette kujutada. Rahvusliku identiteedi kandjana on pidude liikumine õigustatult kantud ka UNESCO suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Perioodil 2014–2020 toimus kaks üldlaulupidu ja -tantsupidu ning üks noorte laulu- ja tantsupidu. 2019. aastal toimunud laulu- ja tantsupeol "Minu arm" tähistasime juba 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost Tartus. Kuigi laulu- ja tantsupeo traditsioon tundub olema tugev ja jätkusuutlik, ei saa pidude jätkumist sellisel kujul, nagu me neid teame, lõpuni kindlaks ja enesestmõistetavaks Noorte juhendajate järelkasvu probleeme laulu- ja tantsupeoliikumises on tõdetud juba aastaid. Viimasest, 2019. aastal esitletud uuringust selgus, et noorte laulu- ja tantsupidude juhendaja kutse ei motiveeri, kuna see pole piisavalt tasustatud ega paku piisavat töötus- ja ravikindlustuse kaitset. Üle poole praegustest juhendajatest jääb peatselt pensionile ning ka kollektiivid ei ole majanduslikult jätkusuutlikud. Laulu- ja tantsupeo traditsiooni meie rahvuse, keele ja kultuuri püsimiseks ei tohi alahinnata ning seetõttu käivitus sellel aastal tööjõukulude toetusmeede laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajatele. Selle maht on 2,7 miljonit eurot. Loodetavasti motiveerib see nii vanemaid kui ka nooremaid juhendajaid andma oma panus, et UNESCO nimekirja kantud traditsioon jääks püsima. Rahvakultuuri valdkonna arendustegevuses on prioriteedid vaimse kultuuripärandi laulu- ja tantsupeo traditsiooni kestmine ning arengueelduste loomine tegevustoetuste kaudu rahvakultuuri keskseltsidele ja olulistele piirkondlikele organisatsioonidele. Eesti rahvakultuuri tugevus on riiklik pärand ning inimesed, kes väärtustavad ja kannavad paikkondlikke kombeid ja elulaadi, annavad seda edasi järgmistele põlvkondadele, hoides rahvakultuuri seeläbi elujõulisena. Eesti pärandkultuuri toetamiseks on Kultuuriministeerium välja töötanud seitse kultuuriruumide toetusmeedet: Setomaa, Kihnu, saarte, Peipsiveere, Mulgimaa, Vana-Võromaa ja Virumaa programm. Nende programmide eesmärk on hoida eri piirkondade identiteeti, keelelist eripära ja eriilmelist kultuuri. Rahvakultuur vajab pidevat tähelepanu ning panustamist. 2020. aastal osales alaliselt tegutsevates rahvakultuuri kollektiivides 79 753 harrastajat. See on küll suur näitaja, kuid muret valmistab langev trend, millele kriis on veelgi hoogu andnud. Probleem on ilmne, kuid loodetavasti aitab Kultuuriministeeriumi eestvedamisel välja töötatud ja 2017. aastal rakendunud noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsioon, mille eesmärk on suurendada 7–19-aastaste laste ja noorte osalemist regulaarses huvitegevuses,

Eraldi soovin rääkida Eestimaa raamatukogude käekäigust. 2018. aastal viidi läbi oluline uuring muuseumide ja raamatukogu külastajate ja mittekülastajate seas. Selgus, et raamatukogudes käis 50% kõigist Eesti inimestest. Raamatukogu ei ole tänapäeval enam ammu lihtsalt raamatute hoidla ja selle tulemuslikkust ei saa mõõta pelgalt laenutuste arvuga. Raamatukogudest on saanud nii teabe-, kultuuri- kui ka suhtluskeskkond, olles kogukonna südameks. Kindlasti on oluline, et üha avarduvad digimaailma võimalused ei vähendaks raamatukogu kui kohtumispaiga võimalusi. Võib öelda, et nii tänavune kui ka järgmine aasta on raamatukogude rolli ümbermõtestamisel väga olulised. Kultuuriministeeriumis on ettevalmistamisel rahvaraamatukogu seaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise Viimati tehti seaduses olulised sisulised muudatused 2007. aastal. Kuna infoühiskond on sellest ajast alates kiiresti arenenud, elanike infovajadus ja haldusterritoriaalne jaotus ning korraldus muutunud, ei ole kehtiv seadus enam

ja taristu viia kooskõlla haldusreformijärgsete avalike teenuste nõuetega ning infoühiskonna ja eriti noorte vajadustega. 2022 on raamatukogude teema-aasta. Kindlasti aitab suurem tähelepanu senisest enam tõsta esile raamatukogude olulisust nii regionaalsel tasandil kui ka laiemalt Eesti kultuuri säilitajate ja arendajatena. Aasta sisuline eestvedaja on Eesti Rahvusraamatukogu, kes tutvustab oma plaane juba lähimate kuude jooksul.Tähelepanu ning hoogu jagus viimasel kuuel aastal ka Eesti filmikunstile ning nende aastate jooksul on maastik märkimisväärselt muutunud. Alates 2014. aastast on riik suurendanud toetust filmitööstusele. Kui 2014. aastal toetasid Kultuuriministeerium, Kultuurkapital ja Eesti Filmi Instituut tööstust kokku 6,95 miljoni euroga, siis aastal 2019 oli toetus 13,25 miljonit 13,25 miljonit eurot ning 2020. aastal lisandus ka kriisiabi. Valdkonna jaoks oli märgiline 2018. aasta, mil vabariigi 100. aastapäeva puhul viidi ellu edukas filmiprogramm. Riigi lisarahastus võimaldas toota suuremaid filmiprojekte, näiteks "Tõde ja õigus". Kokku jõudis kinolinale tänu "Eesti Vabariik 100" programmile viis mängufilmi, üks täispikk animafilm, animafilm, dokumentaalfilmide kassett ning draamasari. Alates 2016. aastast rakendatav Film Estonia toetuskava soodustab väliskapitali juurdevoolu Eestisse ning Eesti ja välismaiste filmitootjate koostööd audiovisuaalsete teoste tootmiseks Eestis. Toetuskava rahastab Kultuuriministeerium ja selle maht on 2 miljonit eurot aastas. Eesti ja välismaiste filmitootjate koostöös valmivate audiovisuaalsete teoste Eestis tekkivaid tootmiskulusid toetatakse sõltuvalt audiovisuaalteose liigist ja kulude mahust 20–30% ulatuses. Toetuskava rakendati eelmisel aastal juhtprojektina ja selle tulemusena tõi iga toetuseks antud euro Eestisse tagasi 3,32 eurot, mis kulutati Eestis ja mis tekitab seeläbi Eesti riigile ka täiendavat maksutulu. Eesti Film Estonia toetusprogrammi atraktiivsust, samuti selle tasuvust kinnitas Christopher Nolani suurfilmi "Tenet" osaline filmimine Tallinnas aastal 2019. Aastatel 2014–2019 kasvas kinokülastuste arv Eestis 2,6 miljonilt 3,69 miljonini. miljonini. Märgiliseks kujunes 2016. aasta, kuna erasektori ja riigi koostöös asutati SA Eesti Pillifond, mille põhieesmärk oli tõsta Eesti keelpillimängu kultuuri rahvusvahelist konkurentsivõimet ja toetada muusikute karjääri. 2020. aasta lõpuks oli Eesti Pillifondil üheksa hinnalist keelpilli, mille koguväärtus on üle 1,5 miljoni euro. Muusikasektorile andis samuti tõuke "Eesti Vabariik 100" juubeli tähistamine, mis tõi valdkonda omajagu lisarahastust juba 2017. aastal ning aitas muusikaorganisatsioonidel ja loovisikutel ellu viia tavapärasest kunstiliselt ambitsioonikamaid projekte. Möödunud perioodi ülevaates ei saa minna mööda ka 2018. aastal avatud Arvo Pärdi keskusest. Kultuuri ei saa teha ilma hooneteta ning perioodil 2014–2020 viidi ellu mitmeid olulisi projekte. Suurima tähelepanu pälvis kindlasti 2016. aastal avatud Eesti Rahva Muuseumi uus hoone Tartus Raadil. Lisaks on toetatud jooksvalt väiksemaid investeeringuid ja remondivahenditega kultuuriobjekte Eesti eri paigus. Kindlasti pean väga oluliseks, et suurte investeeringute puhul võetakse arvesse regionaalset aspekti ning tehtud otsused toetaks nii ligipääsu kultuurile kui ka kultuuri tasakaalukat arengut. 2016. aastal seadis valitsus eesmärgiks luua Narvas ja Tallinnas eesti keele majad. Nüüd pakuvad keelemajad keeleõppeks ja lõimumiseks kompleksset teenust, korraldavad ja koordineerivad eesti keele õpet, toetavad ja arendavad eesti keele omandamist ja praktilisi võimalusi Inimeste huvi on suur ning 2020. aastal laienesid tasuta õppimise võimalused seniselt 2500 õppekohalt 5500-ni. Hiljuti avaldatud lõimumismonitooring kinnitab, et eesti keele oskus on kasvanud ja eesti keelt peetakse oluliseks. Viimase kuue aasta sisse jääb ka muinsuskaitsealase tegevuse ümberkujundamine, uue muinsuskaitseseaduse vastuvõtmine ja Muinsuskaitseameti rolli Teine oluline samm muinsuskaitse valdkonnas on kultuuripärandi digitaliseerimine. Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös valmis 2018. 2018. aastal kultuuripärandi digitaliseerimise programm. Selle eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks kolmandik Eesti mäluasutustes talletavast kultuuripärandist ning uuendada mäluasutuste infohoidmise taristut. 2021. aastal arutatakse järgmise kultuuripärandi digitaliseerimise ja kättesaadavaks tegemise tegevuskava ettevalmistamist. Oluline on rääkida ka koostööst erasektoriga, sest kultuur on kallis ning riigieelarve võimalused alati vajadustest väiksemad. Kultuuriministeerium tänab eraisikuid ja organisatsioone, kes on kultuurile aastate jooksul olnud toeks rahaliselt või ka tegudega. Aastatel 2014–2020 jagati välja ühtekokku 209 tunnustust. Nende inimeste seas on ka korduvalt esitatud kandidaate. Eriti teeb rõõmu see, et paljud koostöösuhted on pikaajalised ning kultuuri edendamist nähakse üha enam riigi ja erasektori ühise ülesande ja eesmärgina. Kriis tõi sellise lähenemise vajalikkuse erasektorile esile ning suurim tunnustus kuulubki kõigile neile, kes vaatamata ebakindlale ajale on jäänud oma partnerite kõrvale. Kokkuvõtteks. Aastad 2014–2020 on Eesti kultuurile ja riigile tervikuna olnud soodsad. Teile tutvustatud uued algatused lubavad loota, et kultuur enam üksnes ei vaja ressursse, vaid suudab olla ka ise lisandväärtuse looja ja majanduse oluline käivitaja. Eesti kultuur on elujõuline. Meil on nii kultuurist osasaajaid kui ka kultuuriloojaid kõikjal Eestis, kõigis vanusegruppides ja kõigis valdkondades. Meil on kultuurivaldkonna ees väljakutseid, kuid ühise töö ja pühendumisega tuleme nendega toime. Me peame aina enam teadvustama, et ajal, mil meie riik tähistab iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva, ongi kultuur meie kõigi vastutus ning meie riigina olemise põhjus ja mõte, meie kõigi ühine töö ja hool. Tänan kuulamast! Aitäh! Nüüd on võimalik ettekandjale küsimusi esitada. Iga Riigikogu liige saab esitada ühe küsimuse.

ja muusika ja kunstivaldkond. Ma saan aru, et põhimõtteliselt huviharidus on selline valdkondadeülene

Suur tänu selle küsimuse eest! Nii nagu hea küsija ütles, otseselt on see eelarve tõesti Haridus- ja Teadusministeeriumi teema ja eelmiselt ettekandjalt oleks tõenäoliselt saanud sisulisema vastuse.

et huviharidus jõuaks kõikide lasteni, ka hajaasustusega piirkondades, ka liitunud valdades, kus keskus on jäänud mõnedest asulatest kaugemale.

nii teatreid, kontserte kui kinosid külastada. Kindlasti see annaks täiendava võimaluse kultuurist osa saada ja huviharidust mitmekesistada.

on siiski kasvavas trendis ja et omavalitsused ka edaspidi panustavad huvihariduse kättesaadavusse ja mitmekesistamisse.

Eduard Odinets, palun! Aitäh, härra aseesimees! Lugupeetud minister, aitäh selle ülevaate eest, aga ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, ent ma pean jätkama sama teemat, mille kolleeg Hepner tõstatas: huviharidus. Te ise mainisite ka kultuurikomisjoni istungil, et see huvihariduse programm või meede on üks parimaid ja olulisemaid saavutusi üldse kogu selle kultuurivaldkonna arengukava

Samas pugesite praegu selle taha, et see on teise ministeeriumi teema ja Kultuuriministeeriumi just nagu ei puuduta. Kas ma saan õigesti aru, et te kiidate sellise lähenemise heaks

Kultuuriministeerium on see, kes selle kontseptsiooni välja töötas. Ma siin ei veereta mitte midagi, vaid ütlen nii, nagu asjad on. See, kuidas Haridus- ja Teadusministeeriumis meeskond näeb seda arengut sisulisemalt ja võimalusi selle programmiga jätkata, ongi selle ministeeriumi

oma hea kolleegiga rääkinud. Ja tema tagasiside on täpselt see, et saavutatu on olnud positiivne ja seal arengut enam

programmist. Selle programmi puhul on olnud ajaline mõõde sees. Aga väga oluline oleks, et huviharidus saaks jätkuvalt toetatud, siis käigus üks või teine programm. Teie nimetatud kokkulepet ma kahjuks ei oska kommenteerida. Mina selliseid kokkuleppeid ei ole teinud. Kultuuriministeerium esitas kultuuriranitsa kontseptsiooni vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevuskavale ja me taotlesime eelarvestrateegiast selleks vahendeid. Ma ei tea, mis kokkulepe see on, et me ei saanud neid vahendeid. Nii et ma ei oska öelda. Praegu seda numbrit seal ei ole, nii et kas see saab olla kokkulepe?

Marko Šorin, palun! Tänan, eesistuja! Hea minister! Mina tahan teid tänada väga suurepärase ülevaate eest, mis näitas kõigile kuulajatele, kui lai valdkond on meie kultuurivaldkond. Tahan selle eest tänada teid ja endisi kultuuriministreid, kes mind kuulevad. Küsimust ajendas mind küsima see, et te rääkisite üldlaulu- ja tantsupeost ja mulle meenus episood kultuurikomisjonist, kui seal arutati noorte laulu- ja tantsupeo saatust või staatust. Ja me pidime tunnistama, et Eestis on selline väljakujunenud traditsioon, et kultuuriminister peab selle rahastuse eest kabinetis võitlema. See ei ole n-ö püsirida eelarves. Kas teie kultuuriministrina olete rahul olukorraga, et iga kord peab minister võitlusse minema? Ja oh õudu, kui see võitlus ei lõpe positiivselt. Aitäh

ministriametisse minnes ja ministeeriumi eelarvega tutvudes üllatunud, et selline iga kord uuesti taotlemise traditsioon või tava on. on. Täpselt seesama küsimus oli mul. Aga tuleb välja, et õnneks pole nii juhtunud. Ju siis on kõik ministrid olnud nii võimekad ja valitsused seda traditsiooni hinnanud.Aga

veel pikemalt, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud kultuuriminister! Te tõite oma ettekandes välja selle, mida me kõik väga hästi teame: pandeemia-aasta mõju kultuurivaldkonnale. Ja muidugi mõjus see ka kõigile teistele valdkondadele. On väga hea, et kultuurivaldkonda nii palju toetati, see oli erakordselt vajalik ja absoluutselt õige otsus – kõik, mis te tegite.

palun! Suur tänu selle küsimuse eest! Ma loodan, et me saame nädala pärast vaadata teie kõigiga koos tulevikku ja neid teemasid veel rohkem arutada, kui vaid seda arutelu möödunud perioodi üle pidades.

Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud kultuuriminister, suur tänu ülevaate ja põhjaliku küsimustele vastamise eest! Kuulasin oma kabinetis ja mul oli hea meel tõdeda, et

hiiglaseõlgadel seista ja rääkida, mida nemad tegid. Siin saalis on praegu vähemalt kaks endist kultuuriministrit – Urve küll hetkel astub uksest välja – ja nende tegevusest oli siin pikalt juttu.

Neid arutelusid on peetud pikemalt kui ainult selle valitsuse ajal. Aga mis sellest saab? Loodetavasti need vähenemised, mis peaksid selle lae

See ei ole selles mõttes korrektne, et kui me arutame kultuuripoliitika põhialused aastani 2020, siis selles ilusas kaustas on kirjas, mida riik oluliseks peab. Ja riik peab oluliseks seda, et haridusvaldkonna korraldamisel tuleb arvestada, et kultuuris osalejate järelkasvu tagamiseks on oluline alustada kultuurialaste teadmiste ja oskuste omandamist juba varases eas. Selleks tuleb riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös luua võimalusi kogu hariduses, sh huvihariduses ja huvitegevuses. Punkt. 2014 anti selline korraldus. Me tegime selle programmi ja keegi ei ole mitte kusagil rääkinud, et see programm on ajutine. See programm on tehtud selleks, et ta võiks jääda. Ja vaadates, kui efektiivne see on, siis on küsimus, et võiks raha juurde anda. Ja alati saab paremaks teha. Siin ei maksa minu arust HTM-i taha pugeda. Kas selle kultuuriranitsa kohta ei ole teil järgmiseks aastaks mitte mingit kokkulepet? Saan ma õigesti aru, et RES-is ei ole seda raha

Ja see on nende teema. See, kas meie peame oluliseks või mitte, on täiesti teine küsimus. Ja siin ma ei ole mitte kordagi öelnud, et see ei ole oluline, vaid olen öelnud, et see on oluline. Ma ei ole kordagi öelnud, et see programm kaob ära. See programm ei kao ära.

Me räägime õpilastele täiendavate võimaluste loomisest. Jah, praegu seda riigi eelarvestrateegias sees ei ole, nii et Kultuuriministeerium läheb seda taotlema sügisel järgmise aasta eelarvest. Nõndaks. Tundub, et küsimused on otsa saanud. Suur tänu ministrile! Nüüd on meil võimalik minna läbirääkimiste juurde, läbirääkimistel saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad. Keskerakonnast on ennast kirja pannud Aadu Must. Palun!

kellel on mingisugune pilt sellest, mis on vahepealsetel aastatel toimunud, kuidas me oleme edasi läinud – kus elu, kus õnnetuse poole. Üldiselt ma mäletan aega, kui ma Riigikokku jõudsin. Siis olid tunnid juba alanud, aga veel kestis laulva revolutsiooni järellainetus. Me rääkisime ilusaid sõnu, tegudega oli vahel probleeme. Me kõik teadsime, et kultuuril on tohutu tähtsus Eesti rahva iseseisvuse taastamisel. Me rääkisime laulvast revolutsioonist. Me mõtlesime välja sellise toreda liikumise nime nagu laulupeoliikumine, mis oli midagi hoopis rohkemat kui ainult koorilaul, mis ka rasketel aegadel inimesi oleme jõudnud sinnamaale, et räägime jätkuvalt hariduse, humanitaarhariduse, sotsiaalteaduste ja kultuuri tähtsusest. Sotsiaalteaduste ja humanitaarteadustega on natukene paremini. Pärast Brexitit vähemalt hakati mujalgi Euroopas aru saama, et need on tähtsad, ka need on riigi atribuudid. Kultuuriga on natukene raskem. Põhiline on see, et pidupäeval on kultuur meile tohutult tähtis ja olemas. Aga vaata, kui pidupäeva ei ole, siis argipäeval leiame, et küll on tore, et meil on olemas entusiastid, kes käru ikka käima veavad. Seda entusiasmipõhisust on hästi palju.Kui Kui vaadata kultuurikomisjoni vaatenurgast, kus ma olen peaaegu nagu mööblitükina ka kirja pandud, siis võib öelda, et minul on ülimalt positiivsed mälestused ja arusaamad kultuurikomisjonist,

põnevaid hetki. Aga ei ole ilus ju kohalolijaid kiita või vähemalt nõukogudeaegsed lapsed õppisid, et kohalolijaid ei kiideta. Ent kui mõelda selle peale, kui särav koostöö meil oli näiteks Indrek Saarega, kui oli arengukava ees,

Küll Leelo Tungal oli õnnelik inimene, tema oli juba ammu tõlgitud läti keelde, leedu keelde, filmid on nähtud. Siis ma küsisin: aga komisjon, eksperdid, kelle te valisite sel aastal kultuuripreemia laureaadiks? Vastus oli: üks lätlane. Mis ta nimi on? Perekonnanime lõpus oli s-täht.

Veel kord tahan öelda, et positiivset on tohutult rohkem. Näiteks üks positiivne näide, mis läks mulle sügavalt hinge. Ma olen uurinud, kuidas Eestis on lood ametkondade koostöö ja ka rivaliteediga: kas üks ministeerium tahab tooli teise alt tõmmata või eriti raha ära tõmmata. No seda teavad ju paljud. Selles mõttes oli tohutult sümpaatne ja me aitasime sellele ühiselt kaasa, et Haridus- ja Teadusministeerium ja Kultuuriministeerium õnnestus

Mina olen isiklikult, minu väikene isik on selle lahenduse peale, mis praegu sündis, südamepõhjani solvunud. Aga minu solvumus on isiklik vaid osaliselt. 1975. aastal, kui Elsa Gretškina – vist oli Elsa Gretškina – arutas, kuidas õpetajate palka tõsta, siis ütles ta: aga võtame lauluõpetajatelt ja treeneritelt pool palka maha. Minu ema oli väga vahva õpetaja, 40 aastat juhatas segakoori ja mis ta kõik tegi, ja tal võeti pool palka maha.

ja mis on ka praegu olemas. Ärme laseme seda põhja minna! See on halvim, mis saab olla. Teeme niimoodi, et kultuurivaldkonnas toetame siis, kui on ikka asja eest raha vaja, kui on vaja vigu parandada. Neidki on palju ja siis oleme ka kriitilised. Ja ma ei ütle, et kultuurivaldkonnas ei ole seda, et on väga vilets kvalifikatsioon mõnes valdkonnas. Aga kui ei õpetata ja palka ei maksta, siis imeinimesi ei saa. Sellega ei aita välja, kui me ütleme, et oi, tegelikult olete tublid, kuigi te midagi ei oska. Mõtlen praegu kas või digimaailma ja nii edasi. Aitäh! Hoiame oma kultuuri ja püüame teha koostööd rohkem kui seni! Margit Sutrop, palun!

tore oli kuulda kultuuripoliitika ettekannet ja veelgi toredam oli kuulda seda, kuidas tõepoolest kultuur ja haridus ajavad ühte asja. Ma tahaksin tõesti kõigepealt kiita ja tänada selle eest, et tuuakse paralleele selle kohta, kuidas raamatukogutöö aitab hariduslikke eesmärke täita, kuidas meie laulupidude traditsioon on ühelt ühelt poolt meie kultuuriidentiteedi, keele, rahvuse kestmise alustala ja me muretseme selle pärast, et koorijuhtide eelarve on väike. Niisugused Niisugused vajadused kindlasti vajavad enamat täitmist. Samamoodi kui eelkõnelejad, tunnen ma muret selle pärast, et meie huviharidus ei ole piisavalt toetatud. Ja võib-olla lihtsalt koalitsioonipartneritele üks mõte. Meie ühine mure nõuab ka teatud prioriteetide seadmist. Tõepoolest on ju hästi öeldud, kui ja saame aru, mida sa tõsiselt väärtustad. Mina ootan, et me võtaksime ühiselt lahti ka need asjad, mille kohta võib-olla on otsused varem tehtud. Mina näen, et huvihariduse toetamiseks on raha tasuta bussisõidu real, ja ma noore parlamendiliikmena loodan väga, et sedasorti tabud ei ole tabud, vaid need võetakse ette ja vaadatakse, et kui meil on vaja päästa kultuuri, siis

Ma olen täiesti kindel, et Eesti inimesed mõistaksid seda, kui me oma prioriteetide nimekirja ümber seaksime. Nii et ma usun, et lahendused on kindlasti meie koostöös, meie tarkades otsustes. Eesti kultuuri ja hariduse asjad on paraku jäänud öötundidele siin parlamendis arutada, aga need on Eesti rahva südames ning Eesti rahva kestmise ja arengu seisukohalt kõige olulisemad. Tehkem tarku otsuseid, ja rahval on tulevikku! Aitäh teile! Indrek Saar, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni Kolm minutit lisaaega.

arengukava oleks kindlasti väärinud põhjalikumat arutelu. Ka see dokument kindlasti vääriks tunduvalt suuremat tähelepanu, eriti sellistel murrangulistel aegadel, milles me praegu elame tulenevalt nendest valikutest, mis valitsusliit on teinud, minnes suhteliselt jõhkralt oma kärpega nimelt kultuurivaldkonna kallale ja just nimelt kultuurivaldkonna pikema perspektiivi ja tuleviku kallale. Ma arvan, et see oleks väärinud tunduvalt suurema koosseisu

et me võiksime teha kokkuleppe, et me ei lase neid asju panna kolmapäeval viimasteks punktideks, öösse. Ja teiseks Ja teiseks me võiksime anda neile, kes tahavad sisulist debatti pidada, võimaluse ministri käest küsida rohkem kui ühe küsimuse.

Ma arvan, et see valdkond on seda igal juhul väärt. Aga tulen nüüd selle aruande juurde. Kõigepealt ma usun, et eesti kultuur on jätkusuutlik olenemata sellest, mida

Sellepärast on väga oluline, et meil on kokkulepe kultuuripoliitika põhialuste näol olemas, sest mis seal salata,

ei mõista, et nad ei saa selles valdkonnas käituda nagu elevandid portselanipoes, või siis ei suuda nad tegelikult oma valdkonda valitsuse tasandil kaitsta, ükskõik kas arutelu on mõne põhimõtte üle või rahaküsimuses. Seepärast ma arvan, et tuleb tänada neid, kes kunagi selle dokumendi kokku panid, ja loodan, et järgmine dokument saab olema veel parem ja need rööpad, mida mööda sõita, Kättesaadavusest oli siin täna juba mitmel moel juttu. Ma arvan, et see on väga oluline tahk. Mul on hea meel, et minister seda mainis ja et sellega süsteemselt edasi tegeldakse ning püütakse järjest uues kvaliteedis tagada, et

ka. Esialgne kokkulepe, mis RES-is on palkade kohta, näitab seda, et see vahe käriseb veelgi ka 2022. aastal. Nii et me väga kiiresti kukume jälle sellest eesmärgist kõvasti kaugemale. Paneks ministrile südamele, et ei ole niimoodi, et laulu- ja tantsuringid toimuvad nagunii, nagu peaminister ütles. Ei ole niimoodi! Kui inimestele palka ei maksta, siis need ei toimu. Inimestele tuleb palka teevad seda tööd reeglina pühendunult ja innustunult, jah, need on fanaatikud, kes naljalt eriala ei vaheta. Aga kui neid sunnitakse seda tegema, sest nad ei tule enam toime või nad peavad killustama oma ande saja erineva asja vahel, et kuidagi toime tulla, siis tulemus ei ole sugugi see, mis võiks olla.Ma olen väga kriitiline hasartmängumaksu seaduse avamise koha pealt. See on asi, mida muidu on saanud kaitsta, et seda protsenti ei vähendataks. Niipea kui sinna kallale minnakse, avab see Pandora laeka. Kulkat on korduvalt tahetud niimoodi ära lõhkuda. Me oleme korduvalt tõdenud, et jumal tänatud, see ei ole õnnestunud. Meenutame eelmist kriisi. Mida see tegelikult tähendas? Tollane kultuuriminister ütles ka, et oh, mis siis ikka, kultuuri- ja spordiobjektide projektidest võtame natukene raha maha, need on väiksed asjad ja küll need tulevad üks päev tagasi. Tegelikult paljud asjad ei tulnud enam kunagi tagasi. Kui sinult võetakse mitmeks aastaks tegutsemisraha ära, siis väikesed MTÜ-d, väikesed eestvedajad panevad poe kinni ja hakkavad midagi muud tegema ja seal maanurgas ei pruugi enam seda tegevust olla.

huviharidus ja huvitegevus. Minister ise toonitas, et kättesaadavus on väga suur teema. Me nägime, et selle meetmega, selle rahaga, mis juurde pandi, astuti väga suur samm edasi.

See on hea näide sellest, kuidas silotornistutakse ka poliitilisel tasandil ja öeldakse, et see ei ole meie ministeeriumi kulurida. Kultuuri tulevik on kultuuriministri asi. Kultuuri tulevik on huvihariduses väga kõvasti kinni. Tänan tähelepanu eest ja vabandust,